**Leko, Josip (SDP)** Sada bismo poštovane kolegice zastupnice i poštovani kolege zastupnici prešli na rad po utvrđenom dnevnom redu. To je - Prijedlog zakona o Registru birača, prvo čitanje, PZ br. 171 Predlagatelj zakona je Vlada Republike Hrvatske. Prijedlog akta, prijedlog zakona primili ste u pretince. Kod donošenja ovog zakona primjenjuju se odredbe Poslovnika koje se odnose na prvo čitanje zakona, to su odredbe od 144. do 150. članka Poslovnika Hrvatskog sabora. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo, Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav, Odbor za pravosuđe, Odbor za lokalnu, područnu i regionalnu samoupravu, Odbor za ljudska prava i prava nacionalnih manjina. Izvješća tih odbora primili ste na sjednici. Želi li predstavnik predlagatelje dodatno obrazložiti prijedlog? Da. Poštovani ministar Arsen Bauk, ministar uprave. Izvolite. Zahvaljujem gospodine predsjedniče. Dame i gospodo zastupnici. Želio bih najprije uvodno reći da ovaj zakon dolazi u prvo čitanje nakon što je Hrvatski sabor u prvom čitanju raspravio i Zakon o boravištu, odnosno zakon koji će zamijeniti sadašnji zakon o prebivalištu i boravištu građana. I u drugo čitanje bi ovaj zakon trebao doći nakon što Sabor raspravi i usvoji novi zakon kojim će se urediti pitanje boravišta ili prebivališta. Ja ću u raspravi koristiti termin prebivalište kakav je sad zakonski, a u ovome tekstu je termin trajno boravište tako da metodički dam to objašnjenje. Dakle prije svega želio bih podsjetiti na ustavne odredbe koje reguliraju dakle pitanje biračkog prava i prava glasa. Oni se nalaze u tri dijela Ustava, osnovno je u članku 45. koji kaže: Hrvatski državljani s navršenih 18 godina (birači) imaju opće i jednako biračko pravo u izborima za Hrvatski sabor, predsjednika Republike Hrvatske i Europski parlament te u postupku odlučivanja na državnom referendumu u skladu sa zakonom. Prema važećem Zakonu o popisu birača ovo u skladu sa zakonom imalo je određeno restriktivno tumačenje jer je tim zakonom jednoj skupini hrvatskih državljana s navršenih 18 godina oduzeto biračko pravo, a radi se o osobama kojima je oduzeta poslovna sposobnost. O tome nešto kasnije. Stavak 2.: U izborima za Hrvatski sabor birači koji nemaju prebivalište u Republici Hrvatskoj imaju pravo izabrati tri zastupnika u skladu sa zakonom. Dakle u drugome stavku ovoga članka uvodi se pojam prebivališta i to za one državljane koji nemaju prebivalište u Republici Hrvatskoj. Ne govori se gdje imaju prebivalište. U stavku 3. govori se: U izborima za Hrvatski sabor, predsjednika Republike Hrvatske i Europski parlament te u postupku odlučivanja na državnom referendumu biračko se pravo ostvaruje na neposrednim izborima tajnim glasovanjem pri čemu birači koji nemaju prebivalište u Republici Hrvatskoj ostvaruju biračko pravo na biračkim mjestima u sjedištima diplomatsko-konzularnih predstavništava Republike Hrvatske u stranoj državi u kojoj prebivaju. Dakle, osim ograničenja u stavku 2. 2. i 1. uvodi se u Ustav još jedno ograničenje u smislu gdje mogu biti biračka mjesta izvan Republike Hrvatske. I četvrti stavak u izborima za Hrvatski sabor, predsjednika RH i Europski parlament te u postupku odlučivanja na državnom referendumu ostvarivanje biračkog prava RH osigurava i svojim državljanima s prebivalištem u RH. Dakle, Dakle, u kontekstu biračkog prava prvi put se uvode državljani s prebivalištem u RH, koji se u doba izbora zateknu izvan njezinih granica tako da mogu glasovati u sjedištima diplomatsko-konzularnih predstavništava RH u stranoj državi u kojoj se nalaze ili na koji drugi način određen zakonom. Dakle, ovo su odredbe članka 45. Ustava RH koji u svom prvom stavku govori o općem i jednakom biračkom pravu, a u drugom i trećem stavku to opće i jednako biračko pravo ograničeno je državljanima koji nemaju prebivalište u RH, dakle dijaspori, ograničilo ga je na način koliko imaju pravo izabrati zastupnika i gdje i imaju pravo glasovati. To želim reći zbog toga što je pitanje glasanja hrvatskih državljana koji nemaju prebivalište u RH bilo jedno otvoreno pitanje u dogovorima oko promjene Ustava 2010. godine i ova norma stavka 2. i 3. je bio jedan kompromis političkih stranaka i političkih grupacija oko toga na koji način urediti dakle biračko pravo državljana RH izvan RH. Dodatno, o biračkom pravu govori i članak 15. Ustava koji u svom stavku 2., stavku 3. govori, dakle zakonom se može pored općeg biračkog prava pripadnicima nacionalnih manjina osigurati posebno pravo da biraju svoje zastupnike u Hrvatski sabor. O tome stavku Ustava također su se vodile velike rasprave. Hrvatski sabor je 2010. godine donio izmjene Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina i nakon toga izmjene i dopune Zakona o izboru zastupnika za Hrvatski sabor koje je Ustavni sud pozivajući se na ovaj stavak Ustava ukinuo. I treća ustavna odredba koja govori o biračkom pravu nalazi se u članku 133. Ustava RH u Poglavlju – mjesna, lokalna i područna (regionalna) samouprava koji kaže dakle građanima se jamči pravo na lokalnu i područnu, odnosno regionalnu samoupravu. Pravo na samoupravu ostvaruje se preko lokalnih odnosno područnih (regionalnih) predstavničkih tijela koja su sastavljena od članova izabranih na slobodnim i tajnim izborima na temelju neposrednog, jednakog i općeg biračkog prava. I ovo biračko pravo regulirano je u Zakonu o lokalnoj samoupravi, Zakonu o izborima članova predstavničkih tijela i Zakonu o izborima gradonačelnika, načelnika, župana itd. koji je građanima pravo glasa na lokalnim izborima odredio temeljem prebivališta. Dakle, ne mogu svi državljani RH ostvariti ovo pravo na lokalnim izborima nego temeljem prebivališta. To su dakle ograničenja ili okviri u kojima se morala kretati Vlada Republike Hrvatske prilikom predlaganja Zakona o registru birača. Dakle, ovime smo na neki način definirali okvir u kojemu smo mogli raspravljati o ovome zakonu u kojemu smo se mogli dakle kretati prilikom predlaganja i sada ću predstaviti na koji način smo uredili biračko pravo u ovome okviru koji sam dakle citirao Ustavom. Prvo, postalo je nekako uvriježeno uspoređivati popis birača i popis stanovnika. Kada govorimo o usporedbama u RH prema evidenciji MUP-a ima ukupno ima ukupno 5 milijuna građana koji imaju prebivalište u RH, a u isto vrijeme ima negdje 4 milijuna i 400 tisuća popisanih osoba u popisu stanovništva. Dakle, dolazimo do razlike od negdje 600 tisuća ljudi više u evidenciji prebivališta nego u popisu stanovništva. Dakle, tu su uključeni i Kada se gleda popis birača to proporcionalno pada udjelom maloljetnih pa je to negdje razlika između 400 i 500 tisuća. Naravno da je potpuno opravdana primjedba na ovu usporedbu da se popis birača i popis stanovništva vode po različitim metodologijama, što je točno. Međutim, u svim dijelovima RH i popis stanovništva i popis birača vode se po istim metodologijama pa je ipak u nekim dijelovima RH razlika između popisa birača i popisa stanovništva veća, a u nekim dijelovima RH razlika između popisa stanovništva i popisa birača je manja. O kojim se dijelovima radi? Bit ću vrlo otvoren radi se o dvije vrste ili dvije skupine dijelova RH i to jedna, jedna su dijelovi RH u kojima je prije rata većinski živjelo dakle srpsko stanovništvo koji su dakle ostali u evidencijama prebivališta, a stvarno se nalaze negdje izvan RH, dakle u BiH, Srbiji ili u prekomorskim zemljama. I druga je, dakle drugi dio područja o kojima govorimo su pogranična područja RH na granici s BiH u kojima sa druge strane granice živi u većini hrvatsko stanovništvo od kojih vrlo velika većina ili skoro svi imaju i hrvatsko državljanstvo. Dakle, to su dvije skupine, to su dvije skupine područja u Republici Hrvatskoj u kojoj u najvećoj mjeri dolazi do te razlike između popisa stanovništva i popisa birača. te činjenice se vrlo često koriste dakle, u političkoj raspravi pri čemu jedan dio političkog spektra naglašava područje u kojima su prije rata živjeli stanovnici srpske nacionalnosti, a drugi dio političkog spektra naglašava ova područja u kojima dakle uz granicu s Bosnom i Hercegovinom gdje sa druge strane granice živi većinski Hrvatsko stanovništvo. I naravno postoji neka područja u kojima ima i jedan i drugi, dakle slučaj i tu su naravno razlike najveće. birača je evidencija koja je ustvari ono što je sad popis birača, u kojoj se i dalje nalaze svi Hrvatski državljani. Zato što Ustav govori da su u registru birača, dakle da biračko pravo ostvaruju svi Hrvatski državljani s navršenih 18 godina. Sadašnji zakon rekao sam prepoznaje izuzetak osoba lišene poslovne sposobnosti, na što već imamo, dakle i zahtjeve civilnog društva i pravobraniteljice za osobe s invaliditetom da na drugačiji način reguliramo njihovo biračko pravo. I to je jedan okvir, dakle registar birača, okvir koji će ostati slični kao, sličan kao sada popis birača. Dok se, u Ministarstvu unutarnjih poslova i u policijskim postajama evidencija prebivališta na kojoj se temelji registar birača i koja je ustvari najveći problem u cijelome kolopletu, dakle pitanja oko popisa birača, dakle dok se ona ne sredi, kada se naravno donesu izmjene ili novi Zakon o prebivalištu. Na koji način regulirat, dakle biračko pravo? Nesumnjivo je, imao 3 ili 4 skupine državljana koji ostvaruju biračko pravo na različite načine. Jedan su Hrvatski državljani koji imaju prebivalište u Republici Hrvatskoj i oni su u jednoj evidenciji. Druga skupina su Hrvatski državljani koji nemaju prebivalište u Republici Hrvatskoj i oni su u drugoj evidenciji i za njih se na drugačiji način ostvaruje biračko pravo. Treća skupina su državljani država članica Europske unije koji ostvaruju pravo na izborima, na lokalnim izborima, odnosno na izborima za predstavnička tijela. I četvrta skupina koji su podskup one prve skupine su, dakle pripadnici nacionalnih manjina koji imaju prebivalište u Republici Hrvatskoj koji ostvaruju svoja, dakle dodatna prava glasa i to na izborima za Hrvatski sabor, na izborima za tijela izvršne vlasti u jedinicama lokalne samouprave tamo gdje ostvaruju pravo prema Ustavnom zakonu ostvaruju pravo na glasanju za dakle, Vijeća nacionalnih manjina, također tamo gdje po Ustavnom zakonu i Zakonu o registru vijeća nacionalnih manjina ostvaruju to pravo. Za svake od tih, dakle skupina glasača predvidjeli smo na koji način će moć ostvariti svoje biračko pravo, a da pri tome nikome nismo oduzeli biračko pravo. Prvo što se tiče državljana Republike Hrvatske s prebivalištem u Republici Hrvatskoj. Predvidjeli smo, dakle da se u registar birača vode prema mjestu prebivališta. Obzirom na ove razlike koje sam govorio i svijest da u registru birača postoji veliki broj građana koji koji ne žive u Republici Hrvatskoj, koji već dugo nisu bili u Republici Hrvatskoj, a koji se nalaze u popisu birača za popis birača predvidjeli smo još jedan instrument kojim bi, dakle određeni broj građana, da bi ostvario svoje biračko pravo morao napraviti još jedan korak, a to je vađenje potvrde. To i sad postoji, ali sada ćemo to malo postrožiti. Dakle, u popis birača iz registra birača ulaze svi građani Republike Hrvatske koji imaju prebivalište u Republici Hrvatskoj i važeće osobne iskaznice. Njih ima negdje 3 750 000 što je puno realniji broj od sadašnjeg broja 4 100 000 koliko imamo u popisu birača u Republici Hrvatskoj. Na koji način preostalih 339 650 može ostvariti svoje biračko pravo? Na način ili da, dakle svoj status i svoje osobne dokumente dovede u skladu sa zakonom, dakle da ima važeću osobnu iskaznicu, što je neki minimum koji bi država trebala zahtijevati od pojedinca ili da na dan izbora ode u nadležni ured državne uprave, dobije potvrdu i temeljem te potvrde se iz registra upiše u popis birača. Postavlja se pitanje je li taj korak koji smo predvidjeli na neki način ograničavanje biračkog prava i da li time prelazimo crtu koja bi ovaj zakon dovela u rang neustavnog? Mi mislimo da nije. Naime, člankom 1. Zakona o osobnoj iskaznici propisano je što se dokazuje osobnom iskaznicom, ja ću ga pročitati : "Osobna iskaznica je javna isprava kojom građanin dokazuje identitet, što je bitno za glasanje, Hrvatsko državljanstvo što je također bitno za glasanje, datum i mjesto rođenja što je također bitno za glasanje zbog toga što se mora dokazati da se radi o punoljetnoj osobi, mjesto prebivališta i adresu stanovanja što je također bitno za glasanje." Jer su to sve, dakle sve i ni jedan drugi su uvjeti koji, dakle govore o tome gdje, kako i tko se ostvaruje svoje biračko pravo. Također članak 2.propisuje da su osobe starije od 16 godina dužne imati osobnu iskaznicu. Dakle svi glasači, svi birači su po zakonu dužni imati osobnu iskaznicu. I naravno ima još jedan stavak, da pravo na osobnu iskaznicu ima i osoba mlađa od 16 godina. I također sljedeći članci govore kada je građanin dužan zamijeniti svoju osobnu iskaznicu, dakle u slučaju promjene bilo kojeg podatka koji sadrži osobna iskaznica. Na taj način Hrvatska će dobiti opis birača koji više odgovara stvarnom stanju, a s druge strane oni državljani koji nisu regulirali svoj status odnosno svoje osobne dokumente dobit će razloga više da to naprave da ne budu u prekršaj. A također oni državljani koji se nalaze u evidenciji prebivališta, a nisu bili u Hrvatskoj zadnjih 20 godina njima se neće ništa promijeniti jer ako nisu bili u Hrvatskoj zadnjih 20 godina nisu mogli glasati. Dakle ona osnovna poruka da se građanima koji imaju regularne i važeće osobne dokumente ovim zakonom ništa neće promijeniti, a da ćemo dobiti realniji popis birača. Druga skupina državljana su državljani RH koji nemaju prebivalište u RH. dakle dakle uz ograničenja koja su navedena u Ustavu RH tim državljanima je na neki način tehnički teže ostvariti svoje biračko pravo nego onima koji imaju prebivalište u RH. U popisu birača nalazi se oko 450 tisuća državljana RH koji nemaju prebivalište u RH. u popisima birača u Hrvatskoj nalazi se također jedan dio državljana državljana RH koji stvarno žive u inozemstvu a imaju iz nekih razloga prijavljeno prebivalište u RH. U popisu birača nalazi se određeni broj preminulih osoba. Zašto? Zato što se radi o hrvatskim državljanima koji imaju dvojno državljanstvo i koji su preminuli u državi u kojoj imaju i to drugo državljanstvo i ta država nije obavezna izvješćivati RH o toj činjenici. Dakle, radi se o državljanima koji imaju prebivalište i u Hrvatskoj i još negdje i umrli su tamo negdje, oni ostaju u popisu birača u Hrvatskoj jer RH ne dobije odmah odmah informaciju o njihovoj smrti dok u Hrvatskoj se to događa sada trenutno zato što su povezane baze. I drugo, imamo dakle osobe koje su također preminule koje nemaju prebivalište u RH i koje ostanu u popisu birača. Mi smo u prijedlogu zakona predvidjeli institut aktivne registracije u tom slučaju gdje bi hrvatski državljani koji žele ostvariti svoje biračko pravo na izborima za Hrvatski sabor, za EU parlament i za predsjednika RH te na državnom referendumu to napravili tako da se aktivno registriraju u diplomatsko-konzularnom predstavništvu u kojem žele ostvariti svoje biračko pravo. S jedne strane dakle tražimo jedan dodatni korak za državljane, a s druge strane omogućavamo lakše ostvarivanje biračkog prava onim državljanima koji su u međuvremenu promijenili podatak o svojoj adresi u inozemstvu i nalaze se negdje drugdje a u putovnici im je ostao stari podatak jer nisu obavezni promijeniti putovnicu ako promijene adresu u inozemstvu. Što ćemo time dobiti? Dobit ćemo realniji broj birača zainteresiranih za glasanje u RH što što bi nam u nekom od sljedećih izbornih ciklusa omogućilo uvođenje nekih drugih instrumenata za ostvarivanje svog biračkog prava, a ne glasanje u diplomatsko-konzularnim predstavništvima. Ukoliko možemo oko toga postići jednu vrstu konsenzusa jer to zahtjeva određene intervencije u Ustav, onda ovaj institut aktivne registracije treba shvatiti kao pokušaj dobivanja realnog popisa birača u inozemstvu i olakšavanje biračkog prava tim državljanima. Ukoliko pak gledamo s druge strane onda možemo reći da je ovo jedan korak kojim se dodatno otežava biračko pravo građanima u inozemstvu. Obzirom da je aktivnu registraciju moguće napraviti i na sam dan izbora držim da to nije točno. Dakle državljanin koji dođe u diplomatsko-konzularno predstavništvo na sam dan izbora, može obaviti aktivnu registraciju i glasati. Time ćemo u popisu birača za inozemstvo imati umjesto 450 tisuća državljana od kojih rekao sam jedan dio preminulih ali ne držim da je to najveći problem jer se još nikada nije dogodilo da je netko sa groblja došao glasati i vratio se na groblje, dakle u tom slučaju će ovo biti jedan instrument kojim ćemo olakšati ostvarivanje biračkog prava u dijaspori. Dakle samo je pitanje kako gledamo. I ja bih volio uvjeriti zastupike da to treba gledati kao olakšavanje kao olakšavanje ostvarivanja biračkog prava državljana RH u inozemstvu. Ako vas u to ne uspijem uvjeriti onda će aktivna registracija biti za neka druga vremena, a nastavit će se glasati ovako kako se glasa obzirom da je Ustavom značajno smanjen broj biračkih mjesta u inozemstvu. Treća stvar koju želim naglasiti je pitanje glasanja pripadnika nacionalnih manjina na biračkim mjestima. Jedno od obećanja koalicije bilo je da će se ukinuti segregacija na biračkim mjestima na izborima za Hrvatski sabor. Dakle ja to držim jednim rješenjem koji je jedan dio hrvatskih državljana koji nije hrvatske nacionalnosti ponižavao na biračkim mjestima i tjerao ih da se nacionalno izjašnjavaju na biračkom mjestu da bi ostvarili svoje opće pravo glasa. Tu smo predvidjeli obzirom da će se naravno o tome provesti široka rasprava između dva čitanja, a i nakon usvajanja ovog zakona jer se to prvi puta primjenjuje na izborima za Hrvatski sabor. prijedlog je u alternativama ali osnovni da pripadnici nacionalnih manjina budu na općem biračkom popisu, da se ne moraju izjašnjavati na biračkom mjestu, a da prilikom glasanja na biračkom mjestu dobiju listić na kojoj će biti obje liste, i opća i posebna i da na glasačkom listiću zaokruže jednu od te dvije liste. Kako ćemo to tehnički izvest, postoje različite mogućnosti. Jedna je da s jedne strane bude opća lista, s druge strane posebna pa da birači imaju pravo zaokružiti jednu, ako zaokruže dvije ili će bit nevažeći listić ili će u zakonu pisat koja se broji, dakle to su još dileme, ili da na jednoj stranici budu dakle liste, a ispod toga budu kandidati nacionalnih manjina i da se može glasati samo za jednog. Na taj način ćemo ćemo izbjeći ono izjašnjavanje na biračkom mjestu, naravno zato moramo educirat biračke odbore i sve ono što treba, ali imamo dovoljno vremena da to napravimo. I to je dakle jedna od novina koju smo predvidjeli u ovom biračkom zakonu. Želio bih još reći dvije stvari. Prvo, uvodimo jedan novi institut, a to je pravo uvida u Registar birača cijelo vrijeme trajanja mandata za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. Konkretno dakle, bilo koji vijećnik u gradskom vijeću imat će pravo uvida u Registar birača cijelo vrijeme trajanja mandata. Sadašnja odredba je bila da sudionici izbornog procesa imaju pravo dobiti birački popis, ali samo kada postanu sudionici biračkog procesa, dakle onih 15 dana nakon raspisivanja izbora. Šta se tada može kontrolirati i promijeniti, ništa ili jako malo. Sada ćemo kroz cijeli mandat imati mogućnost kontrole i to je jedan instrument koji bi u kombinaciji sa Zakonom o prebivalištu, ali i bez njega mogao riješiti pitanje dolaska autobusa na biračka mjesta iz jednih dijelova bivše države ili dolazak automobilima preko granice također iz drugih dijelova bivše To će se brinuti sudionici u izbornom procesu, oni koji imaju direktan interes da izborni proces bude regularan, uz naravno i državna tijela koja su za to dužna postupati, ali uz pomoć i sudionika izbornog procesa. I na kraju, obzirom na pitanja želio bih također se izjasniti o prijedlozima civilnog društva i pravobraniteljice za osobe s invaliditetom o pitanju glasanja osobama koje su lišene poslovne sposobnosti. Dakle, međunarodni i EU standardi idu u prilog punom sudjelovanju osoba s invaliditetom, dakle osobe s intelektualnim poteškoćama i duševnim poremećajima u izbornom procesu. Postoji raznolikost pristupa zemalja Europske unije. Većina zemalja osobe lišene poslovne sposobnosti automatski lišava i prava na glasanje, a Europski sud za ljudska prava naglašava da takvo automatsko lišavanje predstavlja kršenje Konvencije o ljudskim pravima. Druge zemlje slijede individualiziranu procjenu stvarne sposobnosti glasanja osoba o kojima se radi, a to je i prijedlog koji smo u prvom čitanju predložili u važećem zakonu. treća skupina zemalja ide prema punom sudjelovanju osoba s invaliditetom u političkom životu. Dakle osim normativnog uređenja potrebno je izvršiti i prilagodbe koje omogućavaju osobama s posebnim potrebama stvarno razumijevanje izbornog procesa, dakle jednostavni izrazi, ilustracije, osobni asistent, obučavanje ljudi zaduženih za nadzor koji mogu dati odgovarajuća pojašnjenja itd. U ovome trenutku naš prijedlog je da za svaki pojedinačni slučaj sud procjenjuje da li osim lišavanja poslovne sposobnosti treba imati i lišavanje biračkog prava. Što se tiče zemalja Europske unije, u Austriji je dakle puno sudjelovanje, u Belgiji i Bugarskoj je rješenje kakvo je sada u Hrvatskoj, dakle bez prava sudjelovanja, na Cipru je puno sudjelovanje, u Češkoj, Danskoj i Estoniji je kombinirani pristup, u Finskoj također kombinirani pristup, ali sa punim sudjelovanjem. U Njemačkoj, Grčkoj i Mađarskoj je bez sudjelovanja itd. Dakle, u različitim Europske unije riješeno je na različiti način. Mislimo da je za Hrvatsku dobro da bude negdje u srednjem pristupu, ovako kako smo u prvom čitanju predložili, uz mogućnost da se članak 64. na neki drugi način prilagodi situaciji pa da se da određeni rok u kojem sudovi moraju procijeniti biračko pravo osobama lišene poslovne sposobnosti prema važećim odlukama. U ovome trenutku radi se negdje oko 14 do 16 tisuća osoba u Hrvatskoj. Prema tome, evo to je ono što sam za uvod koji vidim da sam iskoristio cijelo vrijeme, želio reći. Naravno, sudjelovat ćemo i dalje aktivno u raspravi i pojašnjavati jer ovo je doista tema koja izaziva veliku pozornost i političke scene i javnosti i svih koji su zainteresirani za regularan izborni proces čemu i mi želimo pridonijeti. Zahvaljujem. Hvala i vama poštovani ministre. Na vaše izlaganje prijavljene su četiri replike. Idemo po redu. Prvo je poštovani zastupnik Josip Salapić, izvolite. Hvala lijepo gospodine predsjedniče. Gospodine ministre, ovaj zakon tehnički je dobro napravljen, samo bez onoga Zakona o boravištu odnosno prebivalištu i boravištu koji smo imali u prvom čitanju nećemo se baš previše pomaći. Neka istraživanja govore, uzimajući u obzir broj procjene maloljetnika, dakle ona razlika od 2007. do 2011., uzimajući u obzir popis stanovništva i broj birača to su ogromne razlike. Dakle, sami ste rekli negdje oko 600 000 birača, tu se kreću procjene, od 300 000 birača po ovom ključu procjenjujući ukupan broj maloljetnika, a po ovom izračunu Ministarstva uprave negdje oko 600 000 birača ne razmatrajući dijasporu i manjine. To je veliki problem i moje je mišljenje da i bez zadiranja u Ustav, vi ste spomenuli članak 45. Ustava, ali sustav izbornih jedinica u Republici Hrvatskoj je, recimo samo grad Zagreb spada u pet izbornih jedinica, način prekrajanja izbornih granica gdje se neke općine gdje ima upisanih 800 stanovnika, a u evidenciji se vodi 1200 birača, upravo tu dolazimo do ovih nesrazmjera. Tako da raspravljajući tehnički i uređivajući sukladno Ustavu ovom predloženom zakonskom tekstu tu mi možemo reći da su te namjere dobre, da će one učvrstiti i sredit taj nesrazmjer u popisu birača i tu veliku šumu nereda zadirući u ona osnovna pitanja, jedno je tehnika, drugo su ljudska prava, a treće ono zaista treće što nam stoji, a to je granica naših izbornih jedinica koje na ovakav način ako ćemo rješavati ove zakone kako smo krenuli moramo zadrijeti i tamo inače nećemo napraviti ništa jer ćemo takvim starim modelom opet se naći pred istim problemom, a to je da ćemo imati upisani veći broj Hvala i vama. Odgovor na repliku, poštovani ministar Arsen Bauk. za govornicom. Pokušat ću još malo pojasniti. Dakle, razlika od 600 tisuća odnosi se na broj stanovnika i broj u evidenciji o prebivalištu. Dakle, tu su uključeni i maloljetni. Ovim prijedlogom zakona možemo smanjiti broj u popisu birača za negdje 300 tisuća. Recimo da je ova razlika u metodologiji još negdje 200 i da 100 tisuća birača doista treba prema temelju Zakona o prebivalištu postaviti na mjesto gdje stvarno bi trebali ostvarivati svoje biračko pravo. Zato sam i rekao, dakle ovaj zakon bez Zakona o prebivalištu će riješiti jedan dio i to manji dio problema, a sustavno rješenje dakle treba kombinirati sa Zakonom o prebivalištu. Da li treba intervenirati u Ustav? To je sad dakle također legitimno pitanje pri čemu naravno u Ustav se može intervenirati samo konsenzusom, odnosno sa dvotrećinskom većinom koju vladajuća koalicija u ovom trenutku nema. Prema tome, u onim smo granicama koje nam Ustav daje. I drugo, što se tiče granica izbornih jedinica one su napravljene 1999. godine, po njima su održani 4 puta izbori, 2 puta su pobijedili lijevi, 2 puta su pobijedili desni. Dakle, izborne jedinice nisu presudno utjecale na izborne pobjednike, ali jesu u jednome dijelu na sastav Parlamenta. Moj stav je da se one trebaju podudarati s granicama županija, dakle u jednoj izbornoj jedinici jedna ili više županija. To sad imamo u 5., 4., 3. i čini mi se nigdje više. Prema tome možemo ih korigirati i onda se temeljem toga broja stanovnika u ovom trenutku jer to dopušta venecijanska komisija može odrediti broj zastupnika koji se biraju iz pojedine izborne Ali to je dakle rasprava o Izbornom zakonu koju sam nekoliko puta najavio za kraj sljedeće, za drugu polovicu sljedeće godine. Naravno želimo dobiti i korektan Izborni zakon ne samo korektan popis birača. Zahvaljujem. Hvala i vama poštovani ministre. Sljedeći je prijavio repliku poštovani zastupnik Željko Reiner. Izvolite poštovani zastupniče i potpredsjedniče Doma. prilično vremena u početku svog izlaganja posvetili stavcima Ustava i ja mislim da je to vrlo opravdano i potrebno bilo jer nažalost čini mi se i u jednom trenutku ste vi čak rekli da mislite da to nije protuustavno. Ja mislim da jest i da je to o čemu ste vi govorili dobrim dijelom suprotno duhu u najmanju ruku duhu Ustava i članku 45. Ustava. Naime, vi ste isto tako rekli da to neće dodatno otežati ostvarivanje biračkog prava nekima. Hoće, hoće sasvim sigurno jer se ovim zakonom dodatno potencira razlika između hrvatskih državljana, odnosno birača koji su u Hrvatskoj i izvan nje. I to naravno će biti jedna bitno otegotna okolnost u ostvarivanju njihovog prava. Rekli ste isto tako u izlaganju da se neće uskratiti biračko pravo nikome. Ma hoće, pa smisao naravno toga i jest da se zapravo smanji broj birača, a kad se to poveže sa Zakonom o boravištu gdje je propisana procedura kojom će Policija ići ustanovljavati da li je netko tamo, je ili nije itd. naravno da će se smanjiti. smanjit će se broj birača, odnosno uskratit će se jednom dijelu hrvatskih državljana biračko pravo. I napokon htio bih reći nešto na kraju, vi ste rekli u jednom trenutku da je važno kako gledati na zakon da se može s ove ili s one strane. Moje je poimanje ipak da bi zakon trebao biti dovoljno jasan da ne može se gledati s ove ili one strane nego on treba biti kristalno jasan, pogotovo kad se govori o tako silno važnom pitanju kao što je biračko pravo hrvatskih državljana. Hvala lijepo. Hvala i vama. I odgovor na repliku, poštovani ministar Arsen Bauk. **Bauk, Arsen (SDP)** Zahvaljujem. Dakle, kada sam govorio o gledanju sa različitih strana govorio sam isto kao što sam govorio i u raspravama o promjeni Ustava kada smo gledali na reguliranje biračkog prava državljana RH koji nemaju prebivalište u RH, dakle dijaspora. Naime, jedna strana se zalagala da ostane onako kako je bilo dosad, prije ustavnih promjena, a druga strana se zalagala da se dakle u potpunosti ukine biračko pravo tom dijelu državljana. samo je bilo pitanje kako gledamo. Sadašnje rješenje je za one koji su željeli da ostane kao prije redukcija, a za one koji su željeli da se to drugačije regulira, dakle gledaju s druge strane to je dakle na neki način izlaženje u susret drugoj strani. Prema tome, o tome sam govorio kad sam govorio s koje strane možemo gledati to. Dakle, kod te tvrdnje ostajem i sada. Pitanje, ako ste mislili dakle na dio koji se tiče aktivne registracije, dakle da bi mogli uvesti neke druge institute u glasanje hrvatskih državljana izvan RH kakve imaju i neke druge demokratske zemlje moramo imati regularan i nesumnjiv birački popis. Aktivna registracija je jedan od instrumenata kojima ćemo to dobiti. Ukoliko ne želimo uvesti te institute može ostati kao i dosad. To je dakle ono što sam rekao i zavisi samo s koje strane se gleda. Što se tiče kombinacije Zakona o prebivalištu i ovoga zakona ni Zakon o prebivalištu u bilo kojoj kombinaciji nikome ne uskraćuje biračko pravo nego samo određuje mjesto na kojem će ga hrvatski državljanin iskoristiti. Da li će to biti u gradu A, u gradu B ili izvan granica RH dakle na biračkom mjestu u dijaspori. Ali svaki državljanin i dalje ima biračko pravo. Dakle, kad govorim izuzimam osobe kojima je oduzeta poslovna sposobnost, dakle taj dio da. Dakle, a to je sadašnje rješenje, mi ga predlažemo liberalizirati. **Leko, Josip (SDP)** Hvala lijepa za ovaj put. Sljedeća replika je replika poštovanog zastupnika Davorina Mlakara. Izvolite. Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Gospodine ministre ako sam ja dobro zapisao vi ste tumačeći neke razlike između registra ili popisa birača i onoga popisa stanovništva na koje ste se referirali, rekli da je to ista metodologija koja se primjenjuje u jednom i u drugom slučaju. Mislim da ste tu temeljito pogriješili, ali čak i kad to ne bi bilo pogrešno, kad bi bila ista metodologija za izradu popisa birača, od sutra registra birača ili popisa stanovništva, ono što je bitno, a što ste zaboravili možda reći da bi ljudima bilo jasnije, popis stanovništva se radi jednom u 10 godina i to je na neki način statična evidencija. Registar ili popis birača se svakodnevno mijenja i u tome je razlog zašto nije tako dobro i tako često se pozivati na te razlike, jer razlike nastaju i zbog različite metodologije stvaranja tih evidencija. Hvala lijepa. I odgovor na repliku poštovani ministar Arsen Bauk. **Bauk, Arsen (SDP)** Zahvaljujem. U jednom dijelu ste ispravno interpretirali ono što sam rekao. Dakle, rekao sam da je različita metodologija izrade popisa birača i popisa stanovništva, to sam rekao. I rekao sam da su zbog toga i prisutne razlike u broju birača i broju stanovnika. Ono što niste točno interpretirali je činjenica da sam rekao da ista metodologija izrade popisa stanovništva u jednom dijelu Hrvatske i u drugom i da je ista metodologija izrade popisa birača u jednom dijelu Hrvatske i u drugom. U jednom dijelu Hrvatske nemate velike razlike u broju birača i po broju stanovništva, u drugom dijelu Hrvatske imate. I rekao sam koji su to dijelovi, to su dijelovi gdje je prije rata živjelo većinsko Srpsko stanovništvo, i dijelovi uz granicu Republike Hrvatske u kojima s druge strane granice u Bosni i Hercegovini živi većinsko Hrvatsko stanovništvo. u tom dijelu se, ja mislim da se slažemo. Popis stanovništva može bit orijentir, a ove razlike se mogu analizirati. I doista, zašto u jednom dijelu Hrvatske na sjeveru ta razlika manja, a u drugom dijelu Hrvatske ta razlika veća? I to nam se poklapa sa brojem državljana koji nemaju važeću osobnu iskaznicu. Dakle, u istim dijelovima imao više tih državljana gdje je veća razlika, i u drugom dijelu gdje je manje. I još s nečim se slažem, dakle vi ste točno rekli da je popis stanovništava jednom u 10 godina, a popis birača da se trajno mijenja, Ali onda bi bilo logično da se nakon što padne broj stanovnika između 2001. i 2011. padne i broj birača, a mi imao obrnut slučaj, dakle između 2001. i 2011. porastao je broj birača, a pao broj stanovnika. E sada, ako imamo popis stanovništva 2011. godine sa objavljenim brojem stanovnika, nije još struktura i imali smo izbore za Parlament 2011., referendum za Europsku uniju 1. mjesec 2012., to su dovoljno friški podaci da se mogu relevantno uspoređivati. Naravno da 2016. to više neće biti toliko svježe da bi onda naravno Hvala lijepa. Sljedeća replika i poštovani zastupnik Zoran Vinković. Izvolite. Zahvaljujem gospodine predsjedniče. Gospodine ministre vjerojatno će danas glavna tema i potka svih medija biti balkanski špijun, odnosno ko je koga gledao, snimao, slušao, međutim evo rekli ste da se zalažete za regularnost izbornog procesa? Ja se slažem da treba uvesti red u popis birača i doista je tu bilo svega i svačega, kako na istoku tako i na jugo zemlje. Međutim, ako gledamo cjelokupnu regularnost izbornog postupka, postupka, procesa to je onda svakako i niz drugih zakona koji su vezani, vezani uz ovaj. Pa jedan od takvih zakona je i ovaj novi prijedlog koji je vezan za neposredni izbor čelnika lokalne samouprave, ovlasti tih gradskih vijeća i gradonačelnika i u tom prijedlogu stvorena je, na svu sreću mislim da ide u drugo čitanje, stvorena je jedna ja bih rekao frankenštajnska tvorevina. ako se zalažemo za regularnost izbornog procesa onda treba izbaciti da neposredno izabranog čelnika lokalne samouprave može smijeniti oni koji nisu neposredno izabrani, odnosno gradski vijećnici. Takovim modelom ste prije svega, usko je vezano i za ovaj popis birača, takvim modelom ste usko, dakle te buduće čelnike lokalne samouprave, ja ću svakako biti jedan od njih, ne znam da li će to biti ovi gradonačelnici SDP-a, ali prisilili ste, bez obzira na političku stranku, na nesmiljenu političku trgovinu. I bit ćete jedini odgovorni zato što će u svakoj jedinici lokalne samouprave, ukoliko ne dođe, zajedno s Vladom Republike Hrvatske, ne dođe to te političke trgovine, sve jedinice lokalne samouprave će imati svake godine po jedne izbore, a možda i dvoje. (SDP)** Hvala lijepa. Dat ću odgovor na repliku, ali prije da vas upozorim. Ovo jeste bilo rasprava gdje koga svrbi, a nije na dnevnom redu, na dnevnom redu je popis birača, odnosno registar birača, a ne lokalni izbori kolega. Izvolite poštovani ministre. ovakve prirode i ovo što ste rekli će ići u dva čitanja, jer je to naravno poštovanje prema Hrvatskom saboru, poštovanje prema mišljenjima koje ćete ćuti i naravno analiza toga što ste čuli da u konačni prijedlog zakona idu dobre stvari, a ono što treba popraviti prvom čitanju ćemo popraviti. Dakle, što se tiče rješenja iz Zakona o lokalnoj samoupravi ona su po mom mišljenju dobra jer stvaraju jednu ravnotežu između vijeća i načelnika što do sad nije bio slučaj. Ja bih vas podsjetio da ste vi u prošlom mandatu bili gradonačelnik kojega je gradsko vijeće smijenilo i izabralo drugoga, niste bili neposredno izabrani, ali izabrani od drugoga. Nakon toga ste izašli na izbore, pobijedili, nakon toga ste i promijenili stranku, nekako ste se većine, nekakve su se većine formirale ili su se deformirale, ne znam kakvo je sad trenutno stanje i činjenica je da ćete izaći pred birače kao što će Gradsko vijeće izaći pred birače. prema Ustavu lokalna samouprava se ostvaruje preko neposredno izabranih članova predstavničkih tijela. Neposredni izbor gradonačelnika nastao je kao posljedica čestih promjena gradonačelnika u predstavničkim tijelima. I sada smo dobili jednu drugu krajnost da su oni bili de facto ne smjenjivi. I sada pokušavamo uvesti jednu ravnotežu, rasprava u dva čitanja u Saboru i na odborima i u stručnoj javnosti pokazat će jel smo uspjeli. Dakle imamo napade s jedne strane da smo gradonačelnike učinili još jačima i napade s druge strane da smo ih izložili vijećima koja nisu neposredno izabrana. To samo pokazuje da smo na nekakvom srednjem putu i da za sada dobro plovimo tim putem. A naravno dva čitanja pa ćemo vidjeti što će biti Dakle, nisam oduzeo riječ ni poštovanom zastupniku kada je prebacio temu na nešto što nije na dnevnom redu, nisam oduzeo riječ ni ministru, ali kolegice i kolege to nije prema ostalim zastupnicima korektno. Nismo svi sada u Zakonu o lokalnim izborima nego Zakonu o registraciji birača. Molim vas da se držimo korektno jedni drugima. A sada da li izvjestitelji radnih tijela žele uzeti riječ? To su Odbor za zakonodavstvo, Odbor za Ustav, Odbor za pravosuđe, Odbor za lokalnu, regionalnu samoupravu, Odbor za ljudska prava? Ne, da. Poštovani zastupnik Zoran Vinković.

Zahvaljujem gospodine predsjedniče. Sve je vezano za regularnost izbornog procesa. Odbor za lokalnu i područnu samoupravu Hrvatskog sabora na 10.sjednici održanoj 10.listopada 2012.raspravi je ovaj prijedlog Zakona o registru birača, a Odbor za lokalnu samoupravu taj predmetni prijedlog je raspravio kao zainteresirano radno tijelo. I nakon uvodnog izlaganja predstavnika u raspravi članova odbora između ostalog istaknuta je dvojba da li će ovaj zakon u stvarnosti riješiti pitanje stvarnog stanja broja birača, a također je istaknuto da se ukidaju komisije za popis birača u jedinicama lokalne samouprave što onemogućava njihovo sudjelovanje u provođenju popisa birača. Odbor za lokalnu i područnu samoupravu većinom glasova 8 za i 2 suzdržana odlučio je predložiti Hrvatskom saboru sljedeći zaključak, da se prihvaća prijedlog Zakona o registru birača, a sve primjedbe, prijedlozi, mišljenja iznijeta u raspravi uputit će se predlagatelju radi izrade konačnog prijedloga zakona. Hvala lijepo. **Leko, Josip (SDP)** Hvala i vama poštovani zastupniče. Prije nego prijeđemo na raspravu o predloženom zakonu po klubovima, najprije obavijeste. Otkazuje se održavanje sjednice Odbora za ljudska prava i prava nacionalnih manjina sazvane za danas utorak 23.listopad 2012.godine u 13,30 sati predsjednik odbora Furio Radin. I još jedan prijedlog poštovane kolegice zastupnice i poštovani kolege zastupnici da danas radimo bez pauze. Tražim razumijevanje za to. Može? Hvala lijepa. A sada prelazimo otvaram raspravu i prelazimo na raspravu o predloženom zakonu po klubovima zastupnika. Prvi je klub SDP-a i poštovana zastupnica Tonka Ivčević. Izvolite. Hvala gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora. Poštovani ministre sa suradnicima, kolegice i kolege zastupnici. Odmah na početku želim istaknuti da klub SDP-a smatra kako je prijedlog Zakona o registru birača korak naprijed u uređenju izbornog sustava i rješavanju problema koji se pojavljuju tijekom izbora i da će podržati ovaj prijedloga zakona. Još 2005.godine GONG je proveo istraživanje o točnosti podataka koji su sadržani u popisima birača te ih usporedio sa posljednjim popisom stanovništva izrađenog 2001.godine od strane Državnog zavoda za statistiku te došao do rezultata kako se u popisima birača RH nalazi višak od cca 400 tisuća osoba. Ovakvo stanje je u izravnoj vezi sa evidencijom prebivališta. Osim toga dodatan problem predstavljaju popis oni birača koji imaju pravo biranja u RH ali prebivaju u BiH. GONG je prilikom posljednjih predsjedničkih izbora došao do saznanja kako su zbog lošeg ažuriranja popisa mnoge osobe mogle ostvariti biračko pravo dva puta za iste izbore te naišao na situacije u kojima su preminule osobe zaokružene u izvacima iz popisa birača kao da su glasale. Tijekom lokalnih izbora 2009.godine aktualiziran je problem prijavljenih prebivališta birača koji faktički ne prebivaju u RH, a s obzirom da njihov broj u nekim sredinama znatno utječe na broj izašlih birača i time na izražene rezultate izbora. Sve navedeno potkrijepit ću statističkim podacima te ću usporediti broj birača na lokalnim izborima 2009.naspram broja stanovnika objavljenih kao prvi opći podaci Državnog zavoda za statistiku. Sve ovo potkrijepit će i dio izlaganja koje je naveo ministar u svojoj raspravi. Tako primjerice u gradu Vukovaru broj birača na lokalnim izborima 2009.godine za 5085 birača premašuje broj stanovnika prema prvim općim podacima iz općim podacima iz 2001.podacima DZS-a. U gradu Kninu taj broj je veći za 5312, u Obrovcu 2682, u Benkovcu 5132, u Drnišu 1374, Karlovcu 237, Gospiću 1776, male općine Okučani 1289. Dakao da imamo i obrnute primjere gdje imamo zaista veći broj stanovnika nego što je to bio broj birača na lokalnim izborima pa ću navesti takve primjere. Recimo u gradu Čakovcu imamo 4371 stanovnika, više nego što je broj birača. U Vinkovcima 3684, u Zadru 5049, u Šibeniku 1623, u Gradu Zagrebu 71353. Prvi opći podaci Državnog zavoda za statistiku o broju stanovnika Republike Hrvatske iz 2011. govore o broju od 4 290 612 stanovnika. Rezultat DIP-a za parlamentarne izbore 2011. definiraju 3 882 549 birača na prostoru Republike Hrvatske. S obzirom na procjenu broja maloljetnika u Republici Hrvatskoj statističkih ljetopisa 2009. od 716 831 maloljetne osobe možemo govorit o 198 279 birača više nego stanovnika sa biračkim pravom. Pritom utvrđena razlika između zaključenog popisa birača 20011. i procjene stvarnog broja birača 2011. godine iznosi 307 768 ili 7,93%. Najveće odstupanje unutar SZ Hrvatske ima Zagrebačka županija sa 317 642 stanovnika i 51 726 maloljetnika, a birača prema evidenciji za parlamentarne izbore 2011. ima 270 943. Procjena stvarnog broja birača i u okviru brojke od 265 916 dakle razlika je u 15 000 osobama, odnosno 5,35%. Najveću nepravilnost u smislu viška birača nad brojem stanovnika bilježi Šibensko-kninska županija od čak 27,45% te Zadarska 18,41%. Najmanje odstupanje u Vukovarsko-srijemskoj županiji od 0,52% te Osječko-baranjskoj 0,65%. Evo još ću navest neke dodatne primjere za manje općine, recimo Općina Skradin prema popisu stanovništva iz 2011. bilježi 3807 stanovnika te s obzirom na broj birača na parlamentarnim izborima te iste godine bilježi odstupanje od 1733 birača više nego što je stanovnika na tom području. Kod Općine Žumberak također je utvrđena nepravilnost s obzirom da bilježi 1095 birača, a 872 stanovnika. Za područje Crikvenice koja prema popisu iz 2011. ima 11 193 stanovnika na parlamentarnim izborima održanim iste godine zabilježeno je 1019 birača preko tog broja, dok za Pakrac ta nepravilnost podrazumijeva čak 2605 birača više nego stanovnika u tom području u istoj godini. Grad Prelog bilježi višak od čak 4754 birača u parlamentarnim izborima 2011. s obzirom na broj stanovnika te iste godine. Prema popisu birača za državni referendum održan 22.1.2012. u sljedećim županijama broj birača premašuje broj stanovnika. Radi se o šest županija. U Sisačko-moslavačkoj to je cca 5000 birača više nego stanovnika, u Karlovačkoj 4572, u Ličko-senjskoj 6008, u Požeško-slavonskoj 303, Zadarskoj 12 279 a u Šibensko-kninskoj čak 13 581 birač više nego što je broj stanovnika. U istim županijama broj birača na parlamentarnim izborima 2011. također premašuje broj stanovnika popisanih iste godine. Smatramo da je sve navedeno dovoljan razlog da podržimo Prijedlog zakona o Registru birača. Uspostavljanje Registra birača kao elektroničke baze osobnih podataka o biračkom pravu svih birača koji to pravo ostvaruju u Republici Hrvatskoj dobila bi se prije svega točnost i ažuriranost popisa birača koji bi odgovarao istinitom stanju i samim time povećala bi se transparentnost vezano uz provođenje izbora, ali i same izborni rezultati. Popis birača je tek dio Registra birača koji se ustrojava nakon njegova zatvaranja, a zaključuje najkasnije 8 dana prije dana određenog za održavanje izbora, odnosno referenduma. Dakle, uz Registar birača i nadalje će postojati popis birača no preduvjet za upis u taj potpis bit će važeća osobna iskaznica, a ne kao što se do sada moglo pristupat izborima i uz drugi dokument kao primjerice putovnicu koja ne mora biti neposredni dokaz o trajnom prebivalištu. Podaci o adresama u Registru birača temelje se dakle na registru prostornih jedinica, a na njemu se temelji i evidencija trajnog boravišta MUP-a tako da će se omogućit usklađenost podataka iz obje evidencije i više neće biti moguće da na istoj adresi ako se ne radi o višekatnici bude upisano 40 do 50 birača. Registar koji bi se vodio preko tri evidencije kako je već rečeno, dakle hrvatski državljani sa trajnim boravištem u Republici Hrvatskoj, hrvatski državljani koji nemaju trajno boravište u RH te državljani država članica Europske unije omogućio bi jasnije razgraničenje, a s obzirom na lakšu mogućnost ažuriranja povećala bi se aktualnost podataka kao i njihova dostupnost. U svakom će se trenutku moći znati točan broj birača čime bi se trebale izbjeći situacije kakve su se na posljednjih nekoliko izbora u Republici Hrvatskoj dogodile u 6 županija gdje je broj birača u konačnici premašio broj stanovnika, čak i bez uzimanja u obzir broja maloljetnih osoba. Izbjegavanje takvih situacija svakako ide u korist regularnosti izbora. U korist postizanja istih ciljeva ide mogućnost brisanja iz evidencije birača onih osoba koje su uvrštene među birače s trajnim boravištem, a iselile su se u inozemstvo, time što će se birači bez trajnog boravišta u Republici Hrvatskoj pred svake izbore morati aktivno registrirati kako bi ušli u popis birača izbjegle bi se sporne situacije poput glasovanja … već preminule za što znamo da je ranije bio dosta čest slučaj, osobito kad se radi o 11. izbornoj jedinici. Aktivna registracija provodit će se za svake izbore te će samo aktivno registrirani birači ući u popis birača. U inozemstvu će ih obavljati diplomatsko konzularna predstavništva RH, a u Hrvatskoj nadležni uredi prema mjestu gdje će se birači zateći na dan izbora, odnosno referenduma. To znači da u dijaspori nećemo više imati 450 tisuća birača nego onaj broj koji se pred svake izbore registrira. Uz aktivnu registraciju propisuju se instituti prethodne registracije te privremeni upis. Prethodna registracija predviđena je za hrvatske građane sa trajnim boravištem u Hrvatskoj koji će se na dan izbora ili državnog referenduma zateći u inozemstvu, a privremeni upis za one koji žele glasovati u Hrvatskoj izvan mjesta svog trajnog boravišta. Zahtjev za privremeni upis za razliku od važećeg zakonskog rješenja moći se podnijeti u bilo kojem uredu neovisno o mjestu upisa u registar birača. Što se tiče popisa birača koji se izbori provode po osnovi nacionalne pripadnosti prema prijedlogu svi državljani RH bit će na općem biračkom popisu prema mjestu prebivališta, a pripadnici nacionalnih manjina i na dodatnom biračkom popisu. Biračko pravo dobile bi i poslovno nesposobne osobe ako im rješenjem suda ono nije oduzeto. Ostavlja se mogućnost glasovanja u ustanovama socijalne skrbi, produljuju se rokovi za uvid u popis birača na 10 dana prije održavanja izbora, popis birača više neće potvrđivati Komisija za popis birača jedinica lokalne samouprave već će to raditi državna uprava u čijoj je to nadležnosti, a uvodi se i jedinstveno programsko rješenje obrade podataka tako da će se u svakom trenutku moći znati točan broj birača. Ovdje moram istaknuti da prihvaćamo da se do drugog čitanja još jednom razmotri inicijativa Platforme 112 za Hrvatsku vladavine prava i pravobraniteljice za osobe s invaliditetom, a vezano za osobe lišene poslovne sposobnosti koji su brisani s popisa birača. Ocjenjujemo zakon pozitivnim i po pitanju usklađivanja s EU budući da se time rješava i mogućnost da državljani drugih država članica EU izađu na izbore u Hrvatskoj kada se nakon ulaska Hrvatske u EU budu birali zastupnici za Europski parlament. Zaključno, mi u klubu SDP-a držimo da ovim prijedlogom Zakona o registru birača uklanjamo svaku sumnju na regularnost izbora u Hrvatskoj i na ovaj način potvrđujemo funkcionirajuću demokraciju u RH kao budućoj članici EU. Hvala Hvala i vama poštovana zastupnice. Na vaše izlaganje prijavljena je replika poštovane zastupnice Tatjane Šimac-Bonačić. Izvolite. **Šimac Bonačić, Tatjana (SDP)** Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Kolegice Ivančić kad ste govorili o nesrazmjeru broja stanovnika i broja birača među primjerima niste spomenuli, ali mislim da ste trebali spomenuti i dolinu Neretve, odnosno Makarsko zaleđe. Sjećate se primjera grada Vrgorca koji ima 6 tisuća 501 stanovnik, a bilo je prijavljeno 7 tisuća Takvi nesrazmjere vidimo i u drugim gradovima, odnosno drugim krajevima doline Neretve, odnosno Makarskog primorja. Iako je bilo i upozorenja, međutim vrlo često se sve to relativiziralo, ignoriralo jer je naravno to bilo nekome, išlo je nekome u korist. I upravo zbog toga mislim da i ovim zakonom da će se uvesti reda i da će napokon ići će se zapravo u pravom smjeru demokracije. Josip (SDP)** Hvala lijepa. Idemo dalje raspravu po klubovima zastupnika u Hrvatskom saboru. Hrvatski laburisti i poštovani zastupnik Dragutin Lesar. Izvolite. Poštovane kolegice i kolege, gospodine ministre prvo želim izraziti nezadovoljstvo što smo ponovno u situaciji da 7 mjeseci prije provođenja izbora ne samo lokalnih nego i za zastupnike iz RH u Europskom parlamentu raspravljamo u setu novih zakonodavnih rješenja koje mogu bitno utjecati na pripremu sudionika izbora. I nama se to iz ciklusa u ciklus događa da na vrijeme ne shvatimo redoslijed važnosti, značaja pojedinih prijedloga zakona, a posebice kod ovog prijedloga pak je došlo i do neusklađivanja unutar vladinih resora. Jer ću vas podsjetiti da smo u prvom čitanju obavili razgovor, raspravu o Zakonu o stalnom boravištu koji je jedan od prvih zakona koji u svakoj demokratskoj državi regulira izborni proces. S obzirom da se popisi birača ili Registar birača u Hrvatskoj temelji upravo na boravištu i … o baznoj evidenciji naravno da je ovaj zakon trebalo raspravljati i čitati zajedno s onim. Jer u ovom zakonu su ponuđena neka rješenja koja predmnijevaju da je Zakon o stalnom boravištu već usvojen, a nije. Iza toga su naravno zakoni koji reguliraju područje izbora ili izbornih jedinica pa Izborni zakon, pa Zakon o političkoj aktivnosti i izbornoj promidžbi i Zakon o Državnom izbornom povjerenstvu. Ovo ponavljam, Zakon o Državnom izbornom povjerenstvu jer ovlast i nadležnost DIP-a nije samo da provodi, nadzire i izvještava o provođenju izbora nego ima i ovlasti davanja mišljenja i sugestija i prijedloga za poboljšanje izbornog procesa. Kada sam na Odboru za Ustav postavio pitanje oko nekih spornih odredaba postoji li mišljenje DIP-a o ovom prijedlogu zakona dobio sam odgovor da su predstavnici DIP-a sudjelovali u pisanju dokumenta. Naknadno od DIP-a smo dobili i pisani dokumenat i njihov prijedlog u kojem daju ozbiljne primjedbe na prijedlog zakona koji je ušao u saborsku proceduru.

Moramo li mi u Saboru biti arbitar između 2 osnovna pristupa i ozbiljnosti upozoravanja na neka rješenja za koja DIP čak tvrdi da su protuustavna. Upozoravam i ponavljam ministre, DIP ima zakonske ovlasti Saboru davati prijedloge za poboljšanje izbornog procesa. Da ste to usuglasili ranije, danas ovdje ne bi trebali proučavati i mišljenje DIP-a. Koliko je bitna i cjelina regulative oko toga govori i činjenica da se Hrvatska nije ozbiljno počela pripremati ni za izbore zastupnika iz Republike Hrvatske za Europski parlament jer i postojeća zakonodavno rješenje će se očito morati mijenjati. A ako dobro naslućujem ti izbori će biti obavljeni paralelno sa lokalnim izborima, da li u prvom ili drugom krugu sasvim svejedno. I bojim se da će to doći na dnevni red tek u siječnju ili veljači. Sudionici izbora imaju pravo, bez obzira da li se radi o kandidatima koje kandidiraju građani i političke stranke, na vrijeme biti upoznati i imati čvrsto, sređeno, usvojeno zakonodavnu regulativu koja utječe i na njihove pripreme, sudjelovanje u predizbornoj kampanji i na samim izborima. Ovakvim postupcima, da danas imamo u prvom čitanju Zakon o registru birača, a tek naknadno čak i novi Zakon o izboru za lokalnu samoupravu, a ne u paketu, šaljemo jednu poruku da smo neozbiljno i da unutar koordinacije u Vladi resori, matični resori za različite zakonodavne prijedloge nisu usklađivali ni sadržaj, ni timeing slanja tih prijedloga, a po mom sudu trebali su, morali su. I ovaj prijedlog zakona polazi od toga da će se od strane državne uprave, temeljem postojeće baze podataka moći napraviti dobar registar birača. Vidio sam nekoliko izjava ministra da je već u dosadašnjem postupku kontrole provedbe postojećeg zakonodavne regulative, negdje oko 300 tisuća birača je ili će se brisati iz popisa, to je tek izjava, službeno tih podataka nema. A ja već godinama tvrdim i tog sam stava i sada, da temeljem postojećih podataka i toliko različitih evidencija, a posebice upozoravajući da isti zakon vrijedi u cijeloj Hrvatskoj, a i sam ministar je rekao da od dijela do dijela Hrvatske je toliko različita situacija. Govori nam o tome da negdje očito Uredi državne uprave, policija i druga tijela iz čijih baza se crpe podaci za sastav sada registra birača, ne rade svoj posao dobro. I zato sam smatrao da jedini način kojim konačno možemo doći do pravog istinskog popisa birača je registracija birača. Svaki građanin s biračkim pravom mora se registrirati kao birač, pod a) oni koji imaju prebivalište i žive u Republici Hrvatskoj, pod b) oni koji žive u inozemstvu a imaju prebivalište u Republici Hrvatskoj i oni državljani koji nemaju prebivalište u Republici Hrvatskoj. Samo takvom aktivnom registracijom svih birača, koja se mora provoditi barem 6 mjeseci uvjeren sam da bi došli do čistog popisa. Nekoliko pokušaja sređivanja popisa birača uvijek je završavalo neuspjehom. I sada sam skeptičan, posebice zbog toga što u zakonu, u pratećem obrazloženju piše da za provedbu ovog zakona neće biti potrebno dodatnih financijskih sredstava, bilo u ovoj bilo u idućoj godini. Naprosto ne mogu vjerovati da ovakav zahtjevni proces kojega propisuje ovaj prijedlog zakona neće iziskivati nove troškove ni u matičnim uredima, ni u policiji, ni u uredima državne uprave uz tvrdnju da ga na vrijeme prije lokalnih izbora doista možemo srediti. Ja smatram suprotno od toga, da moramo osigurati potrebna financijska sredstva ako doista imamo želju provesti i napraviti jednom registar birača u kojem nitko neće više imati osnove da izražava sumnju u njegovu točnost, u njegove podatke a to nam je uvjeren sam cilj svima da više nikad se u Hrvatskoj ne moramo baviti sumnjom u ispravnost popisa birača. Dobili smo i mišljenje pravobranitelje za zaštitu osoba s invaliditetom i nekoliko nevladinih udruga da ponuđena rješenja oko državljana Republike Hrvatske kojima je oduzeta poslovna sposobnost u potpunosti ili djelomično još uvijek nisu po njihovom sudu dobro riješena. Želim vjerovati da do drugog čitanja i taj dio, kao i ove primjedbe Državnog izbornog povjerenstva će Vlada probati usuglasiti prije nego dođe na drugo čitanje sa prijedlogom zakona. Međutim, ono što me je posebno zbunilo je odredba, ako se ne varam, to je u članku 26. koja predviđa: "Da članovi predstavničkih tijela lokalne i regionalne samouprave imaju pravo uvida u registar ili popis birača." Što bi ta odredba trebala raditi u zakonu? Dakle, općinski, gradski vijećnici i županijski vijećnici bi imali pravo na uvid u podatke, saborski zastupnici ne. Mislim da bi ovdje trebalo, gospodine ministre vratiti se rješenju da pravo na dobivanje izvoda iz registra ili popisa birača za područje gdje je aktivni sudionik izbora, imaju svi sudionici izbora dakle nezavisni kandidati nezavisne liste i političke stranke koje su istakle kandidaturu za područje općine grada, županije ili izborne jedinice. To je jedino smisleno rješenje da li će sudionici izbora koristiti to pravo i podizati dokumente koje nisu u papiru nego u elektronskom obliku, njihova je stvar. Ali takvim rješenjem bi doprinijeli tome da svi sudionici izbora imaju pravo dobiti to, izvršiti uvid i tada nestaje veliki broj razloga mogućih prigovora, sumnji nakon provedenog izbornog procesa. Sa takvim rješenjem bili bi svi zadovoljniji, sigurniji jer unaprijed dajemo mogućnost sudionicima izbora da provjere autentičnost popisa birača i … I na kraju završavam s prijedlogom, iako nisu svi prijedlozi zakona o vašem resoru ministre. Molim vas učinite maksimum napora zakoni koji se odnose na lokalne izbore boravište, registar birača, izbori za lokalnu samoupravu i Zakon o lokalnoj samoupravi kao i popravak Zakona za izbor zastupnika iz RH u EU parlamentu pred Sabor dođu u paketu u drugom čitanju, da imamo cjelinu zakonodavnih propisa jer jedan ovisi o drugom. Neka rješenja u jednom zakonu diktiraju provedbu drugog zakona. Sada se zakoni pišu na temelju prijedloga zakona koji neki jesu bili u prvom čitanju, neki još nisu ni uvršteni u dnevni red i to to dodatnu zbrku unosi u raspravu, u nerazumijevanje pojedinih odredbi, a postoji dovoljno vremena nadam se i volje da do kraja ove kalendarske godine taj proces u Saboru završimo. Mislim da je to naša obaveza ministre. Dugujemo i građanima RH da znaju po kojim pravilima će birati načelnike, gradonačelnike, župane, predstavnička tijela i zastupnike iz RH u EU parlamentu, kakav ćemo imati popis birača i kako ćemo regulirati i u veoma kratkom vremenu provesti novi Zakon o stalnom boravištu. Slažete se vjerojatno sa mnom da provedbu tog zakona je najključnija za provedbu ovog zakona, da je vremena izuzetno malo i da će veliki broj ljudi u državnoj upravi morati aktivno raditi da bi se popisi birača sredili na vrijeme da uvjeti za raspisivanje lokalnih izbora budu stečeni. Znam da vi niste predsjednik Vlade, da ne možete utjecati na ostale, ali ovaj apel uputite ostalim kolegama u Vladi koji su za to zaduženi da do kraja godine usvojimo sve potrebne zakone. Hvala lijepa. Za raspravu u ime Vlade poštovani ministar Arsen Bauk u ime predlagatelja. Izvolite. **Bauk, Arsen primjedbe kolege Lesara u ovome tajmingu upućivanja zakona shvaćam vrlo dobronamjerno dakle logičan je slijed Zakon o prebivalištu, Zakon o popisu birača, Zakon o lokalnoj samoupravi, Zakon o lokalnim izborima, dakle i svi zakoni su u proceduri. Upućen je Zakon o lokalnoj samoupravi, imali smo danas poziv na Odbor za ljudska prava. U prvom čitanju mislim da je dobro da se da više vremena za raspravu o svim zakonima. Dakle kada je Zakon o boravištu možemo se fokusirati na boravište, kada je Zakon o registru birača na registar birača i onda na lokalnu samoupravu, dakle to je prvo čitanje prema Poslovniku se vodi rasprava. Dakle tu primjedbu shvaćam dobronamjerno ali ne mislim da je presudna u ovom trenutku dakle za prvo čitanje. Možemo dakle dugo smo bili zajedno u Saboru pa možemo. Drugo ovaj zakon i rješenje o ovom zakonu slijede ono što je bilo u prvom čitanju Zakona o boravištu. Ukoliko izvršimo jednu vrstu monitoringa nad procesom donošenja Zakona o boravištu i naravno reagiramo na sve moguće promjene koje će biti na taj zakon i radimo zajedno. Dakle sada ide Zakon o registru birača. Što se tiče sudjelovanja Državnog izbornog povjerenstva u izradi zakona dakle u radnoj skupini bili su dvoje predstavnika DIP-a, nakon ovog mišljenja koje ste vi spomenuli održan je još jedan sastanak radne skupine i onda su neka stajališta usuglašena, a oko nekih se nismo mogli usuglasiti. Od nekih primjedbi su kolege odustale, ovo što je u prijedlogu zakona to je prijedlog Vlade. E sada vi možete reći da se mi moramo u svemu usuglasiti da DIP-om ja mislim da ne moramo. ja mislim da ne moramo. Dakle o nekim stvarima ne moramo imati zajedničko mišljenje. Mi smo od DIP-a dobili i neke prijedloge na Zakon o lokalnim izborima, dobili su svi klubovi. U tom mišljenju piše da su neki prijedlozi prihvaćeni, a da se oko nekih nismo mogli usuglasiti. I nismo se mogli usuglasiti ali mi držimo da je pravo Hrvatskog sabora da donese konačnu odluku. Dakle ne moramo se oko svega usuglasiti ali naravno dobro je razgovarati. U svakoj radnoj skupini su ovih bitnih zakona su uključeni sa svih strana spektra. Dakle u Zakonu o pravu na pristup informacijama imali smo članove iz GONG -a i iz Ureda vijeća za nacionalnu sigurnost i sve rasprave se vode i na radnoj skupini. I u prijedlogu Zakona o registru birača također predstavnici GONG-a, predstavnici DIP-a, Ureda državne uprave i te rasprave se vode i na radnoj skupini. I zato kada dođem u Hrvatski sabor onda na različite argumente znamo odgovoriti. Što se tiče odluke ali naravno prihvaćam dakle i prilikom izrade konačnog prijedloga zakona bit će ista radna grupa sa kolegama iz DIP-a u materijalima u materijalima koji su išli na sjednicu Vlade RH navedena su očitovanja na sve prijedloge DIP sa obrazloženjima i svih drugih dakle i pravobraniteljice za osobe s invaliditetom, primjedbe ministarstava, Agencije za zaštitu osobnih podataka dakle svi oni koji se moraju o postupku donošenja prijedloga očitovati, na njihove prijedloge smo se očitovali. Prema tome, očitovat ćemo se još jednom, možda ih u neke stvari uspijemo uvjeriti ali ne moramo imat isto mišljenje, ali Hrvatski sabor je onaj koji donosi konačnu odluku. Ja bar tako mislim, dakle iz nekakvog političkog iskustva i iskustva zastupnika i iskustva ministra. Na pitanje kada će biti izbori za Europski parlament u ovom trenutku vam ne mogu odgovoriti, dakle to je u nadležnosti Vlade Republike Hrvatske. Dobro bi bilo da oko toga postoji konsenzus političkih stranaka i da na izbore za Europski parlament, ove prijevremene, ove koje moramo provesti odemo u datumu oko kojega neće biti kojega neće biti političkih prijepora. Da li će biti zajedno sa lokalnim izborima, da li će bit zajedno s prvim ili drugim krugom, stvar je dakle odluke. Kakva se odluka donese mi ćemo je provesti. Što se tiče broja birača koji će biti manji u popisu birača, točan broj je 339 650. Toliko ima državljana Republike Hrvatske s prebivalištem u Republici Hrvatskoj koji na dan 15. rujna kad smo tražili podatke da vidimo da li je taj kriterij dobar, koji nemaju važeću osobnu iskaznicu. Različite su kategorije građana, neki je u zadnjih 20 godina nikad nisu ni imali, ostali su u evidenciji prebivališta. To je ovo što ste rekli o evidenciji, to je točno. Nekima je istekla, nekima su se promijenili podaci pa je nevažeća iz tog razloga i to je onaj prvi dio građana čije biračko pravo ćemo morati na neki način provjeriti odnosno morat ćemo proći kroz još jedno sito koje neće biti baš ni ni široko ni usko. Mislim da je regularno dakle da se vidi imaju li pravo na glasanje tako da se provjere njihovi osobni podaci i osobni dokumenti. To nije ponavljam pitanje identifikacije na samom biračkom mjestu. To se može i sa putovnicom, može se sa osobnom iskaznicom, a Ustavni sud je u nekoliko presuda presudio da se može i sa drugim dokumentom koji ima sliku na temelju čega birački odbor može utvrditi da se radi o toj osobi. Ali pravo dakle na sudjelovanje u izborima dakle propisali smo s ovim instrumentom i to je dakle 339 150 i on se kao što sam rekao u mnogočemu poklapa sa onim područjima Republike Hrvatske gdje je ova razlika između broja birača i stanovnika veća. Imamo i druge podatke, o strukturi podataka i o nacionalnosti i podaci o prebivalištu itd. Dakle za to je nadležno Ministarstvo unutarnji poslova ali nesumnjivo je da do tih podataka možemo doći jer su sasa evidencije povezane. Što se tiče dodatnih financijskih sredstava, dakle mi sad imamo određene troškove za popise birača i ne planiramo ih povećavati, prvo zato što nemamo u proračunu i drugo zato što tehnički to nije prezahtjevno dio. Evidenciju prebivališta prebacimo u popis birača i uparimo je sa evidencijom važećih osobnih iskaznica temeljem OIB-a. Dakle to je podatak koji se strojno napravi i dobijemo podatak da u Republici Hrvatskoj imamo 3 milijuna 700 i nešto tisuća građana s važećom osobnom iskaznicom i 339 650 koji nemaju važeću osobnu iskaznicu koji će se nalazit u registru, a ne u popisu i na dan izbora ako ne naprave dokumente doći će po potvrdu i bit će upisani upisani u popis birača temeljem uvjeta koji su Ustavom propisani. To znači da recimo od ovih 339 000 neće svih 339 000 doći po potvrdu, možda ih dođe negdje 20, 30 ili možda građani kada vide da im to služi za ostvarivanje biračkog prava možda krenu regulirat svoje dokumente jer su ga po zakonu obavezni imati. Čak mislim da je kazana 1500 kuna, ja se nadam da neće policajac čekat ispred Ureda državne uprave da još i naplati kaznu zato što se nema važeća osobna, nije to namjera mada vjerujem da ministar financija ne bi imao ništa protiv toga, ali na taj način ćemo u prvome dobit 3 milijuna 750 plus ovi koji još dodatno uzmu potvrdu. Na taj način će nam se izlaz na izbore u postotku nešto povećati i bit će realan. Vaša ideja oko aktivne registracije svih, osobno sviđa mi se. Da li je ukoliko se ovo ne pokaže učinkovito onda je to krajnja mjera koju ćemo morat napravit. Ja se nadam da nećemo morat, ja se nadam da će ova Vlada pokazat efikasnost u sređivanju svojih evidencija, više ministarstava i sami ste rekli, prema tome ostaje da se vidi koliko ćemo biti uspješni. saborskih zastupnika, u konačnom prijedlogu zakona će biti i oni. Oni će imat pravo uvida u popis birača za cijelu Republiku Hrvatsku, dakle to ćemo dodati. Mi smo ako ste vidjeli u zakonu o lokalnoj samoupravi u pravima vijećnika stavili da imaju pravo uvida u popis birača. E sada koja je razlika između ovog rješenja koje predlažemo i ovoga sada. Sudionici izborne utakmice mogli su to vidjet samo u ovih 15 dana do izbora i kad bi dobili popis birača ne bi mogli reagirati na točnost jer su u izbornoj kampanji, izbori se završe i do sljedećih izbora više nemaju pravo čak ni koristiti te podatke. Dakle može ostati to rješenje, ono je bilo do sada ali nije dalo rezultata u tom smislu. Ali može ostati rješenje. Dakle ono što mi želimo, da sudionici izborne utakmice, dakle vijećnici cijelo vrijeme mandata imaju uvid u popis birača jer je onda imao više vremena kontrolirati. Dakle ovo se ne treba shvatiti kao redukcija prava nego kao povećanje ali razmislit ćemo i o ovome da ovaj institut koji je dosad bio ostane da bi otklonili sve sumnje u transparentnost. Dakle pitanje je naravno ograničenja u raspolaganju podacima, ali to rješavaju drugi zakoni, prema tome vjerujem da sam uspio objasniti većinu vaših primjedbi ili dobronamjernih kritika i vjerujem da ćete biti zadovoljni onim što ćemo predložit u drugom čitanju. Zahvaljujem. **Leko, Josip (SDP)** Hvala lijepa poštovani ministre. Da li je zadovoljan ili nije, ima pravo na repliku. Poštovani zastupnik Dragutin Lesar. Rekli ste ministre da želite vjerovati da ćete DIP uvjeriti da ste vi u pravu oko nekih spornih rješenja. Ja želim izraziti nadu da će oni u neke promjene i vas uspjeti uvjeriti pa ćete vi dio njihovih primjedbi prihvatiti. Drugo, oko izborima za zastupnike u Europski parlament. Nisam pitao kada će biti, ja sam izrazio nadu. Znam da vi to ne možete znati. I sad ponavljam, nadam se da će doći do dogovora da oni budu provedeni na dan i provođenja lokalnih izbora radi i ne samo uštede nego i što većeg izlaska građana na izbore. Meni je žao što o toj temi nije ni pokušaj dogovora klubova zastupnika iniciran ni u Parlamentu, ali niti od Vlade RH da oko tog dana postignemo suglasnost. I sviđa mi se vaš prijedlog da ovaj institut uvida u registar birača osim lokalnih vijećnika i saborskih zastupnika ostavite i ono rješenje sudionika izbora tako da imamo i jedno i drugo jer onda otklanjamo niz mogućih primjedbi. Moja sugestija je i jedno i drugo. Hvala lijepa. Odgovor na repliku. **Bauk, Arsen (SDP)** Kad ste izrazili uvjerenje u prihvaćanje nekih prijedloga ja apsolutno vas želim uvjeriti da i dosadašnja praksa je bila prihvaćanje, dakle u ovome tekstu koji ću vam dostaviti poslije je prihvaćeno 36 primjedbi raznih institucija, a jedan dio nije prihvaćen. Kada se taj prijedlog primjedbi smanji za ovih 36 doći ćemo do još jednog dijela primjedbi koji ćemo prihvatiti ili ne prihvatiti, ali iza svakog rješenja koje dođe u Sabor mora stajati Vlada i posebno ministar i obrazložiti zašto nešto nije prihvatio. A meni je vrlo jasno da će se na obrazloženje neprihvaćanja prijedloga DIP-a gledati s posebnim povećalom i njihove primjedbe ćemo posebno razmotriti, ali ne znači da su oni uvijek i u svemu u pravu. Zahvaljujem. Hvala lijepa ministre. Idemo u raspravu dalje po klubovima. Klub IDS-a i poštovani zastupnik Damir Kajin. Poštovani gospodine predsjedniče, gospodine ministre, uvažena gospodo zastupnici. Ma jasno da ovaj zakon valja podržati. Zašto? Ministar je prije rekao da se sredi i ovaj nered, ali i da se ukloni još jedna nelogičnost koja od Hrvatske doista čini jednu državu paradoksa. Mi smo vjerojatno jedna od, a možda i jedina država, ili jedna od rijetkih država, vjerojatno neki balkanski primjer je sličan nama, znači mi smo jedna od rijetkih država u svijetu koja ima više birača no što ima stanovnika. I sad si normalno čovjek postavlja pitanje da li je to moguće? Jasno, moguće je na ovim prostorima. Da li je to normalno? Nije normalno, ali je evo vidimo moguće. Da li je to prirodno? Nije prirodno, ali je logično. A zašto je logično? Jer se uvijek na taj način pogodovalo jednoj političkoj opciji opciji iz ovog spektra političkih stranaka koje djeluje na tlu RH. Znači, s jedne strane kao što se sada povela ta diskusija imamo koliko toliko prihvatljive zakone. Na primjer za izbor zastupnika, iako bih ja osobno daleko više volio da zastupnike biramo neposredno kao što biramo načelnike, kao što biramo gradonačelnike, kao što biramo župane, kao što biramo predsjednika RH. Ali do Ali do dana današnjeg mi još uvijek ne znamo ni koliko "imamo birača" pa čak ne znamo ni koliko je "stanovnika"? Koja smo mi sad zemlja paradoksa svjedoči i još jedan podatak. Da je od popisa birača prošlo skoro dvije godine. Što znamo? Znamo samo koliko ima RH svojih stanovnika i što smo po vjeroispovijesti. Ta dva podatka čini mi se, nismo dobili ovaj drugi? Ali zato se Kaptol odmah potrudio da nas izvijesti i siguran sam da nisu pogriješili niza ono joticu koliko nas ima po vjeroispovijesti. Mi ništa drugo ne znamo znači. Ne znamo nacionalnu sliku Hrvatske, ne znamo u Istri onu regionalnu koliko ima istrijana, ne znamo koliko imamo kuća, stanova, a u onim popisima pitali su nas čak da li posjedujemo wc, bojlere, koliko imamo ne znam pataka, kokoši itd., ili upitao kada će taj popis birača ugledati svjetlo dana? Taj popis ne znam sad na pamet koliko je koštao, ali čini mi se da se … /Upadica se ne razumije./… Stanovnika da, ne birača. koliko je to koštalo? A koštalo je brat bratu nekih 100 ili 150 milijuna kuna. No sad pustimo to. Ono što je sigurno najbitnije da kada govorimo o ovom prijedlogu Zakona o registru birača da nitko zbog ovog nereda koji vlada u RH ne bude u jednoj povlaštenoj poziciji. Ali još je nešto bitno, barem po mom sudu, zašto nam je između ostalog potreban kad ne ide drugačije ovaj registar Da pojedinci ne bi po dvije ili više osnova imali i neke druge prednosti. Na primjer da ne bi koristili na dva ili više mjesta socijalne naknade, porodiljne naknade što je redovita praksa u RH, dječje doplatke, druga socijalna prava, ne znam možda vojne, civilne invalidnine iako je to jedna druga priča. Znači, ovaj zakon jasno je da tangira biračka prava, ali možda i ova koja ovom prilikom spominjem. Ono prvo, znači kad govorim o tim biračkim pravima, to je vezano uz to da li smo odlučili prestati falsificirati izbornu volju građana RH, a ovo drugo tiče se ovih zlouporaba ovih socijalnih i materijalnih prava. Na strani 1. ovog prijedloga Zakona o registru birača citiram ovdje se decidirano kaže: "Prijedlogom zakona propisano je da tijela državne uprave, županija, odnosno u Grada Zagreba nadležna za poslove opće uprave vode dio registra birača za područje za koje su ustrojena. Evidenciju birača koji koji nemaju trajno boravište u RH vodi ured nadležan za opću upravu u Gradu Zagrebu, a registar birača vodi se po službenoj dužnosti za svaki grad ili općinu a temelji se na načelu stalnosti. E sad, ovdje se između ostalog govori o tom dualitetu, ja ću ga tako nazvati naših županija, s jedne strane ona su tijela lokalne samouprave, a s druge strane vidimo i te državne uprave, sad je to odvojeno nije više onako kao je bilo do 2000 i neke godine. Ali možemo, eto čim neko spominje te županijske urede onda netko misli da na to imaju ingerencije naši župani ili gradonačelnik Grada Zagreba, a znamo da tome nije tako. a gradonačelnik Zagreba ima, znači i tu je u maloj prednosti u odnosu na župane, ali dobro riješite to. Ali, da je to povjereno, ja imam, ne znam, mislim taj registar birača lokalnoj samoupravi, znači tom samoupravnom djelokrugu naših županija, ili naših gradova ili općina ja sam uvjeren, normalno pod uvjetom da im se spuste određena sredstva, da bi davno to bilo riješeno. Ovako, šta nam se dešava? Država nadzire urede, a zna se kome nije odgovaralo da se to pitanje, preko tih državnih tijela i riješi. Uvijek sam tvrdio da vlas u županijama nemaju oni koji imaju izborni legitimitet koliko god to hrabro zvučalo, već oni koji ostvare izborni uspjeh na državnoj razini. Znači, vi ili država postavlja šefa i policije, i revizije, i ne znam ove inspektore, šefa financija, ne znam narodnu obranu itd. Nekad su sve to radile skupštine, općine, ok da budem iskreniji, precizniji komiteti, partije, ali to se radilo u ondašnjim skupštinama općina, ne ministarstvima. Pa, danas vidimo da u zadnjih recimo mjesec ili mjesec i pol dana u Istri, em se nam smjenjuje šef financija, katastra, policije, ne znam da li je ovaj iz DORH-a sam otišao ili je razriješen i normalno mnogi ministre pitaju i što će biti sa šefom državne uprave. Iako ste mi jednom rekli da oko nikoga se nismo tako angažirali koliko oko ovoga pojedinca što možda nije daleko od istine. Nije, znate problem što ti ljudi odlaze, nego je problem u tome što nitko ne razgovara sa lokalnom samoupravom, to je problem. Članak 9. ovdje se govori o upisu u evidenciji birača, članak 14. dostava podatka nadležnim tijelima, zanimljiv je članak 15. dopuna nacionalnosti. No, sad što imamo u ovom zakonu? Imamo i ovu cijelu jednu glavu: "Državljani država članica Europske unije koji ostvaruju biračko pravo u Republici Hrvatskoj", pa se između ostalog lijepo kaže: "Državljani Europske unije koji ostvaruju biračko pravo u Republici Hrvatskoj upisuju se u evidenciju brača prema mjestu trajnog ili privremenog boravišta u Republici Hrvatskoj u roku i uz i uz ispunjavanje uvjeta propisanih posebnim zakonima.". Meni je jasno da smo to sve isprogovarali u ovim našim pretpristupnim pregovorima i da to moramo sad pretočiti u ovaj zakon, pa se kaže: "Državljani Europske unije koji žele glasati na izborima za predstavnička tijela jedinica lokalne područne (regionalne) samouprave i lokalnom referendumu, upisuju se u evidenciju birača prema mjestu trajnog ili privremenog boravišta u Republici Hrvatskoj na temelju, znači njihovog zahtjeva.". Pa se onda govori o evidenciji, znači tih birača itd. itd. za zastupnike netko tko ima to boravište u Republici Hrvatskoj neće moći glasati, za predsjednika neće moći glasati, ali će glasati na lokalnim državnim referendumima i glasat će normalno za tijela tijela lokalnih vlasti, vijeća, općina, gradova, županijsku skupštinu, načelnike, gradonačelnike odnosno župane i glasat će za zastupnike koje će istaknuti kandidature za Europski parlament. Možda bi bilo poštenije, ili glasajte za sve ili za nikoga, ali pustimo sada tu logiku. Članak, iako bi logika bila, kao i za dijasporu gdje plaćaš porez tamo glasaš, ali recimo da je to prevaziđeno. Članak 28. 28. "Aktivan registracija birača koji nemaju trajno boravište u Republici Hrvatskoj." to tangira veliki broj, ja ću reći Hrvatske dijaspore. Međutim, za kraj bilo kako bilo reda treba biti, samovolju treba ili valja izbrisati, sve jasno u ovoj zemlji polazi od volje birača, od trenutka izbora i zato se tu volju kao što rekoh ni na koji način ne smije falsificirati. Trebamo, ono što je naša obveza jednom riječju fer izbore. izbore. A fer izbori će se održati u zemlji ako barem znamo koliko imamo stanovnika, koliko imamo birača, tko može, tko ne može glasati i da nikome ne daju se ne daju se "pravo" da jednom zaokružuje svoje kandidate u dijaspori, a drugi puta u Gradu Zagrebu ili u Metkoviću, Buzetu ili Puli, svejedno. Neki su spominjali i neke detalje oko uvida u spis, a to je sigurno uredu iako mogu si misliti kako će oni koji imaju novac pismima zatrpati naše građane, ali osobno smatram bez obzira što to košta da nije dobro spajat izbore. Da je dobro spajat izbore onda bi vjerojatno i drugdje u zemlji isti dan birali i svoje i svoje gradonačelnike, načelnike, župana, zastupnika, predsjednika države, europske parlamentarce itd. Mislim da je jedan takav detaljčić će u velikoj mjeri više voditi ka koaliranju i neću reći zlouporabi volje birača ne ni slučajno nego njihovom autonomnom pristupanju pristupanju tim izbornim kutijama. Sve u svemu mislim da je sređivanje ovoga nereda sa popisom birača apsolutno da je tome došlo vrijeme i da ovaj Zakon o registru birača treba podržati. Hvala. Repliku na vaše izlaganje ima kolega Domagoj Ivan Milošević. Izvolite. **Milošević, Domagoj Ivan (HDZ)** Hvala gospođo potpredsjednice. Pa dragi kolega Kajin a volio bih i da ministar čuje ovu moju repliku. Mislim da je jedan od temeljnih izazova da ne kažem problema s kojima se Hrvatska suočava i suočavat će se nažalost sve više demografske prirode. Taj demografski izazov ima izravne implikacije na gospodarstvo RH s jedne strane, a s druge strane Hrvatska ima jednu od najveća dijaspora od svih država u EU. E sada vas ja pitam, a kao potpredsjednik vlade imao sam prilike prilično komunicirati sa našom hrvatskom dijasporom prošle godine, uvjeravam vas da nitko iz hrvatske dijaspore se ne vraća u Hrvatsku trbuhom za kruhom, nego dolaze sa svojim novcima, žele ovdje ulagati, žele da mu djeca, unici tko god živi u Hrvatskoj. E sada vas ja pitam i posebno gospodina ministra, da li će svaka odgovorna vlada učiniti sve da tu hrvatsku dijasporu po cijelom svijetu motivira da bude što bliža Hrvatskoj državi pa i glasovanjem ili da ju demotivira i odgurne je od Hrvatske države. Ja mislim da je kriza toliko ozbiljna da je konačno vrijeme da se odmaknemo od usko stranačkih političkih interesa i počnemo raditi ono što je dobro za Hrvatsku državu i sve njezine građane. Hvala. Hvala. Odgovor na repliku Damir Kajin. **Kajin, Damir (IDS)** I jeste i niste u pravu gospodine zastupniče. Ja se mogu složiti da je hrvatska dijaspora jedna od najvećih dijaspora u svijetu. Ja jesam apsolutno da se granice ove zemlje otvore hrvatskoj dijaspori, međutim kada govorimo o hrvatskoj dijaspori,

zajedno smo branili se tamo u periodu od '91.do 095.zajedno radili, zajedno stvarali, da "nema" te dijaspore Hrvatska bi bila u znatno težim demokratskim problemima u odnosu na ove. Ne želim činiti nikakvu distinkciju ali kada smo već kod izborne volje mislim da se ona ni na koji način ne smije falsificirati i da građani BiH hrvatske Hvala. U ime predlagatelja ministar uprave Arsen Bauk. Izvolite ministre. Dakle na direktno pitanje što se tiče popisa stanovništva temeljem zakona i djelokruga državnih institucija za provođenje popisa stanovništva nadležan je DZS-u kao državna upravna organizacija prema tome prava adresa za upit je prava adresa za upit je DZS, naravno i Vlada RH. Ono što s kojim informacijama ja raspolažem da će popisa rezultati popisa koji se tiču nacionalnog sastava stanovništva vjeroispovijesti i slično biti gotovi u prosincu 2012.godine što je na neki način dobro. Zašto je dobro? Zato što raspravljamo o zakonima koji definiraju participaciju pripadnika nacionalnih manjina i pripadnika pripadnika hrvatskog naroda tamo gdje predstavnici gdje građani pripadnici nacionalnih manjina čine većinu stanovništva. Dakle definiramo zakonska rješenja a da još ne znamo to je prvo. Što se tiče prava državljana EU ona su definirana Zakon o pravu državljana drugih članica EU u izborima za predstavnička tijela lokalne i područne (regionalne) samouprave. prema tome u članku 2.govori se da državljani druge članice EU koji imaju prebivalište ili privremeni boravak u jedinici u kojoj se provode izbori imaju pravo birati članove predstavničkog tijela te jedinice i kandidirati se za člana predstavničkog tijela te jedinice. Dakle ne za načelnika, ne za župana, ali za vijećnika imaju pravo prema zakonu Narodne novine 92/10. Ali u članku 146. Ustava RH to se pravo jamči i državljanima RH dakle dakle državljani RH su građani EU i jamči im se aktivno i pasivno biračko pravo na izborima za EU parlament i na lokalnim izborima u drugoj državi članici sukladno propisima te države. Dakle to je nešto što vrijedi za državljane EU. Kod nas vrijedi za hrvatske državljane u državama EU kada a nadam se 1.srpnja 2013.ćemo ući. I sada mislim da ne izlazim iz poslovnika ako odgovorim na repliku zastupnika Miloševića jer me upitao. Dakle apsolutno podržavam to što ste rekli. Prijedlog rješenja u ovome zakonu ide u svrhu olakšavanja i povećavanja sudjelovanja državljana RH koji nemaju prebivalište u RH na izborima za Hrvatski sabor. Zašto? Zato što smo ustavnim odredbama definirali broj od tri zastupnika koji više ne ovisi o broju državljana koji su izašli na izbore i u okviru ustavnih rješenja i uz određene popravke možemo uvesti institute koji olakšavaju glasanje pripadnika hrvatske hrvatske dijaspore na izborima za Hrvatski sabor. I ovu odredbu o aktivnoj registraciji treba shvatiti u tom smislu da želimo uvesti neke druge institute koji sada u ovome trenutku nisu u u hrvatskom Ustavu, a ukoliko oko toga ne možemo postići konsenzus ostat će kao i do sada. I još nešto, nema državljanina RH koji se nalazi na dva biračka popisa. Dakle nema ni sada. Dakle ako netko tko živi negdje izvan Hrvatske ima osobnu iskaznicu RH on se ne nalazi na popisu za dijasporu. On se nalazi na popisu druge države ali to nema veze sa našim biračkim popisima. Ukoliko bi se tim državljanima utvrdilo da ne zadovoljavaju zakonske uvjete za prebivalište oni bi bili iz popisa u Republici Hrvatskoj prebačeni u popis za dijasporu ali i dalje bi im ostalo biračko pravo. Naravno, tu je cijela priča o glasanju na lokalnim izborima jer na lokalnim izborima nemaju svi državljani biračko pravo nego samo oni koji kako zakon propisuje, ne Ustav, kako zakon propisuje imaju prebivalište u u Republici Hrvatskoj u onim općinama i gradovima gdje im je prebivalište. E sada naravno možemo mi postavit pitanje mogu li na lokalnim izborima državljani koji imaju prebivalište na jednom mjestu, a privremeno boravište na drugom mjestu glasati u onim mjestu glasati u onim gradovima gdje imaju privremeno boravište. To je isto legitimno pitanje i držim da ni to nije protuustavno jer Ustav to nije propisao, to se propisuje zakonom. Jedino je bitno da nitko ne glasa na dva mjesta. Prema tome, dosta je otvorenih pitanja koje želimo riješiti tako da ovo pitanje zatvorimo za jedno duže vrijeme, a naravno ako se pokaže da nešto treba popravljat, popravljat ćemo. Zahvaljujem. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Hvala. Obavještavam da je sukladno članku 207. stavka 2. Poslovnika isteklo vrijeme upravo sada u 11,55 sati za prijavu rasprave u trajanju od 10 minuta. I na redu je klub SDSS-a i kolega Mile Horvat. Izvolite kolega. Gospodine ministre sa suradnicima, kolegice i kolege. ja odmah uvodno kažem, dakle mi nemamo nikakvih dilema, nikakvih rezervi prema činjenici da treba uvesti red u biračke spiskove. Treba ga uvesti iz razloga da se izbjegne taj nesrazmjer s kojim se stalno lamentira između broja stanovnika i broja birača. U krajnjem slučaju u političkom smislu mislim da bi se sa jednim sređenim biračkim popisom dobila veća vjerodostojnost, ukupna vjerodostojnost izbora. Prema tome, mi u klubu SDSS-a tu nemamo zadrške. Mislimo da je za pohvaliti ministrovu aktivnost, odnosno aktivnost njegovog tima kao predlagatelja i pokušaj da se nađu svi modeli ili bar oni najoptimalniji da se ovim popisom pokriju sve kategorije hrvatskih građanima. Međutim, ovdje imamo nekoliko načelnih pitanja kad se ovo sve skupa izanalizira. Dakle ponuđen nam je zakonski model sa 4 vrste upisa kako sam ja to shvatio. Prvi je taj opći upis, redovan upis koji se provodi na osnovu postojećih evidencija raznih nadležnih službi i organa, temelj je prebivalište. I onda imamo jednu novu premisu u cijelom popisnom poslu, a to je premisa koja se zove trajni boravak. Dakle to trajno boravište mi smo ovdje instalirali kao ključ stvari, a da ga prethodno nismo zakonom regulirali u svim onim elementima koji bi potpuno i jasno rekli šta znači to trajno boravište. Tako smo rekli da imamo kao jedan od načina upisa i aktivnu registraciju, on se dakle odnosi na hrvatske građane koji nemaju trajno boravište u Republici Hrvatskoj nego izvan nje. Imamo prethodnu registraciju, oni koji se u trenutku izbora trenutno nalaze negdje izvan Republike Hrvatske i imamo privremeni upis, oni koji glasaju izvan svog mjesta prebivališta. Ako sam ja to tako shvatio. premisa trajnog boravišta je ključna stvar. Ona po nama determinira kvalitetu konzumiranja biračkih prava. Kako definiramo boravište tako ćemo definirat i kvalitetu konzumiranja biračkih prava pojedinih kategorija. To se uglavnom odnosi, budimo potpuno potpuno otvoreni, odnosi se na kategoriju ljudi u dijaspori, hrvatskoj dijaspori i odnosi se na kategoriju građana koji se nalaze u statusu povratnika. Dakle ti, ja ću govoriti o građanima koji se još uvijek nalaze u statusu povratnika, to su prije svega građani Republike Hrvatske po svim pozitivnim propisima. Oni se nisu vratili jer se vjerojatno nisu stekli svi potrebni uvjeti da bi se oni vratili i oni samim time ne mogu steći kategoriju, konzumirati kategoriju trajnog boravišta. Oni su dakle upućeni samim time na aktivnu registraciju svoga biračkoga prava. U praksi šta to znači? To u praksi znači da će se oni morati prije svakog izbornog ciklusa pa čak i poslije ponovljenih izbora, dakle prije ponovljenih izbora morat će se svaki puta ponovo evidentirati u konzularno-diplomatskim predstavništvima kojih ima uglavnom ograničen broj. Broj konzularnih predstavništava u kojima su glasali na zadnjim parlamentarnim izborima pripadnici srpske manjine nije bio više od 5. Dakle ako sad pođemo od nekakve praktične logike, ako su ta konzularna predstavništva bila usko grlo kod izbora u danima izbora, a činjenica jeste i podaci nam govore da su oni bili usko grlo u samim danima izbora, kako će se tek onda oni snaći u situaciji kad u kratkom roku poslije raspisivanja izbora pa 10 dana do održavanja izbora moraju konzumirati odnosno kroz njih mora proći desetine i desetine hiljada eventualno upisanih birača. Mi imamo negativno iskustvo sa takvim jednim poslom. Isto je tako pitanje, zašto kažem negativno iskustvo, zato što na zadnjim parlamentarnim izborima je u Republici Srbiji u konzularnim predstavništvima glasalo svega 400 pripadnika srpske zajednice za 12.izbornu jedinicu, svega 400. Dakle to je podatak koji treba reći da se ne lamentira o nekakvim opasnim hiljadama ili nekakvim većim brojkama. 400 ljudi je svega glasalo, koristilo svoje pravo da glasa za manjinske za manjinske predstavnike u Parlamentu RH na zadnjim lokalnim izborima, odnosno na parlamentarnim izborima. Dakle, ako sad idemo dalje iskustvo govori da je to uglavnom jedna jedna siromašna populacija i nerealno je očekivati od ljudi koji preživljavaju jedva da će on pred svaki izborni ciklus prijeći 300, 400 km iz svog nekakvog mjesta privremenog prebivališta gdje je tamo i čeka povratak, doći u konzulat u Subotici, odvojiti dan, dva da bi se registrirao i tako svaki put pred izbore i tako svaki put i pred ponovljene izbore. Mi mislimo da to neće ići. mislimo da to neće ići. I dakle, stječe se nekakav dojam iz nekih praktičnih razloga, dakle bez politikantstva, iz praktičnih razloga ovo govorim, stječe se dojam da mi samim time računamo na svjesno opadanje broja glasača u te dvije kategorije. Dakle, svake izbore, odnosno otežavamo ili čak gotovo isključujemo mogućnost da određene kategorije se pojave na izborima. O tom treba voditi računa jer to je jednostavno tako jer je to jednostavno život. Konačno je nekakvo naše pitanje kad se tu onda to sve skupa sumira da li je jednostavnije da se stvori jedna upisana jedinstvena biračka, odnosno biračka baza, da se stvori taj spisak se jednom ažurira i onda se unose samo svaka nova činjenica koja nastaje. Dakle, to mislimo da je i efikasnije, mislimo i da je jeftinije i za državu, a samim time i za pojedince, odnosno konzumente biračkoga prava. To je nekakav naš načelni stav ako sam pomogao da u prvom čitanju se neke stvari kristaliziraju, da se tehnički dotjera ja sam dakle zadovoljan. Sad ću proći malo kroz kroz ovaj zakonski tekst. Članak 8. registar birača se temelji na načelu ustavnosti. Pa dakle ako se temelji na načelu ustavnosti onda ne vidim zašto svaki put pred svake izborni ciklus moramo tjerati ljude da se oni pojavljuju u nekakvim konzulatima, U članku 14. imamo vremensku nekakvu odrednicu odmah. Ja mislim da u nomotehničkom smislu to nije uobičajena to nije uobičajena vremenska kategorija. Dakle, vremenska kategorija treba da kaže početak i kraj nekog roka koji sebi državni organi zadaju pri rješavanju određenih prava, naročito kad se radi o setu prava koja proizlaze iz biračkog prava. U članku 15. je definirana mogućnost da se naknadno unesu podaci o nacionalnosti što mislim da je dobro. Iskustvo govori da su na dosadašnjim biračkim popisima često, naravno to su nam kolege iz drugih nacionalnih manjina, iz klubova nacionalnih manjina govorili, imamo situaciju da su manjinski birači bili upisani kao većinski većinski narod. Dakle, ovo je prilika da se ta stvar ispravi. Najvažnija stvar je članak 17., dakle u članku 17. se definira kriterij za brisanje iz evidencije trajnog boravišta. I ovdje se kaže načelno da će se u provedenom postupku nesumnjivo utvrditi uvjet za brisanje. Dakle, ja bih volio kada bi to bilo malo decidnije rečeno, kada bi mi ovdje znali koji su to uvjeti koji koji su potrebni za brisanje birača iz trajnog boravišta i upućivanje onda na na aktivnu evidenciju. To je vrlo bitno. Isto je tako vrlo bitno, mene zanima, kako će se taj cijeli postupak reflektirati, ponavljam, na kategoriju ljudi koji se, građana Hrvatske koji se nalaze u statusu povratnika. To je vrlo bitno. To je još uvijek jedna vrlo osjetljiva prije svega kategorija ljudi i ne bi bilo dobro prepustiti da lokalni službenici diskreciono odlučuju da li je netko je u kvaliteti trajnog boravišta ili nije u kvaliteti. U članku 28., 29. i 30. je rečeno način kako će se evidentirati ljudi koji borave izvan RH. Ja i dalje mislim da će konzularna predstavništva biti ovdje tehnički problem, a i mislim da je rok za to kratak i da bi taj rok za evidenciju trebalo produljiti. dakle pripadnici nacionalnih manjina će sad imati popis, dakle ne poseban popis birača nego će biti tzv. izvadak sa biračkog spiska što mislim da je u tehničkom smislu dobro. Isto tako priložena alternativa pod dva mislim da je alternativa koja bi u tom smislu i odgovarala. I na kraju članak 58. kaže da je kod ponovljenih izbora potrebna ponovna registracija. Mi mislimo da kod ponovljenih izbora to tek ne bi trebalo biti jer na taj način sigurno će doći do rasipanja birača i ljudi neće biti stimulirani da svako malo se upisuju u popis birača. Dakle, govorim iz nekakvih praktičnih razloga. Prvo čitanje, zaključna evidencija je potrebna i mi molimo ministra da za drugo čitanje razradi model i približno nam da nekakvu viziju modela za registraciju tako da otprilike građani u kategorijama o kojima sam sad govorio, dijaspora i građani u statusu povratnika, nemaju osjećaj da nemaju jednake šanse za konzumiranje svog biračkog prava. Hvala. Hvala lijepa. Na vaše izlaganje imamo dvije replike. Prvi, Zoran Vinković. Izvolite kolega. **Vinković, Zoran (HDSSB)** Evo uvaženi kolega je rekao da je na zadnjim parlamentarnim izborima svega 400 birača izašlo u konzulatima u Republici Srbiji, međutim ono što smo mogli i kao svjedoci, ali i kao građani primijetiti da su mnogobrojni dakle autobusi došli iz Srbije sa biračima i na parlamentarne ali isto tako i na lokalne izbore praktično ih dovozeći na samo glasačko mjesto. I ovdje je upravo bitan bitan ovaj Zakon o prebivalištu i trajnom prebivalištu. Slažem se ja da mnogi imaju, da tako kažem status povratnika, ali taj status povratnika traje gotovo od 1995. odnosno 1996. godine kada, a smatram da je Hrvatska država u mnogome i puno učinila da se svi, dakle oni koji su, a ja odgovorno tvrdim da ih nije nitko potjerao iz istočne Slavonije i Podunavlja nego jednostavno da su ti građani Republike Hrvatske sami napustili Hrvatsku. Svjedoci smo da i mnoge obnovljene kuće, dakle koje, posebno po Slavoniji i drugim dijelovima Hrvatske, koje su obnovljene da ustvari danas zjape prazne. Možda je uzrok nedostatak posla, ne postojanje radnog mjesta, ali ja tvrdim odgovorno da su mnoge te obnovljene kuće i prodane i da služe danas nekom, nekom kao vikendice. Dakle, prije svega ovaj zakon treba regulirati kako na istoku, tako isto i na jugu zemlje utvrditi stvarno stanje u popisu birača. Dakle, netko ne može imati duplo pravo glasa. I treba, i treba definitivno razdvojiti lokalne izbore i parlamentarne izbore, na parlamentarnim izborima nitko nikome ne oduzima pravo glasa. Zahvaljujem se. Kolega Vinkoviću, dakle vi ste ovdje rekli dosta stvari koje stoje, međutim rekli ste nešto što i ne stoji. Prvo ću vam reći, zbog javnosti treba znati dakle, kad sam otvorio problem izlaska, brojke 400 njih koji su izašli za za parlamentarne izbore. Onda je korektno da kažem ovo što vas muči, dakle na proteklim lokalnim izborima je sveukupno na nivou Republike Hrvatske izašlo, došlo da glasa tisuće Hrvatskih građana. Dakle, u cijelu Republiku Hrvatsku, na nivou svih lokalnih samouprava. Ja mislim da to nije nikakav alarmantan broj, to su jednostavno ljudi koji se namjeravaju vratiti, koji konzumiraju svoje pravo da glasaju ovdje i ja sam ubjeđen kao što je rekao da oni nemaju duplo pravo glasa, dakle oni ne glasaju tamo odakle su došli. Ja sam ubjeđen da je to tako. A što se tiče obnove, dakle mi jesmo u proteklom mandatu sa Vladom Republike Hrvatske napravili korektan sporazum. Iz tog sporazuma je i izašao dosta dobar posao obnove stambenog zbrinjavanja, naravno on nije završen, ali isto tako vam hoću reći da ljudi se ne vraćaju iz raznih razloga, jedan od tih je egzistencija. Moramo reći otvoreno da je jedan razlog čak i sigurnost na terenu, još uvijek kao problem. Vi se možete samnom složiti ili ne, ali je to tako. Ali isto tako vam moram reći da oni nisu prodali te kuće jer postoji zakonska zabrana i rok od 10 za prometovanje obnovljenim nekretninama. Prema tome, kad govorimo o tim stvarima treba u cijelosti baratati sa činjenica. **Grubišić, Boro (HDSSB)** Hvala lijepo. Kolega Horvat, ne mogu biti netko ili neki ravnopravniji od drugih u Republici Hrvatskoj. Vi govorite o 400 izišlih birača na području, da kažem Republike Srbije koji su izišli na parlamentarne izbore, prošle parlamentarne izbore. Morate isto tako znati da je to pravo uskraćeno i ljudima, Hrvatskim državljanima u Bosni i Hercegovini gdje je ograničen broj predstavništva, Hrvatskih konzularnih na koje su mogli izići na izbore, pa je to bio samo Sarajevo i Mostar i nigdje više. I kada gledate rezultate koliko je tada izišlo ljudi na parlamentarne izbore, onda koliko se ja sjećam prema podacima, to je bilo ok o 4 tisuće svega skupa, pretpostavljenih 300 tisuća Hrvata u Bosni i Hercegovini. Ne znam koliko točno ima Hrvatsko državljanstvo, ali izišlo je ukupno 4 tisuće. Dakle, oni iz Gruda, ili ne znam Ljubuškog su, ili Tomislava su morali ići u Mostar na glasovanje. Vi govorite upravo o tom problemu za ljude koji žive, koji su Hrvatski, koji imaju Hrvatsko državljanstvo a žive u Srbiji. I još nešto, kada govorite o ustavnosti, po članku broj 8. po načelu ustavnosti, onda morate pretpostaviti da svuda pa tako i u Srbiji ili bilo gdje, ljudi umiru. Prema tome, mora se znati i evidencija onih koju umru, broj birača se prema tome i mijenja. Dakle, ali vidite ima i druga stvar, po tom načelu mnogobrojne nepripadne mirovine su isplaćene dakle, od strane Republike Hrvatske onima koji žive izvan Republike Hrvatske. To se mjeri stotinama milijuna kuna, zato što matični ured u Republici Srbiji nije dužan obavijestiti Hrvatsku o smrti nekoga ko je ko je živio u Republici Srbiji, a ima Hrvatsko državljanstvo. I ne pripadne mirovine se isplaćuju stalno. Grubišiću. Dakle, ja kad sam govorio o stalnosti onda sam htio da kažem ajmo ustrojiti evidenciju i neka ona bude baza podataka koja će se mijenjati činjenično. Dakle, u tom smislu sam govorio i mislim da bi to svima nama olakšalo posao, a ne da idemo pred svake izbore u evidenciju, pa i pred svako ponavljanje izbora u evidenciju, mislim da je to nepotrebno i za naše ljude, mislim i da je prilično skupo za državu. Mirovine, dakle to je stvar koja je vječna tema, da li nekog pripadaju ili ne pripadaju, da li dolaze ljudi po mirovinu ili ne? Dakle, dolaze ljudi po mirovine i one su zaslužene. I dok god neko zvanično ne kaže svakom pojedincu nemate pravo na mirovinu, one su zaslužene, one su stečevina, one su imovinsko pravo i nju niko ne može uzeti zato što mu se neko ne sviđa. Dakle, postoje organi i u jednoj i u drugoj državi, postoje bilateralni sporazumi. Ja vjerujem da je taj razgovor već i na nivou ministarstva …/Govornik se ne razumije./… i mislim da mirovine koje se sad konzumiraju imaju pravno utemeljenje.

ovu problematiku. Moram isto tako reći da mi je drago da barem za sada nemamo povišenih niti strastvenih tonova o ovoj temi što je vjerojatno dokaz svijesti da tu nešto treba napraviti. Nadam se da će tako ostati i do kraja rasprave. Dakle, što se tiče izraza trajno boravište i prebivalište mislim da mi je prva rečenica nakon što sam pozdravio zastupnike u uvodnom izlaganju bila da ovaj zakon mora ići nakon Zakona o boravištu ili Zakona o prebivalištu, da se ovdje koristi termin trajno boravište jel je tako u zakonu koji je MUP poslao odnosno Vlada u prvo čitanje, da ću ja u svojoj raspravi zbog lakšeg pojašnjavanja govoriti prebivalište da se to odnosi da je to samo pitanje naziva. Prema tome, pitanje prebivališta odnosno trajnog boravišta je uvjet za odnosno on nam govori gdje ćemo nekog državljanina staviti u birački popis. Dakle ukoliko državljanin RH živi negdje u Beogradu ili Mostaru nije bitno, a ima osobnu iskaznicu RH sa navedenim prebivalištem ili trajnim boravištem u RH, onda on se nalazi u popisu birača tamo gdje mu je u osobnoj iskaznici navedeno prebivalište ili u evidenciji prebivališta i glasa na izborima u pravilu tamo gdje mu je prebivalište. A ukoliko se na dan izbora neće zateći tamo gdje mu je prebivalište ona može institutom neaktivne nego privremenog upisa ili prethodne registracije se zapisati da glasa tamo gdje mu je najzgodnije. Postoje rokovi kada to mora napraviti. Dakle u ovome trenutku to nije ono što je zastupnik Horavat pitao. Njegovo pitanje po mom mišljenju i poznavajući situaciju išlo i drugome smjeru, a to je da li će državljani RH vjerujem vjerujem da je u većini mislio dakle državljane RH koji su trenutno u Srbiji jer je njih spomenuo da li će oni nakon ovog zakona i dalje imati prebivalište u RH i biračko pravo u RH. dakle ovaj dakle ovaj zakon to ne regulira. To regulira Zakon o prebivalištu. Prema tome to je i koliko sam pratio raspravu o tom zakonu to je bilo i navedeno. Tamo su u zakonu predviđeni određeni izuzeci koje su i zastupnici u replici spominjali i ja vam mogu reći moj stav, nadam se da će tako biti u zakonu. Da onaj državljanin koji se ne može vratiti zato što nema gdje može ostati u prebivalištu, a onaj tko se ima gdje vratiti a neće ne treba ostati u prebivalištu. A kada se odluči vratiti u RH dobro je došao onda neće više živjeti tamo gdje To je moj stav koji sam spreman ponoviti, objasniti i braniti prema bilo kome. Što se tiče glasanja pripadnika Srpske manjine za 12.izbornu jedinicu, tu se radi o građanima koji imaju prebivališta u RH jer samo oni mogu glasati za 12. Izbornu jedinicu, a državljani Srpske nacionalnosti koji nemaju prebivalište u RH kao i svi drugi državljani koji nemaju prebivalište u RH temeljem ustava imaju pravo izabrati tri zastupnika u dijaspori u dijaspori u 11.izbornoj jedinici. Prema tome glasanje za 12.izbornu jedinicu u inozemstvu je ustvari izuzetak i on je otprilike u onoj mjeri koliko se i za prvu, drugu do desete izborne jedinice glasa u diplomatsko-konzularnim predstavništvima. Podsjetit ću, na parlamentarnim izborima 2007.godine rezultati za redovne izborne jedinice u inozemstvu preokrenuli su rezultat u 4. i 5. izbornoj jedinici na način da je HDSSB izgubio jednog zastupnika u 4., a SDP u 5 izbornoj jedinici za 30 i nešto glasova. Ali i ukupno je dakle na izborima 2007. u inozemstvu za hrvatske izborne jedinice 1. do 10. glasalo 40 tisuća glasača, 2011.taj broj je bio 20 tisuća i sukladno i to proporcionalnom smanjenju imali su utjecaj na jedan mandat i to u 1.izbornoj jedinici. Prema tome to su egzaktni podaci. Što se tiče pitanja aktivne registracije dakle to je jedno otvoreno pitanje za raspravu u prvom čitanju o tome da li taj institut treba uvesti i sa kojom logikom ga uvodimo. Ja ću ponoviti po tko zna koji put ali ću i dalje ponavljati, institut aktivne registracije ima smisla uvoditi ukoliko će se u ostvarivanju biračkog prava uvesti i neki drugi institut a ne samo glasanje na mjestima u diplomatsko konzularnim predstavništvima. On se može u ovom obliku popraviti na način da se propiše da se aktivno registrira početkom neke godine i da aktivna registracija traje 4 godine. to je već popravak. I da se onda temeljem toga ima realniji birački popis da se mogu realnije procijeniti troškovi ali i da građani znaju obzirom na tehničke okolnosti koje je gospodin Grubišić govorio govorio kako će ostvariti svoje biračko pravo. Tu postoji također neki drugi mehanizmi povećati broj dana kada se može glasati u veleposlanstvima, definirati u kojem razdoblju se može glasati itd. jer i sada imamo dva dana. Ja sam recimo sklon tome da se broj dana poveća ali da se zadnji dan ne bude nedjelja nego subota, tako da u nedjelju imamo samo izbore u Hrvatskoj. Lakše je kontrolirati. Time smo povećali mogućnost glasanja ali smo stavili i mogućnost veće kontrole. I drugo je dakle ono šta može isto mogu neki drugi instituti zemalja koje imaju veliku dijasporu primjerice Italije i to je sada pitanje za raspravu, kao što smo imali otvorenu raspravu među stranačku o promjenama Ustava tako možemo imati i o glasanju dijaspore na neki drugi način a ne samo na biračkim mjestima. Evo to je dakle otvorena ponuda ukoliko sa druge strane postoji suglasnost. što se tiče ove formulacije odmah šta je zastupnik Horvat spomenuo dakle do sada je bilo tri dana ali povezanost sustava omogućava da se to de facto po raspisivanju izbora mogu prebacit podaci, ako treba normu popravit to se može napravi. Što se tiče ponovljenog glasanja tu se govori o drugom krugu. Dakle imali smo problem da se recimo ukoliko biste se iz mjesta prebivališta negdje prijavili za prvi krug izbora jer želite glasat primjerice za predsjednika Republike, a u međuvremenu ćete se vratit kući, da je bio problem da se vratite kući. Dakle ovdje sad samo propisujemo dakle da se može tražiti privremeni upis ili prethodna registracija, dakle glasanje izvan mjesta prebivališta samo za prvi krug, samo za drugi krug ili za oba kruga. intencija je olakšavanje glasanja. I naravno što se tiče ovoga ako se nesumnjivo utvrdi, dakle primjerice ukoliko na jednoj adresi imamo prijavljenih 10 osoba od čega je pet osoba obitelj sadašnjeg vlasnika i pet osoba obitelj bivšeg vlasnika koji je prodao kuću, koji je odselio u inozemstvo, a ostao je iz nekih razloga u evidenciji to je meni nesumnjiv razlog da netko negdje ne stanuje. Da li će to utvrđivati državni službenici u uredima državne uprave pa tu obavijest proslijedit policiji ili će to utvrdit policija u postupku temeljem Zakona o prebivalištu. Stvar je dakle za raspravu ali i mi želimo dio jer se uglavnom Ministarstvo uprave i apostrofira kod biračkih popisa iako smo svi svjesni da tu veću ulogu igra policija nego sama uprava. Dakle, želimo i na taj način da im damo svoj doprinos da se ovo područje što prije uredi kako bi se mogli onda i nekim drugim temama u izbornom procesu posvetiti. I drago mi je da podržavate ovaj dio koji se tiče alternative što se tiče glasanja pripadnika nacionalnih manjina. To je jedno dosta osjetljivo pitanje i vjerujem da tu postoje određene razlike kada se idu obrađivati konkretni slučajevi, a posebno kada simuliramo situaciju na biračkom mjestu. Moj stav je da državljani koji žele ostvarit svoje opće biračko pravo moraju biti izjednačeni, ako žele ostvarit dodatno biračko pravo da moraju napraviti jedan korak više. A sada je obrnuto, oni koji žele ostvarit dodatno biračko pravo moraju napravit jedan korak više, a oni koji žele ostvarit opće biračko pravo moraju napravit dva koraka više, a nitko nije izjednačen sa ostalim državljanima koji je pripadnik nacionalne manjine i to svakako treba promijeniti. Zahvaljujem. Hvala. Repliku ima kolega Zoran Vinković. **Vinković, Zoran (HDSSB)** U mnogome bi se ja složio sa ministrom jer je doista bilo vrijeme uvođenja jednog reda i u popis i u registar birača.

ja želim ponoviti ono što je bilo 2007., da ne može dijaspora utjecati kako ćemo mi živjeti u Hrvatskoj. To se posebno treba odnosit na lokalne izbore, ali sastav Hrvatskog parlamenta bi trebao biti usko vezan za hrvatsku dijasporu i činjenica je da i ovi zadnji parlamentarni izbori su pokazali ne to da Hrvati u BiH nisu zainteresirani za izbore za Hrvatski sabor, jednostavno nemaju mogućnost izići na izbore jer imaju praktično samo dvije mogućnosti: otići ili u Sarajevo ili u Mostar. A što se tiče svih ovih dosadašnjih izbora, bilo je ovdje i stvari koje su podsjećali na onaj film Krste Papića "Kad mrtvi zapjevaju", to se vjerojatno i dan danas dešava samo ne znam da li je onaj lik koji je tumačio Ivo Gregurević osim one mirovine iz Njemačke izišao koji put na izbore, al su to sve stvari koje su se dešavale. I definitivno treba dakle utvrditi popis birača i koji ne treba biti vezan samo isključivo na dan izbora, ali treba ovo vrijeme koje je bilo, onaj rok od 10 dana kada počinju sve produžiti bar na na dva mjeseca, 60 dana i treba biti uska jedna veza jer se može u tih 60 dana desiti da netko i umre. Možda ne prima nečiju mirovinu, ali

Treba definitivno ostaviti onu komisiju za popis birača jer je to tijelo koje je imalo uvid u popis birača daleko kvalitetniji nego ovo danas. Kao što se vi možete složit s većinom toga što sam rekao tako se i ja mogu složit s većinom toga što ste rekli. Što se tiče glasanja u BiH, glasanja hrvatske dijaspore, to je bio otvoreni prijepor u promjenama Ustava. Rješenje koje je sada u Ustavu Republike Hrvatske je kompromis dviju političkih opcija, pri čemu je puno više moramo priznati udaraca sa svoje strane dobila tada vladajuća stranka jer je na neki način umanjila tadašnja prava državljana koji su glasali u dijaspori. Prema tome, to je bio na neki način procijenili su da je važnije donijeti ustavne promjene zbog ulaska u Europsku uniju nego imati usko stranačke interese u tom dijelu i to je za pohvaliti, bez obzira na kritike koje su dobili od jednog dijela svojih glasača i zastupnika koji su tada bili u klubu HDZ-a. A što se tiče A što se tiče glasanja na lokalnim izborima, apsolutno je da birački popis ima veći utjecaj na lokalnim izborima nego na državnim čisto zbog izbornih jedinica jer ovdje izborna jedinica ima 300 000, a zastupnik vrijedi 16 000 ili 20, a na lokalnim izborima imamo jedinica ajde recimo sa 1000, izađe ih 500, bira se 11 i glas je negdje, 40 glasova jedan zastupnik, jedan vijećnik. Prema tome, apsolutno je da ima veći utjecaj na lokalne izbore. Što se tiče ove komisije, to je onaj dio s kojim se ne slažem s vama. Dakle sada će po ovom prijedlogu u svakom trenutku vijećnici imati uvid u popis birača, a onda je komisija samo pred izbore potpisivala ono što bi joj dala državna uprava ili ne bi potpisala pa bi onda sud rekao da je to birački popis. Dakle, nije bilo nijednog slučaja da je komisija promijenila birački popis nego ukoliko ga ne bi potpisala onda bi sud presudio da je to birački popis. Dakle, u tom dijelu ja vas pozivam da još malo vidite da li su vaši stavovi ispravni. Mislim da je ipak ovo bolje, ali dopuštam. Sljedeća replika kolega Ante Babić. **Babić, Ante (HDZ)** Hvala lijepa potpredsjednice Sabora. Gospodine ministre vi ste evo i gospodinu Horvatu odgovorili, a i u svom uvodu ste govorili o aktivnoj registraciji i ovdje točno stoji u obrazloženju da će se to sve provoditi isključivo informatičkim putem, razmjenom podataka između službenika diplomatskog konzularnog predstavništva RH i nadležnog ureda. a čuli smo i danas ovdje, protočnost kroz ta diplomatska konzularna predstavništva ona je takva i kod konzumiranja prava birača, a sada će to biti još gore ukoliko se ima na umu činjenica da je samo 10% takve takve populacije informatički pismeno. Vjerujem da ste to uzeli u obzir. Hvala. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Odgovor na repliku ministar Bauk. **Bauk, Arsen (SDP)** Dakle kada govorimo o informatičkoj protočnosti mislili smo na protočnost između diplomatskog konzularnog predstavništva gdje bi birač došao ili bi na drugi način kontaktirao zahtjevnu registraciju i nadležnog tijela u RH koje bi samo potvrdilo da je taj birač u registru birača i da nema zapreka za aktivnu registraciju. Dakle, to se govori o informatičkoj protočnosti i to već sada je funkcioniralo i na prethodnim izborima. Ono što mi moramo donijeti političku odluku dakle uvođenje instituta aktivne registracije kao preduvjeta za uvođenje nekih drugih instituta u glasanje dijaspore. Ako oko toga možemo postići suglasnost dobro, ako ne ostat će kao i dosad. To je dakle ono što ja imam za reći. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Hvala lijepa. U ime kluba HSU-a kolega Željko Šemper. Izvolite kolega. Hvala gospođo potpredsjednice, poštovani ministre, kolegice i kolege. Pred nama je prijedlog zakona koji je tako dugo očekivan da konačno uredi problematične popise birača. Svaki izbori, svejedno koji, a imamo ih svake godine nisu mogli proći bez primjedbi kako su nam birački popisi manjkavi, kako na njima ima čak i pokojnika. Prava podloga za izradu ovog prijedloga Zakona o registru birača trebao bi biti nedavno donesen Zakon o boravištu kojim bi se konačno trebalo stati na kraj svim problemima oko prebivališta građana i njihovih točnih adresa. Dakle, da bi se izradio točan i upotrebljiv registar birača neophodna je realizacija svih odredbi i ažurna primjena Zakona o boravištu. Ako će se građanin oglušiti o odredbe tog zakona ni registri birača, a onda ni popisi birača neće biti onakvi kakvi bi trebali biti i kakve ih mi želimo. Posebno su problematični birači koji imaju prijavljeno boravište u inozemstvu čiji se popis temelji prema podacima o izdanim putnim ispravama, adresama stanovanja i državi boravišta. Dosadašnjim se zakonom sve ove godine nije uspjelo riješiti niz pitanja i problema u cilju sređivanja popisa birača što u javnosti ima percepciju da uvijek netko nešto muti na izborima. Prema zadnjem popisu stanovništva ima nas u RH nešto manje od 4 milijuna i 300 tisuća stanovnika, a na parlamentarnim izborima s kraja prošle godine na popisima se našlo 4,5 milijuna birača. Od tog broja 411 tisuća birača iz dijaspore. Po tome ispada da mi u RH imamo samo 200 tisuća stanovnika mlađih od 18 godina što naravno nije točno. Nije jasno zašto se i za početnu bazu sređivanja osobnih podataka ne iskoristi i popis stanovništva iz prošle godine prema kojem još ni danas nakon godinu i pol dana od završenog popisa ne možemo koristiti većinu podataka osim ukupnog broja stanovnika. Prema prijedlogu zakona propisuje se i uspostavljanje registra birača kao jedinstvene elektroničke baze podataka svih državljana RH koji imaju biračko tijelo i biračko pravo, druga je evidencija birača hrvatskih državljana koji nemaju trajno boravište u RH pa se upisuju po državama u kojima imaju evidentirano boravište u inozemstvu. U trećoj evidenciji su državljani EU koji ostvaruju biračko pravo u RH, a upisuju se prema mjestu trajnog ili privremenog boravišta u RH uz ispunjavanje uvjeta propisanih posebnim zakonima. Osobe koje su izgubile biračko pravo uslijed smrti, prestankom hrvatskog državljanstva ili pravomoćnom sudskom odlukom brišu se iz registra birača. U tom dijelu zakona član 64., članak 17. stavak 1. i članak 14. stavak 4. treba biti oprezan jer postupak brisanja iz registra birača mora biti u skladu sa Konvencijom UN-a o o pravima osoba s invaliditetom, odnosno da sudsko oduzimanje poslovne sposobnosti ne može biti razlog za uskraćivanje ustavnog zajamčenog biračkog prava. Tu bi trebalo u konačnom prijedlogu zakona iznaći pravo rješenje koje bi spriječilo svaki pokušaj manipulacije s njihovim glasovima ili gubitkom biračkog prava. Ovaj prijedlog zakona donosi jednu pozitivnu promjenu za birače koji su dosad prema još važećem zakonu teško mogli ostvariti svoje biračko pravo. To su birači uglavnom umirovljenici koji su smješteni u ustanovama socijalne skrbi, a mogli su glasovati samo na biračkom mjestu prema prijavljenoj adresi prebivališta. Sada će za tu posebnu kategoriju birača ravnatelji tih ustanova socijalne skrbi biti dužni za njih dostaviti podatke uredu prema mjestu njihovog trajnog boravišta. Jedna od novina koje dosad nije bilo je i institut aktivne registracije prema kojem je propisano da se Hrvatski državljani koji nemaju trajno boravište u RH, a žele glasovati na izborima za Hrvatski sabor, predsjednika republike, Europski parlament ili na referendumu trebaju aktivno registrirati. Aktivnu registraciju u inozemstvu će obavljati diplomatsko-konzularna predstavništva RH, a u Hrvatskoj nadležni uredi prema mjesto gdje će se birači zateći na dan izbora ili referenduma. Tako će za svake izbore u popis birača ući samo aktivno registrirani birači, pa se može očekivati značajno manji broj birača od dosadašnjih, cirka 400 tisuća iz dijaspore. Odredbom Ustava iz 2010. je utvrđeno da birači koji nemaju prebivalište u RH mogu glasovati samo u sjedištima malobrojnih diplomatsko-konzularnih predstavništava RH. Kako Kako je poznato da su u velikom broju država birači od njih udaljeni čak i tisućama kilometara to im sigurno otežava ostvarivanje biračkog prava i dovodi ih u neravnopravan položaj u odnosu na druge birače koji takve probleme nemaju. Zbog toga ima i zahtjeva da se za te birače uvede mogućnost dopunskog glasovanja kako bi im se pomoglo u ostvarivanju biračkog prava, dok naravno ima i pojedinaca koji govore kako oni ne bi trebali ni glasovati na izborim u Hrvatskoj već u državi u kojoj plaćaju porez. Uz institut aktivne registracije propisan je još i institut prethodne registracije koja je predviđena za hrvatske državljane s trajnim boravištem u RH koji koji će se na dan izbora ili referenduma zateći u inozemstvu i institut privremenog upisa za hrvatske državljane sa trajnim boravištem u RH koji žele glasovati izvan mjesta trajnog boravišta u RH. Nakon Nakon što se uredi registar birača iz njega se sastavlja popis birača, a zaključuje se rješenjem najkasnije 8 dana prije dana određenog za održavanje izbora ili referenduma. Za lokalne izbore popis birača zaključuje čelnik ureda na čijem području se održavaju izbori, a rok je 10 dana prije izbora što omogućava više vremena za upis, ispravak ili dopunu podataka upisanih u registar birača, kao i predviđene ostale registracije. Imam primjedbu na članak 12., koji govori koji su sve podaci potrebni za evidenciju birača, ni meni a vjerojatno ni građanima nije jasno zašto se uz matični broj građana prije prije 3, 4 uveo i osobni identifikacijski broj OIB, pa sada pojedine institucije od građana traže malo jedan, malo drugi broj. Meni se čini da matični broj građana sada služi jedino za testiranje pamćenja građana, posebno nas umirovljenika, pa se mi onda na šalterima pravimo važni kad kao iz puške izrecitiramo 13 brojeva. Tako se i u ovom članku 12. traže oba dva podatka, a obadva su već davno pala, na početku rata, pa bi i ovdje trebao pasti jedan, onaj koji je suvišan. Nije jasno čemu služi ta dupla identifikacija. Mislim da bi se Ministarstvo uprave trebalo odredit prema ovom problemu. Dovoljan je samo jedan od njih, primjerice OIB, jer bitno je da bude u punoj informatičkoj primjeni, da se koristi za ono za što je predviđen, a ne da građani još uvijek obijaju pragove matičnih ureda, MUP-a i drugih institucija i prikupljaju razne potvrde i uvjerenja.

Poštovana gospođo potpredsjednice, poštovani ministre sa suradnicima, kolegice i kolege. kolegice i kolege. HNS će podržati i pozdravit ovaj prijedlog zakona i mislim da treba čestitati Ministarstvu uprave i gospodinu Bauku jer smo evo u ovih prošlih mjesec dana imali još jedan zakon koji je preduvjet za realizaciju i ovog zakona, to je Zakon o prebivalištu, odnosno o trajnom boravištu. je ovaj zakon onako dobro matematički posložen, ako se smijem malo našaliti i da, sigurno da ovdje i ministar ima svoje zasluge i da bi možda neka druga isto tako ministarstva pod, svojih prijedloga mogli više primjenjivati matematiku, da ne kažem logiku. Jer ovdje vrlo teško u ovom prijedlogu naći neke veće prepuste, osim možda nekih dodatnih prijedloga za neka poboljšanja na koja je već i sam ministar ukazao u svom uvodnom obraćanju. Znači čini nam se da je tehnički, logički ponuđeno ono što smo svi ustvari očekivali, a to je uvođenje reda u popis birača kroz Zakon o registru birača. Međutim, ja ću reći nekoliko riječi, ustvari o političkoj dimenziji ovog zakona, mi u HNS-u smatramo da je i ovaj zakon i Zakon o prebivalištu ustvari prvorazredni, politički prvorazredno važan zakon. Naime, pretpostavlja se da će se upravo ovim zakonima i vjerujemo da će se ovim zakonima otkloniti većina onih sumnji koje su, koje su se stvarale kod naših građana nakon izbora kad su objavljivani rezultati o izlasku, znači o postocima, o izlasku birača na birališta, a često i oko samih rezultata. Naime, sumnja u to da li je izborni rezultat točan ili vjerodostojan je nešto šta nagriza samu bit demokracije i parlamentarizma i parlamentarne demokracije. I to je ono što je najvažnije ako uspijemo primijeniti ovaj zakon, eto to će biti možda jedina naša primjedba odnosno pitanje da li smo u stanju po donošenju ovog zakona a i ovih zakona koji su preduvjet odnosno Zakona o prebivalištu, da li smo u stanju u relativno kratkom vremenu koje je potrebno do sljedećih prvih izbora, a pretpostavljam da će se na njima to primijeniti s obzirom da će u tom trenutku biti izbori za EU parlament, EU parlament, da li smo u stanju ažurirati ili uskladiti u većem dijelu stanja koje imamo sada s onim što bi htjeli postići kroz primjenu ovog zakona. Naime do sada u političkom smislu znači do sada je sve bilo legalno i nitko tu ne spori taj dio znači radilo se u okviru zakona međutim zbog ovih nedoumica da li su popisi uredni ili nisu, da il se sa time moglo manipulirati i da li se je nije dokazano, ali da se jeste manipuliralo na pojedinim mjestima gdje se moglo znači da li su ti izbori bili legitimni odnosno da li su oni koji su izabrani stvarno izabrani na najkorektniji najkorektniji mogući način koji zakon omogućava? To je po nama ključno pitanje koje ćemo riješiti ovim zakonom i zato će naravno HNS-a podržati ovaj prijedlog nekoliko stvari koje su i u raspravama kolega naglašene, a koje je sam ministar naznačio kao nešto što je moguće da se kroz raspravu precizira ili dogovori da se stvori politička volja da se ide u neke promjene koje su malo inovativne u ovom zakonu a to je institut aktivne registracije koje će HNS-a podržati. Međutim kod tog instituta aktivne registracije osim što bi se postiglo da se mobilizira broj ljudi koji bi to pravo glasa mogli iskoristiti mislim da treba razmišljati o onome što je ministar naznačio, ja bih voljela da on to možda eksplicitnije kaže ovdje sa ove govornice, koje su to mogućnosti da pružimo bolje uvjete ili da stvorimo bolje uvjete za ljude koji žive izvan RH i koji bi pristupili glasanju. Naime, budući da će za cijeli ovaj proces pretpostavljamo trebati vrlo visoka razina informatizacije jer kao što smo čitali sve će ići elektroničkim putem. Ne znam da li smo u ovom trenutak spremni to vjerojatno ministar zna i kolika će biti sredstva potrebna da se cijeli taj sustav ekipira ekipira kako bi zakon mogao zaživjeti. Naime, da li je moguće da mi kroz naredni period očekujemo i prijedlog da se ide u elektronsko glasanje? da li je to uopće moguće naravno u današnje doba posvemašnje informatizacije, mislim osobno a i mi u stranci mislimo da nije nemoguće za naravno one građane one birače koji tu mogućnost imaju uz naravno i tradicionalni model koji o izborima koji regulira klasično izlazak na birališta. Znači pitanja koja mi u tom smislu da li će biti moguće i na koji način će biti moguće poboljšati te uvjete, vi ste ih samo naznačili i da li to možda uključuje i mogućnost elektronskog glasovanja? Pitanje da li imamo resurse za provedbu ovog zakona i bilo je još jedno pitanje vezano za lokalne izbore. Isto slažem se s većinom konstatacija da je možda najsnažnije sadržava nesređenost popisa birača upravo na lokalnim izborim ai to na malim izbornim jedinicama, našim općinama i manjim gradovima gdje je 50-ak glasova presudno odlučivalo o broju osvojenih mandata isto tako i o izboru čelnih ljudi. Nadam se da će ovaj zakon kojeg ćemo još jedanput čitati o ovom trajnom boravištu odnosno prebivalištu biti dovoljno efikasan da u u ovom kratkom roku do sljedećih lokalnih izbora sredi tu situaciju jer i svi i mi svi koji smo u politici znamo da se na takvim malim biračkim mjestima manipuliralo, da se doslovno dovozilo građane na izbore i na neki način

nadamo se da će sve ove sugestije odnosno pitanja koja su ovdje otvorena biti raspravljena i do drugog čitanja uključena u prijedlog zakona. Hvala lijepo. Imamo dvije replike na vaše izlaganje. Prvu repliku ima kolega Dujomir Marasović. Kolegica je rekla da je ovaj zakon dobro matematički složen, da šalje jednu jaku političku poruku i da je politički složen, ja se s tim sve slažem. Ne slažem se da je on dobro matematički složen. Ovo je dobro politički složeno i to u tradiciji hrvatske političke gluposti. Ovo su čavli na kovčeg jedne gluposti, a uglavnom mislim na glupost u odnosu prema hrvatskoj dijaspori, prema ljudima, Hrvatima, državljanima građanima Hrvatske izvan Republike Hrvatske. I sve ono što se događalo proteklih 20 godina prema tom pitanju ja se s puno toga ne slažem, tako da se zna moj stav. Dakle mi moramo hrvatskim građanima reći o čemu se ovdje radi. Nakon ovog zakona Hrvati koji su nešto manipulirali iz Bosne pa se prijavljivali u Imotskom u Posušju oni to više neće moći raditi. Dobro Srbi ljudi su otišli u Srbiju, oni će moći po ovom zakonu o pravima povratnika to makar zakonski moći, iako slažem se da to nije presudno više pitanje ako svega 4500 ljudi dođe iz Srbije. Mislim da ni to nije ključ stvari. Ono na što ja želim replicirati, da je protekla Vlada popustila pod pritiscima SDP-a, HNS-a i ostalih na neki način mudrijaša koji su rekli nećemo ući u Europsku uniju ako Hrvatima iz dijaspore tj. iz BiH ne skinete broj saborskih mandata. To je isto što Slovenija danas radi, dajte nam more Hrvati, ako ne nećemo vas pustiti u Europsku uniju. Hrvati dajte nam vaše marke iz Ljubljanske banke, nećemo vas pustit. E sad vi ste našli gospodo,nećemo Hrvatima iz Bosne inače nećemo ući u Europsku uniju. Ma molim vas Eto to su kategorije o kojima vi razmišljate. Ako je to trebalo popravit, a ja se slažem da je trebalo onda se moglo reći Hrvatima iz BiH jedan mandat, Južna Amerika jedan mandat, Sjeverna Amerika jedan mandat, Australija jedan mandat. Ja mislim da dijaspora… **Zgrebec, Dragica

HNS-u da su Hrvati u BiH spali na to da jedino njihove interese brane gospoda iz HDZ-a. Oni vrlo dobro znaju kako žive u BiH, kako su tretirani za svih ovih skoro 20 godina vlasti HDZ-a. Prema tome, toliko o brizi. A što se tiče biračkog prava, ja ne vidim gdje piše da će se biračko pravo Hrvata u BiH bilo gdje suspendirati temeljem donošenja ovog zakona, a o tome koji je njihov interes i koliki je interes Hrvata u BiH po donošenju ovog zakona to ćemo vidjeti. One će naravno imati svoje pravo, a čak je ministar rekao treba razgovarati i otvoriti temu toga da li da li na neki način približiti mogućnost tim ljudima koji su izvan Hrvatske da na neki način lakše i dostupnije realiziraju to svoje biračko pravo. Hvala lijepa. Repliku ima kolega Boro Grubišić. **Grubišić, Boro (HDSSB)** Hvala lijepa. Kolegice Turić niste u pravu ni u vašoj replici, a ni u vašem govoru. Naime, vaš predstavnik u razgovorima sa Vladom Jadranke Kosor je inzistirao na jednom jedinom predstavniku dijaspore na izborima parlamentarnim. To je bio gospodin Čačić i gospođa Vesna Pusić i nemojte mi govorit o tome da vi niste sudjelovali u tome što je rekao gospodin Duje. Drugo što sam htio replicirati, naime vi govorite o pravilnosti, regularnosti kada se urede birački popisi odnosno registar birača i ja se slažem da se urede, da je to stvarno već krajnje vrijeme da se to uredi, ne zbog Europe nego zbog nas samih i rezultata koji će biti stvarni, koji će biti realni. kako netko reče, u našoj politici nije važno tko glasa ili tko bira nego je važno tko broji, dakle tko je na onim kutijama koje su kod nas još uvijek a DIP, nije to stvar ministra nego DIP-a, kutije neprozirne, kartonske, ne ne prozirne, ne staklene ili plastične da se vidi broj listića koji ulazi. Drugo, da se ne provjerava do kraja identitet birača, da on ne može dvaput glasovat s onim sprejom kao što u svim drugim zemljama to vidite kada imamo izvješća o izborima recimo u Crnoj Gori. treća je mogućnost da se glasa elektronskim putem, putem provjere digitalnog odnosno papilarnih linija kao što to provodi Estonija npr. Pa možete glasat od doma putem interneta da ni ne idete na birališta ali on vas prepozna jer ima datoteku po našem Vučetiću, kažiprsta, linija papilarnih na kažiprstu i točno zna tko je glasao. Hvala lijepo. Evo kad već spominjemo predsjednike ili predstavnike političkih stranaka, mislim da je gospodin Grubišić i njegova politička stranka zadnja koja bi trebala govoriti o tome s obzirom da oni stvarno imaju doktora znanosti vezano za brojanje glasova, prenošenje glasačkih kutija i to ne u stranci u kojoj je sada nego u stranci u kojoj je bio nekada. Prema tome, prodike iz takvih stranaka stvarno mislim da su deplasirane. Povredu Poslovnika, Boro Grubišić, prvi. **Grubišić, Boro (HDSSB)** Hvala lijepo gospođo potpredsjednice. Ja molim da izreknete mjeru dakle prema članku 216., barem opomene ako ne udaljavanja s ove sjednice jer gospođa svjesno obmanjuje hrvatsku javnost. HDSSB nikada nije dobio na taj način izbore, a HNS se sakrio iza skuta SDP-a da bi dobio 12, 13 zastupnika. HDSSB ide sam na izbore i bez izbornih prijevara kao što to vi činite izbornim inženjeringom gospođo Turina. Hvala lijepa. Mislim da nije povrijeđen Poslovnik. I kolega Zoran Vinković ima povredu Poslovnika. **Vinković, Zoran (HDSSB)** Povrijeđen je članak 216. jer ovdje se radi doista ja ne bih rekao o uvredama nego ako gospođa zastupnica ima dokaze dakle o ovome što je rekla tada ja pozivam onda dakle sve nadležne institucije RH da pohapse sve one koji su na takav način dobili izbore. Dakle, ja tvrdim da ovo što ona govori da je ovo opsjednutost nečim da postoje institucije za liječenje opsjednutosti i da ovo nije govor koji je primjeren u ovom Saboru. Dakle, ovdje se optužuje jedna politička stranka koja je pobijedila u Slavoniji, Baranji i Srijemu i koja ima praktično i postala najjača politička opcija tamo da se bavi krađom na izborima. I vi kažete da to ne zaslužuje opomenu, a u narodu kaže jedna poslovica: "S kim si takav si." **Zgrebec, Dragica (SDP)** Hvala lijepa. Na isti način ste govorili o povredi Poslovnika kao i kolegica Turina Đurić na odgovor na repliku pa neću ni njoj ni vama izreći opomenu. Hvala lijepa. Sljedeći klub, klub HDZ-a i kolega Davorin Mlakar. Izvolite. Hvala lijepo gospođo potpredsjednice, kolegice i kolege, gospodine ministre. Nakon ove dosta komorne atmosfere koja je vladala dok se govorilo o zakonu, doduše sada malo

koje su dovele do izmjena i onoga što je dosada bilo kao rješenje u Zakonu o popisima birača. Prije svega evo i gospodin ministar je uvodno govorio i o ustavnim promjenama pa mi je dao na neki način ideju da bi nešto trebalo o tome reći da bi se možda jasnije razumjelo što se to mijenja i kako bi to danas trebalo izgledati. Dakle, zadnje izmjene Ustava RH 2010. godine koje su bile nužne između ostaloga i zbog pristupanja Republike Hrvatske EU iskoristili su neki da bi nametnuli i neka svoja rješenja, mišljenja, stajališta za koja su držali da su toliko bitna da se moraju naći u samom tekstu Ustava. Ti o kojima govorim su tada predstavljali opoziciju, a danas predstavljaju poziciju pa je onda logično da te svoje ideje koje su nastojali ugraditi u Ustav danas razrađuju posebnim zakonima. Tako je jedan od zahtjeva u dogovoru i u postizanju konsenzusa oko izmjena Ustava bio i zahtjev tadašnje opozicije da se broj zastupnika iseljene Hrvatske ili dijaspore svede na minimalan broj pa je na koncu nakon razgovora, pregovora i usuglašavanja taj broj ovaj koji je danas u Ustavu izašao na troje. Taj broj naravno ne govori o nekakvim drugim adekvatnim omjerima, a neki su danas i govorili o tome koliko bi trebalo imati zastupnika i kojim bi se veličinama trebalo služiti. Ako je, a govorit ću stvarno u općenitim brojkama, u popisu birača u RH oko 4 milijuna ljudi, a onih koji žive izvan Hrvatske 400 tisuća to je dosta jednostavno izračunati da je 10% birača izvan RH pa bi onda trebali biti eventualno adekvatno zastupljeni u Parlamentu. Da li je to najbolji omjer ili je baš idealan omjer ovih troje koje danas imamo to ostaje za raspravu, ali to bi nas odvelo predaleko i ne bi imalo bitne veze s ovim današnjim zakonom nego s nekim drugim pravima. Ono što smo željeli reći uvodno, a zadržat ćemo se s obzirom da je prvo čitanje i neću se složiti sa svim prethodnicima, na svu sreću Zakon o trajnom boravištu još nije donesen on je samo prošao Prvo ćemo imati neke načelne primjedbe i terminološke. Nekog je smetao popis birača, odnosno može se razumjeti da je pojam registar birača širi pojam pa obuhvaća više od onoga što bi predstavljao sam popis birača i s time se možemo i složiti. Ali ako je već terminološki uvedena razlika pa se ovaj zakon zove Zakon o registru birača uvodimo registar, zadržavamo i popis onda dosta veliku zabunu uvodi treći pojam koji ste uveli, a to je sad evidencija. Pa ako popis i registar nisu sinonimi prilično vjerojatno, nisam jezični stručnjak, ali mislimo da evidencija je ustvari sinonim za popis pa ukoliko se radi o dvije različite kategorije bilo bi pametno različito ih i nazvati. Druga terminološka primjedba je Vladi, a žalosno da je to promaklo, da vi govorite ovdje o pravima državljana EU. Takvih Takvih još državljana nema, još uvijek postoje državljani država članica EU. Državljanstvo EU ako bi se sukladno ovom zakonu dosljedno tumačilo bio bi ograničavajući faktor za mnoga mnoga od prava koja vi ovim zakonom njima pridajete. Ono što mislimo da je za ovaj zakon najvažnije i najbitnije a to je ovo dosljedno provođenje politike naše pozicije to je da vi ovim zakonom činite razliku između birača koji i po Ustavu imaju biračko pravo. I to je nešto što nas navodi i praktički sili da vam ponovno prigovaramo da ovaj zakon nije u skladu s hrvatskim Ustavom. A zašto nije? Zato što po Hrvatskom Ustavu svaki državljanin sa navršenih 18 godina života ima biračku pravo, pustimo za sad po strani one kojima je oduzete poslovna sposobnost jer je to stvarno jedan mali broj u odnosu na većinu stanovnika. Niti Vlada, niti predsjednik Vlade, pa bio to i gospodine Zoran Milanović, a niti ministar uprave nema pravo uzeti biraču pravo ljudima koje imaju pravo prema Hrvatskom Ustavu. I ne možete njima biračko pravo ograničiti recimo odredbom članak 4. vašeg zakona: "Upis u registar birača uvjet je za ostvarivanje biračkog prava na dan izbora i referenduma." Ovaj na dan izbora i referenduma biračko pravo samo po sebi ne znači puno, biračko pravo ili imate ili nemate, imat ćete ga i prije i poslije izbora, i prije ili poslije referenduma. Mi smo taj prigovor istakli i na Odboru za Ustav i dobili smo odgovore kako je to regulirano i u dosadašnjem zakonu, ali zaboravili ste pri tome reći da u dosadašnjem zakonu nije postojalo nešto što ste sada uveli, jedan novi institut, a to je na pojedine ljude koji se ne registriraju možete brisati sa popisa birača. To je ovaj novi institut aktivne registracije, i to je taj institut za koji držimo da protivan Hrvatskom Ustavu. Jer kad ste već citirali članak 45. Ustava koji govori o biračkom pravu, morali ste uzeti i u obzir članak 14. koji vam govori: "Da su svi građani pred zakonom jednaki." I s obzirom da mi imamo birače koji žive u Hrvatskoj i izvan Hrvatske. A izvan Hrvatske na puno različitih načina i puno više kategorija od onih koje ste vi spomenuli. Nije točno da su oni koji žive izvan Hrvatske samo Hrvati koji žive u Bosni i Hercegovini, i oni Srbi koji su iz Hrvatske otišli, žive danas u Srbiji ili kao što ste rekli u prekomorskim zemljama. Vjerojatno žive i u djelu europskih zemalja, ali to je potpuno nebitno za ovu raspravu. Ima čitav niz ljudi koji nisu poštivali propise niti bivše države, niti RH, a koji ne ulaze u te 2 kategorije, ali kršeći one obveze koje ime je zakon nalagao su doveli do problema i u popisu birača. Šta to konkretno znači? Ako je neka osoba 1970. godine iselila iz RH i naselila se trajno u Austriji i nije prijavila nadležnoj policijskoj upravi činjenicu da iseljava iz RH, onda se i danas nalazi u popisu birača, nalazi se u popisu birača zato jer ju po službenoj dužnosti nitko niti policija, ali ni druga tijela državne uprave s tog popisa nisu mogla izbrisat. I to je problem koji se dodaje na ove probleme s popisom birača koje mi imamo. E sad, bilo bi naravno krajnje nepopularno da se mi protivimo ovom zakonu jer bi se činilo da HDZ jedini nije za to da se uvede red u popis birača. Dapače, mi smo vrlo zainteresirani kao i sve ostale stranke da popis birača bude egzaktna evidencija, ako i u kojoj mjeri je to moguće. I dragom mi je da su neki naši kolege koji su do nedavno sprječavali donošenja Zakona o prebivalištu gdje je postojala mogućnost da po službenoj dužnosti brišete neke iz evidencije o prebivalištu, pa onda time iz popisa birača. Da su danas vjerojatno nakon dubljeg razmišljanja promijenili svoja stajališta pa danas podržavaju ovakav zakon i podržavaju mogućnost da vas se po službenoj dužnosti briše iz prebivališta ako se na nedvojben ili nesumnjiv način utvrdi da vi tamo ne prebivate. Međutim, kako će se to utvrdit i u kojim rokovima i kada će Zakon o prebivalištu stupit na snagu to još mi ne znamo i to nitko nije rekao. jako je zbog toga upitno da li će taj zakon kad stupi na snagu, o prebivalištu pa onda podrdno tome i ovaj Zakon o registru birača biti uopće dovoljno vremena da vi to tehnički provedete. Mi imao čitav niz primjedbi i na tehniku kako ste zamislili provesti izbore, ali to vjerojatno u ovoj fazi, u prvom čitanju zakona nećemo iznosit niti ćemo time opterećivat cijeli ovaj skup. Ali mislim da je bitno reći da ste time što ste potpuno izbacili izborna povjerenstva iz primjene zakona i provedbe izbora i nekakve nadležnosti dali Ministarstvu uprave, de facto izbjegli sudsku zaštitu koja je postojala kao legitimno pravo svih birača da daju prigovore na popise birača. I time mislim da ste počinili još jedan veći problem, jer ste proglasili Ministarstvo uprave kao središnje da će biti nadležno rješavati o svim prigovorima koje dobijete od one grupe ljudi koji će biti izbrisani s popisa birača. Jednino vjerojatno niko od vas ne zna kako bi to izgledalo ako pred izbore dobijete 10 tisuća prigovora, kako ih vi mislite u ministarstvu riješiti i u kojem roku? A u ovom zakonu niste napisali rok u kojem ćete riješiti prigovore. Vi možete dobit prigovore onih koji su izbrisani s popisa birača i niste si zadali rok u kojem te prigovore morate riješiti, a bez toga mislim da je ta mjera potpuno deklasirana i nepotrebna. Što se tiče tehničke primjene zakona, mislim da ovo je nedovoljno precizirano da bi se ovaj zakon kao kao što je predložen uopće mogao provesti i da će ustvari postojat velika opasnost da umjesto da idemo srediti da ćemo dodatno zakomplicirati provedbu bilo kojih izbora na ovaj način. Ali ono što je suštinsko pitanje zakona i koji ustvari nameće da o drugim stvarima i ne trebamo puno govoriti, ne može se ovim zakonom uzeti biračko pravo osobama kojima je biračko pravo dao, propisao Ustav RH i ne može se napraviti više kategorija birača pa ćemo ih onda dijeliti prema tome gdje će se odlučiti u kojem trenutku ostvariti svoje biračko pravo. Kada smo razgovarali o ovom zakonu pitao sam čudno da udruge civilnog društva, barem do nas nisu došle neke primjedbe na ovaj zakon, rečeno mi je da je DIP i konkretno jedna od udruga da su sudjelovali u izradi ovoga zakona, međutim prešutili ste reći da ste od DIP-a dobili primjedbe. Neke od njih su upravo s ovim ciljem da razumijete da ovako urediti postupak izbora nije jednostavno, da ovo nije najbolji način i da će ovaj način omogućiti da mi na koncu pred same izbore nećemo znati koja je biračka masa jer dok god će postojati obveza da neki birački će biti birači samo ako se prijave glasovati na određenim izborima, mi nećemo nikada znati koji je ukupan broj birača i koji vam se od njih može i kada javiti da bi sudjelovao u izbornom postupku. A ako nemate ukupan broj birača onda je vrlo teško odrediti prava koja pripadaju nekima između ostalog i nacionalnim manjinama koji pravo imaju s obzirom na postotak udjelu u popisu popisu birača. Vaš popis birača pogotovo za iseljenu Hrvatsku imat će samo one koji se sjete, dođu i prijave se glasovati. Svi ostali po vama bit će izbrisani iz popisa birača to vam piše u zakonu, a to vi ne smijete učiniti. I zbog toga držimo da je ova aktivna registracija instrument kojim ćete smanjiti broj birača bez obzira što su činjenice da da u inozemstvu na izborima izlazi između 17 i 19% upisanih birača nitko vam ne daje pravo da vi to uvedete u zakon i da sve ostale izbrišete i bilo kada

pravilno dozvoljavalo glasovanje svima onima koji su bili u popisu birača bez obzira da li su imali važeće dokumente, bilo je samo važno da dokažu svoj identitet. Hvala lijepa. HDZ će sigurno biti protiv ovog zakona. **Zgrebec, Dragica Meni je drago da je kolega Mlakar spomenuo ustavne promjene. Ja mislim da se svi sjećamo kako je došlo do izmjena Ustava jer prvo te izmjene Ustava bile su uvjetovane Ustavnim zakonom o pravima nacionalnih manjina gdje između ostalog traženo za određenu nacionalnu manjinu da ima pravnu osobnost, teritorijalno ustrojstvo i poseban način financiranja. HDZ je pristao na kompromis tada sa drugom stranom sa SDP-om i praktično smanjio broj zastupnika iz hrvatske dijaspore na tri. Sada me čudi tolika briga HDZ-a o hrvatskoj dijaspori. Iako uvelike se slažem s kolegom da će jako mali broj Hrvata u hrvatskoj dijaspori izići na ove izbore jer na kraju krajeva i nemaju veliki motiv, mogu imati samo tri zastupnika. Koliko ima isto tako ustavnih promjena Izbornim zakonom zacementirano dakle dogovorom tada HDZ-a i SDSS-a tri zastupnika. Dakle to je činjenica oko ustavnih promjena. A ja bih vas molio uvažena gospođo potpredsjednice da dobro preslušate što je rekla kolegica Turina. Pa ja ne vidim mogućnost da to nije povreda Poslovnika jer je optužila jednu političku opciju da je režirala izbore, krala na izborima, da je nosila glasačke kutije da je ne znam šta radila na tim izborima. Vjerojatno gospođa i ne zna jel ima oko 2% zajedno zajedno sa svojom političkom opcijom, a i ne znam što je onda radilo DIP što su radili birački odbori, što je radio predsjednik DIP-a koji je državni

iskoristili odgovor na repliku da sa mnom polemizirate. A ja vas upućujem na članak 211.a pročišćenog teksta Poslovnika da zatražite da zatražite mišljenje Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav. Odgovor na repliku. Ova pročišćeni, redakcijski pročišćeni tekst Poslovnika Hrvatskog sabora zanima me u kojim je Narodnim novinama izašao?

Hvala lijepa. Uvaženi kolega Vinkoviću drago mi je da ste to pitanje pokrenuli mada ste onda otišli u nekakve širine, ali samo za vašu informaciju, svaka udruga koja bude upisana u Registar udruga, a dovoljno je troje ljudi da bi ju osnovalo samim činom upisa u registar stječe pravnu osobnost što znači da stječe mogućost ostvarivanja prava i dužnosti u pravnom prometu. Nije tu postojala nikakva posebna namjera niti posebno regulirana pozicija nekih udruga. lijepa. Sljedeća replika. Molim vas kolega Vinkoviću. Molim vas. Niste dobili riječ. Kolegica Jadranka Kosor, izvolite. Hvala lijepa gospodine potpredsjednice. Pa evo kolega Mlakar je govoreći u ime kluba HDZ-a spomenuo promjene Ustava 2010. godine i činjenicu da smo naravno taj posao morali obaviti da bismo nastavili pregovore. Pa želim spomenuti da mi Ustav smo morali promijeniti prije svega zbog toga da kroz te izmjene jačamo neovisnost određenih institucija, dakle to je bilo iznimno važno za nastavak pregovora, to se od nas tražilo. Prije svega mislim na HNB, državno odvjetništvo, ali isto tako Državno sudbeno vijeće, odvjetničko vijeće itd. Međutim, tada glasovanje dijaspore nije bio nikakav uvjet niti je o tome bilo tko je u Europskoj komisiji razgovarao sa hrvatskom Vladom, međutim tadašnja opozicija je uvjetovala promjene Ustava odnosno izglasavanje Ustava, izmjena Ustava jer smo to morali naravno učiniti 2/3 većinom time time da se dotakne i pravo glasovanja hrvatskih državljana koji žive izvan Republike Hrvatske. I početna pozicija prije svega SDP-a tada je bila nitko zapravo ne bi tko živi izvan Hrvatske mogao glasovati na bilo kojim izborima u Republici Hrvatskoj i onda smo naravno morali doći do određenog kompromisa kako bismo uopće promijeniti Ustav i nastavili naše pregovore, a došli smo dakako do te kvote od 3. Međutim želim spomenuti, kolega Mlakar kao što se sjećate da je upravo ideja o tome da se glasuje isključivo u … u inozemstvu bio prijedlog opozicije i da smo mi kao vladajuća većina tada da bismo uspjeli u tom poslu i završili pregovore i na to pristali, dakako poštujući prije svega drugu odredbu i vrednotu hrvatskoga Ustava o pravu svih državljana Republike Hrvatske da imaju pravo izaći na izbore i glasovati.

na primjedbama i kritikama zakona, one će biti ozbiljno razmotrene, neke od njih sasvim sigurno i prihvaćene. Želio bih ipak dati neka pojašnjenja. ovo što je rekla gospođa Kosor sam mislio ja reći u odgovoru, dakle nije bio zahtjev minimalan, zahtjev je bio nula. To se matematički može smatrat minimumom, ali to je bio zahtjev. S druge strane imali smo stanje i to smo u izborima 2007. stavili kao svoj izborni, dakle bilo odlučujemo u Hrvatskoj, te izbore nismo dobili, da li zbog toga mislim da nije ali nema veze ali mi nikad nismo krili taj krili taj politički stav. I s druge strane, imali smo situaciju nefiksne kvote koja je bila početna pozicija za drugu stranu i niste bili u dvoranu ali ja sam u odgovoru na repliku repliku pohvalio vašu spremnost da zbog većeg interesa, dakle interes ulaska Hrvatske u Europsku uniju kod ustavnih promjena razmotrite i taj aspekt i našli smo rješenje s kojim ćemo kako je to rekao tada predsjednik SDP-a i šef opozicije Zoran Milanović moći živjeti sljedećih 10, 20 godina. Dakle tako je to postavljeno i to je u Ustavu i apsolutno treba to uzeti kao nekakvu činjenicu oko čije se promjene ponovo možemo dogovarati. Sadašnja struktura zastupnika u Hrvatskom saboru nijednoj dominantnoj političkoj opciji ne jamči 2/3 većinu, prema tome za sve bitne promjene potreban je dogovor i to je dakle sada tako. Međutim, i po važećem Ustavu prije promjena imali smo od 1992. i 1995. na izborima da se za dijasporu biralo 12 zastupnika prema ovome omjeru koji je i gospodin Mlakar govorio. Nakon toga '99. na izborima je uvrštena nefiksna kvota. Da budemo iskreni, HDZ je tada imao uvjerljivu većinu u Saboru i na to nije predsjednik Tuđman trebao pristat pa je pristao, dakle smanjeno je s 12 na 6 ili koliko već izađe na izbore. Prema tome, već tada se razmišljalo da ova proporcionalnost nije baš recimo to tako logična. Ali imali smo mi jedan drugi slučaj, pripadnika srpske manjine u popisu birača kada bi se taj model primijenio bilo bi 9 po omjeru broja birača i ukupnog broja birača u Hrvatskoj, dakle broja birača srpske nacionalnosti i broja birača ukupnog, to je 200 i nešto tisuća pa se politički arbitriralo da to bude 3 izmjenama izmjenama ustavnog zakona od 2002., dakle nije to bio dogovor HDZ-a i SDSS—a nego je bio dogovor HDZ-a i SDP-a. 2002., mislim da će sad biti 10 godina. Ali isto tako je u razdoblju prije toga bio jedan, '99. na izborima se birao samo jedan zastupnik srpske manjine, prema tome i to je bila stvar politička dogovora koji je postignut tada bio kakav je. Ja držim da je i politički dogovor HDZ-a i SDSS-a u izbornom zakonu 2010. bio dobar. Ja sam taj prijedlog kao zastupnik jako kritizirao, ne zbog principa a to je da se mandati ostvaruju na općoj listi, nego zbog načina obračuna mandata. držim da bi princip nefiksne kvote bio primjeren za stranke koje bi se natjecale u posebnoj izbornoj jedinici za srpsku manjinu i tada ne bi bila garantirana 3 nego bi bilo onoliko koliko dobiju glasova, a ta vrijednost glasa mora biti jednaka vrijednosti glasa na općoj listi. Dakle to je moj stav kojega sam nekoliko puta ponovio. Prema tome, na tragu onoga rješenja malo popravljenoga ću se ja kao ministar da to bdue i Vladin prijedlog u Hrvatski sabor, da li će on biti prihvaćen pitanje Što se tiče naziva registar, popis i evidencija mislim da se evidencija ako se ne varam spominje u evidenciji prebivališta Ministarstva unutarnjih poslova. Takav izraz oni koriste pa smo ga tako stavili. Ukoliko postoji mogućnost da se ujednači to razmotrit ćemo. Što se tiče odredbe kojom govorimo o državljanima Europske unije, dakle članak 3. kaže: "Registar birača je zbirka osobnih podataka o biračkom pravu svih birača hrvatskih svih birača hrvatskih državljana sa stranim boravištem u RH i hrvatskih državljana koji nemaju trajno boravište u RH te državljana država članica EU." Tako piše u članku 3., a onda piše u daljnjem tekstu državljani EU što se dalje spominje. Članak 3. stavak 1., dakle samo ono u daljnjem tekstu to se inače u zakonima koristi da se ne nabraja cijeli izraz. Ali ukoliko to nomotehnički ne stoji bit će popravljeno iako ne vidim. Dakle, govori se o državljanima država članica EU. Što se tiče Što se tiče ostvarenja biračkog prava, dakle članak 4. upis u registar birača uvjet je za ostvarivanje biračkog prava na dan izbora i referenduma. U sadašnjem zakonu dobro ste rekli stoji da je upis u popis birača uvjet za ostvarivanje. E sada, idemo vidjeti tko se upisuje u registar birača. Registar birača je dakle zbirka osobnih podataka o biračkom popisu svih birača hrvatskih državljana sa stranim boravištem u Hrvatskoj i hrvatskih državljana koji nemaju trajno boravište u RH. Dakle, mi govorimo da je uvjet za ostvarivanje biračkog prava to da si a) hrvatski državljanin sa stranim boravištem u Hrvatskoj i b) hrvatski državljanin koji nema trajno boravište u RH sa biračkim pravom. Dakle, u registru birača su svi koji su sada u popisu birača, nitko iz registra birača tko ima hrvatsko državljanstvo i 18 godina neće biti izbrisan. Takvih, a ova poslovna sposobnost to ste i sami u raspravi rekli, dakle nitko iz registra birača neće biti izbrisan, iz registra. I da bi netko mogao ostvariti biračko pravo mora biti u registru. Znači, mora biti hrvatski državljanin, birač, stariji od 18 godina s prebivalištem u Hrvatskoj ili izvan RH. Dakle, ne vidim spornom tu odredbu. Što se tiče povjerenstvima za popis birača za lokalne izbore, dakle to ćemo razmotriti. Mislim da ste mislili o povjerenstvima lokalne samouprave ne izbornim povjerenstvima jer oni nisu ja mislim ni dosad bili, dakle povjerenstva lokalne samouprave. Međutim, dosadašnja praksa je pokazala da dakle bilo bi povjerenstvo, dobilo bi popis birača, većina bi ga potpisala, manji dio ne bi i onda bi se žalili sudu i sud bi presudio. Dakle, to ćemo razmotriti i mislim da na ovaj način i preuzimamo odgovornost jer inače smo odgovornost delegirali na lokalnu samoupravu. Dakle, ono što bi uprava izlistala dali bi lokalnoj samoupravi da potpiše. Oni bi mogli ono uzmi ili ostavi, hoćemo ili nećemo. Nisu mogli previše mijenjati. previše mijenjati. Mislim da je ovo korektnije prema lokalnoj samoupravi tim više što će vijećnici imati uvid u registar birača tijekom cijelog mandata. E sada, dakle za taj institut ako je popravak možemo razmotriti.

nakon što smo dobili primjedbe njih razmotrili i jedan dio prihvatili. Ono što je prihvaćeno i što nije prihvaćeno nalazi se dakle u proceduri Vlade RH koju moramo napraviti kada dostavljamo zakone da se očitujemo o svim primjedbama i to to ćemo napraviti za drugo čitanje. Što se tiče biračke mase, to je jedno dosta zanimljivo pitanje. Dakle, u Zakonu o izborima zastupnika u Hrvatski sabor ne postoji biračka masa izbornoj jedinici. Ponovit ću, u Zakonu o izborima zastupnika za Hrvatski sabor ne postoji biračka masa izbornoj jedinici. Zašto? Zato što se na dan izbora pripadnici nacionalnih manjina iz biračke mase 12. izborne jedinice koji žele glasati prebacuju u biračke mase općih izbornih jedinica i mi do završetka izbora ne znamo koliko je upisanih birača u 10 izbornih jedinica. dakle negdje više od 100 tisuća pripadnika nacionalnih manjina je povećalo biračku masu izborne jedinice na sam dan izbora. S ovakvim prijedlogom ukoliko prođe dakle alternative barem ćemo znati biračku masu na dan izbora i te promjene na dan izbora bit će puno manje nego što su sada. Dakle, ne vidim tu problem što se tiče biračke mase s aspekta ustavnosti. Što se tiče nacionalnih manjina Ustavni zakon je propisao njihova prava i uvijek se može postaviti pitanje legitimnosti. Zašto neke nacionalne manjine brojčano manje imaju pravo da samostalno biraju zastupnike, a neke koje su veće moraju sa još 6 drugih nacionalnih manjina birati zastupnike? To je isto legitimno pitanje, to će biti kako se dogovorimo konsenzusom. Što se tiče utvrđivanja identiteta na biračkom mjestu, dakle to nije pitanje koje se regulira Zakonom o registru birača ili popisu birača što znači da je dosadašnja praksa bila dosta liberalna što se tiče utvrđivanja identiteta i držim da je to dobro. Ako imamo sređeni popis birača utvrđivanje identiteta nema političku činjenicu. Dosad je imala političku činjenicu jer jer popisi birača nisu bili baš napravljeni kako treba. I što se tiče aktivne registracije dakle obzirom da mi vrijeme istječe morat ću se još jednom javiti nakon nekog od zastupnika da bih objasnio i taj instrument. taj instrument. Dakle, evo toliko zasada. Zahvaljujem na primjedbama i bit će ozbiljno razmotrene. Žao mi je što ćete biti protiv zakona i u prvom čitanju, ali vaše je pravo. Hvala. Priliku da nešto pojasnite dobit ćete vrlo brzo jer imamo 4 replike prijavljene na ovo izlaganje. Prvo uvaženi zastupnik Zoran Vinković. Izvolite. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Ma meni je drago da se otvorila ova priča o ustavnim promjenama i praktičko o političkoj trgovini što netko u blažem smislu riječi nazove konsenzusom ili dogovorom. Ali istine radi netko je ovdje u Saboru tada pričao da se prije svega radilo o političkoj ucjeni da se prvo donese Zakon o nacionalnim manjinama, da se jednoj nacionalnoj manjini osigura pravna osobnost, teritorijalno ustrojstvo i poseban način financiranja i tu je praktično je pristao i SDP koji je dotad bio malo aktivno suzdržan, tu ne mislim na vas gospodine ministre, tu je pristao i HDZ jer se trebao održati na vlasti. S druge strane da nije bilo upravo zastupnika Vinkovića koji je tada rekao da se radi o novoj SAO Krajina i da Hrvatska ne bi imala ni Hrvatsku da nije bilo ustavnih promjena iz '74. i zahvaljujući normalno Domovinskom rata i ogromnim žrtvama, to bi prošlo jer bi se radilo doista o novoj arhitekturi države. E sad s druge strane ja bi vas evo kao ministra, a nije toliko vezano uz ovaj zakon, nego je vezano za rad ovog Parlamenta, što znači ovaj tekst Poslovnika koji nije objavljen u Narodnim Novinama, dakle nevažeći je. Da li imamo Ustav, da li je to onaj Šeksov ispravljeni Ustav ili Ustav koji je praktički odobrio Ustavni sud i koji je na kraju onako ispravljen upisan upisan kao Ustav RH. Dakle, da se ne igramo demokracije, evo ja bi predložio da uz komplet ovih zakona možda kao jedan od sljedećih sljedećih stvari koja može pokrenuti i demokraciju u Hrvatskoj, razmislimo o dvodomnom Parlamentu. Ne na način kako je to funkcionirao onaj Županijski dom, nego na način da se broj zastupnika u ovom Saboru smanji, da imamo drugi dom koji će moći staviti veto na ponekad i sulude odluke većine u ovom Saboru. **Stazić, Nenad (SDP)** Hvala. Odgovor na repliku ministar Bauk. **Bauk, Arsen (SDP)** Uvaženi zastupniče Vinkoviću u trenutku kad su donošene ustavne promjene i izmjene Ustavnog zakona bili smo u istom klubu zastupnika.

Dakle, ako ćemo po pravo najviše se na to bunila zastupnica, tadašnja Vesna Pusić, ako ćemo govoriti fakte. Ja držim da je to bio jedan dobar iskorak HDZ-a koji je bio mali i u ofsajdu, recimo to tako, ali je bio u dobrom smjeru i zato smo mi bili tu da to malo ispravimo, i drago mi je da su na to pristali tada i dobili smo jedan dobar ustavni zakon bez ovih viškova koji su bili potrebni. Jedino što su poslije u Zakonu o izboru zastupnika ponovno ponovili taj odlazak u ofsajd, pa ih je Ustavni sud vratio. To je, to ja držim da je to bilo dobro, dakle to je bilo za mene ugodno iznenađenje od strane tada vladajuće koalicije. A što se tiče ovih drugih stvari, Ustav, dvodomni Parlament itd. u jedno drugo vrijeme kada bude više političke volje. Ajmo mi riješiti ovaj problem koji imamo da budemo, imao uređeni popis birača pa ćemo onda vrlo lako govorit o značajnim promjena u političkom sustavu RH. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Pa, gospodine ministre kad ste već koristili dio ovoga svoga vremena da bi odgovorili, ja sam nastojao sažet svoje primjedbe, a vi baš tražite da vam ja njih čitam jednu po jednu. Dakle, govorio sam o činjenici da uvodite nove institute u jedan zakon gdje ako se registar birača terminološki i razlikuje od popisa, jako sumnjam da se evidencija i popis dovoljno razlikuju da bi trebala biti 2 zasebna instituta. To što evidencija postoji u Zakonu o trajnom boravištu ili u Zakonu o prebivalištu ne znači da ju vi trebate koristiti na ovaj način i dovoditi u dodatnu zabunu, jer i u jednom u zakonu koristiti u smislu evidencije, drugi puta u smislu popisa. Dapače, vi čak radite i veću distinkciju pa posebno jače pravo dajete državljanima država članica EU kojima je dovoljno u Hrvatskoj imati i boravište, a ne trajno prebivalište da bi mogli ostvariti svoje pravo, a Hrvatima tražite da imaju trajno boravište. O tom sam ja govori kad sam govorio o ujednačavanju terminologije u ovom zakonu. I na ovu repliku odgovora ministar, ne. Dobro, onda ćemo čuti i 3 repliku, poštovanog zastupnika Bore Grubišića. **Grubišić, Boro (HDSSB)** Hvala lijepo. Gospodine ministre vi ste 6 puta, brojio sam točno u vašem ovom prijašnjem izlaganju, rekli, upisuje se u registar Ako se neko upisuje u registar birača ili u registar onih poljoprivrednika, imamo upisnik, pa sama riječ registar, terminologija pa se onda registrirati pa je onda valjda ured u kojemu se registrira registratura. Pa tamo su neki zgubidani ili Ivice Kičamanovići. Zbog toga mislim da mi imamo mi naših riječi umjesto registra, naših Hrvatskih kad kažem, a to su i upisnik i matica birača, kako god hoćete. A ne, a vi sami govorite upisuje se u registar, pa ako se upisuje onda se upisuje u upisnik. Hvala lijepo. Furio Radin. **Radin, Furio (Nezavisni)** Hvala lijepa. Slažem se s vama gospodine ministre, u djelu u kojem ste rekli da je model koji je izglasan u ovom Saboru od strane svih relevantnih političkih stranaka, i ljevice i desnice, jer je na kraju, izmjene Ustavnog zakona su izglasane sa daleko više od one 2/3 koje su bile potrebne, da je taj model bio dobar. Ja bih išao i dalje, rekao bih da je bio dobar i način izračunavanja, vidjet ćete gospodine ministre, ja vjerujem već u vašem mandatu da ćete i vi sami uvoditi premijskog sustav, neka vrsta premijskog sustava doista raspravljati o tome da li su ti premijski sustavi ustavni ili neustavni. Nigdje u Ustavu ne piše da oni ne spadaju u okviru Ustava. Ono što je zapravo sramotno bilo je to da je nakon toga što je oko, 130 zastupnika ako se dobro sjećam ovoga Sabora izglasalo takav model, da je Ustavni sud to ukinuo baveći se politiko, zašto? Zato što je ukinuo 4 mjeseca prije izbora kad nije to smio. I sada možemo reći da se on bavio politikom ili da su stranke jedno pričale, drugo glasale, a treće uvjeravali Ustavni sud. Ja vjerujem da će budućnost kazati da su sve te tri teorije zapravo utemeljene jer su dijelovi stanaka i jedne i druge pregovarali sa Ustavnim sudom. Hvala vam gospodine ministre što ste rekli da je model koji smo izglasali tada bio dobar što naravno nije bilo u skladu s onim što je rekao Ustavni sud ali naše mišljenje o Ustavnom sudu nije najviše, najpohvalnije. **Stazić, Nenad (SDP)** Hvala lijepa. Nastavljamo sada raspravu po klubovima pa pozivam poštovanog kolegu Josipa Salapića da iznese stajališta kluba HDSSB-a. Izvolite. hvala lijepo. Gospodine potpredsjedniče, ministre sa suradnicima, kolegice i kolege zastupnici. Ulaziti u odluke Ustavnoga suda i vraćati se u prošlost o načinima i okolnostima koje su uslijedile na ustavne promjene 2010.godine, danas 2012.godine možda je suvišno. Treba gledati u budućnost, treba gledati za ono vrijeme koje je pred nama. U klubu HDSSB-a smatramo da ovaj zakon koji je pred nama u svakom slučaju. **Stazić, Nenad Kolega Furio Radin ja vas ljubazno molim da ne dobacujete iz klupe i ne ometate govornika. Može li? Hvala na razumijevanju. sam po sebi je tehnička namjera da se riješi jedan krucijalan problem, a to je problem potrebe korigiranja popisa birača. O potrebi korigiranja i sređivanja popisa birača tu se možemo svi složiti da je to nešto što je nužno. Ne samo da znamo broj koliko je zaista birača ukupnog broja matematički nego da znamo tko zaista može glasovati u RH na svim razinama izbora i tko svojim glasom može doprinijeti boljem i kvalitetnijem životu u Hrvatskoj. Izb9ori ne služe samo radi izbora nego služi radi izbora ljudi koji će u određenim razinama bilo onim lokalnima bilo u općinama, gradovima, županijama, bilo u Hrvatskom saboru, bilo sutra o EU parlamentu zastupati interese RH. to će sigurno doprinijeti i pravednosti unutar društva ali i povećanju razine demokratizacije i demokracije na izborima na svim razinama bez obzira o kojim se izborima radi. Ono što je do sada bilo jasno je da nije moguće da postoji veći broj upisanih birača od većeg broja stanovnika koji žive na određenom području u RH. istraživanja su pokazala da je najveće odstupanje na onom dijelu jadranske Hrvatske u županijama Šibenskoj, Kninskoj, Zadarskoj u tom području i čuli smo argumente zašto je to tako. Ono što mi u klubu smatramo a to je da ne samo ovaj zakon nego da će Zakon o boravištu ili termin koji smo danas koristili prebivalište riješiti i ovaj problem ovoga Zakona o registru birača, morat će se nastaviti na zakon o lokalnoj upravi i samoupravi te o načinu izbora predstavnika jedinica lokalne uprave i samouprave. bez toga ovaj zakon sam po sebi ima dobru namjeru i mi u klubu HDSSB-a dobru namjeru ovog zakona u prvom čitanju možemo podržati ali smatramo da treba urediti one institute za koji su se pokazali da su dvojbeni bilo po pitanju ustavnoga prava, spominjali smo članak 45.članak 16.da li ta aktivna registracija birača dakle pred stavke izbore ponovno registracija ima upliv u Ustav ili nema. Jasna je namjera da se tim aktivnom registracijom želi utvrditi stvarno stanje birača jer je došlo do promjena u u popisu birača jeli netko umro ili nije umro, da li je došlo do promjene adrese to je jasno, ali moramo voditi računa da li smo tom namjerom i da li ste tom namjerom nečije ustavno pravog ograničili da li je to u koliziji sa Ustavom ili ne. Mi možemo reći da će najlakše biti riješiti evidenciju popisa birača RH koji imaju koje će imati po novom zakonu kada ga donesemo trajno boravište u RH. to će biti najmanji problem. Postoje uredi državne uprave ovim se prijedlogom zakona daju veće ovlasti uredima državne uprave da riješe tu problematiku i već sada po zakonu iz 2007.godine postojalo određena odstupanja koja nisu bila dobra i ovaj zakon bi to trebao popraviti. Dakle tu neće biti toliko problema više smatramo da će biti problema u ovoj drugoj kategoriji a to su oni birači koji nemaju trajno boravište u RH i koji će morati na ovakav način potvrđivati ili ne potvrđivati svoje biračko pravo. Da li je to u koliziji sa Ustavom da ne bi bilo dobro da nikoga nikoga ne smijemo ograničiti pravo glasa bez obzira o kojoj se razini izbora radi. Nakon ulaska Hrvatske u EU omogućiti državljanima država članica EU da glasuju u izborima za EU parlament ili na razini jedinica lokalne uprave i samouprave to je pitanje koje će se vjerojatno još modificirati danom ulaska Hrvatske u EU. Ovo ja naša bila obveza koju smo u smo u sustavu pregovaranja i donošenja onog europskog paketa zakona stavili i u ovu odredbu. Tu se nema što prigovoriti. Ono što ovaj zakon a radi se osobama invalidima o osobama koje su smještene u socijalne ustanove da će moći ostvariti svoje pravo biračko pravo koje do sada nisu mogli ostvariti. To je isto tako dobar dobar prijedlog, on treba biti u drugom čitanju isto malo modificiran a tu se nema što prigovoriti. Ono što je najvažnije, najbitnije pitanje, nitko od državljana RH sa pravom glasa ne smije biti uskraćen za svoje pravo da glasuje na bilo kojoj razini izbora, tako da nijedan prijedlog zakona pa ni ovaj zakon ne smije biti u koliziji prije svega sa hrvatskim Ustavom i sa temeljnim pravima državljana RH to ostvarivanje prava glas na svim razinama izbora. Da li ćemo mi morati mijenjati hrvatski Ustav ono što sam rekao na početku naš sustav izbornih jedinica sam grad Zagreb je podijeljen u 5 izbornih jedinica i na taj način smo doprinijeli time da se određeni birački spiskovi ne slažu, da se u nekim jedinicama pojavljuje po 200, 300 pa do tisuću birača više u samom gradu Zagrebu 317 tisuća, to je nešto o čemu mi zastupnici u Hrvatskom saboru u ovom sazivu trebamo razgovarati jer taj način sustava brojenja karte izbornih jedinica dovodi do ove problematike da se u određenim područjima zaista na taj način povećava fiktivno broj birača u odnosu na broj stanovnika. dakle nama treba intervenirati. U drugom čitanju dakle sve ove nedoumice koje smo danas raspravljali da ih sve ne ponavljam, smatram da treba unijeti prijedlog zakona i da sam srž i namjeru zakona treba podržati ali svakako uz usklađivanje sa drugim propisima da ne bi došli u koliziju da se bilo kome u Republici Hrvatskoj omogućuje pravo glasa. Dakle bi smo za da ovaj zakon ide u drugo čitanje, a u drugom čitanju ćemo vidjeti da li su sve ove dileme koje smo izrekli u raspravama prihvaćene ili ne pa ćemo se kao klub onda izjasniti u drugom čitanju o konačnom prijedlogu ovog zakona. Hvala lijepa. Hvala i vama. Imamo dvije replike prijavljene na ovo izlaganje. Prvo poštovani zastupnik Furio Radin. **Radin, Furio u Parlamentu u kojem se stalno vraćamo unatrag i stalno govorimo što se dogodilo '91., '95., '45., čudno je gospodin Salapić da vi meni kažete da ja ne smijem okrenut i govorit što se desilo 2011. godine, znači prošle godine. Vi ste tada bili potpredsjednik kluba HDZ-a, znači niste bili samo član kluba HDZ-a koji je glasao za to o čemu sad vaša stranka govori, o čemu govori protiv nego ste uvjeravali da glasaju ovako kao potpredsjednik kluba HDZ-a. Gospodin Vinković je isto pripadao drugim strankama pa govorio je drugačije dok je pripadao tim drugim klubovima i drugim strankama. Ja znam, niste se promijenili vi, promijenila se situacija, ali međutim hoću samo reći jednu stvar. Nemojte mi molim vas prigovarati što ja govorim o stvarima koje su se dogodile prošle godine i te su stvari zapravo bile sramota za Ustavni sud, za zemlju i uvreda ovog parlamenta koji je bio izlagasao sa 130 i nešto glasova jedan zakon koji je onda Ustavni sud na politički način u vrijeme kad nije smio, znači na politički način i političkom metodom ukinuo. Oprostite gospodin Salapić, ali uz sve moguće uvažavanje i simpatiju moram vam to reći. **Stazić, Nenad (SDP)** Čut ćemo odgovor na repliku poštovanog Josipa Salapić. **Salapić, Josip (HDSSB)** Hvala lijepo gospodine Radin i gospodine potpredsjedniče. Ja razumijem i vašu namjeru, a vi trebate razumjeti moju. 2010. godine ja sam bio član Odbor za Ustav i tu smo imali žustre rasprave oko promjena Ustava zbog potreba ulaska Hrvatske u Europsku uniju. Ja sam bio jedan od onih koji je predlagao drugačije rješenje kada je u pitanju … zastupnika koji će glasovati u dijaspori ali na raspravama je, na brojnim sastancima koje smo imali to nije bilo tako. Ja sam na početku svog govora ovdje ne štitio Ustavni sud nego sam rekao da se radi o odlukama Ustavnog suda i da ne treba gledati u prošlost nego u budućnost. Time svojim istupom nisam namjeravao niti uvrijediti vaš stav s kojim ste vi niste složili niti kad vi kažete danas da sam ja tada bio ne znam na kojoj dužnosti. Ne, tada sam bio član Odbora za Ustav a poslije izbora 2011. godine sam obnašao druge dužnosti, a danas nisam promijenio sebe ni svoj stav nego sam govorio o zakonu koji je danas tema dnevnog reda,

sudbeno tijelo u Republici Hrvatskoj i ja sam rekao da treba gledati u budućnost, a ne u prošlost i samo je to bila namjera moga istupa, ništa drugo, ne vrijeđajući vaš stav. Hvala lijepo. **Stazić, Nenad (SDP)** Druga replika, poštovani zastupnik Zoran Vinković. Uvaženi kolega Salapić, ja bih se složio sa svime što ste reki, a Vinković Zoran govori 20 godina, odnosno od '90., evo 22 godine praktično isto i nije mijenjao svoja mišljenja kao što su neki to mijenjali. Nije bio nikad ni član partije, bio je član SDP-a 20 godina, razišli smo se, doduše možda ne baš kao veliki prijatelji, ali evo ali evo ima tu ljudi koji su bili sa mnom 20 godina pa ste vidjeli kako vrte glavom da Vinković ne priča sada nešto novo zato što je. Uostalom HDSSB ima i dio socijaldemokracije da tako kažem u sebi, međutim ono što je zabrinjavajuće dakle ja sam jednom spomenuo odluku Vrhovnog suda i dobio opomenu od predsjednika Sabora jer sam se miješao u u onaj dio trodiobe vlasti, miješao se u sudsku. Sad ne vidim razloga vi nakon ovih izjava o ustavnom sudu kako su političke stranke, pa mene to ne čudi. Evo sad je kolegica izjavila da smo mi krali biračke kutije, glasačke listiće, da su sada i SDP i HDZ ispod tezge vjerojatno pokrili s onim stolnjakom u ne znam kojem restoranu i praktično usklađivali ustavni zakon sa sucima ustavnog suda. To je ja mislim skandalozno. Bilo bi još skandaloznije kolega Radin da je prošla i ona vaša zamisao kada se donosio Ustavni zakon o nacionalnim manjinama… **Stazić, Nenad (SDP)** Oprostite kolega Vinković, ja vas samo podsjećam da replicirate kolegi Salapiću, a ne kolegi Radinu. **Vinković, Zoran (HDSSB)** Onda ja Salapiću. Dakle da je prošlo prošlo ono što je tada također se zahtijevalo, samo malo izmijenjeno ali opet se radilo o pravnoj osobnosti, teritorijalnom ustrojstvu i posebno načinu financiranja. Jer neki u SDP-u su pokazivali tri prsta, evo ovako pokazujem tri. Hvala. Hvala lijepa. Nastavljamo sa raspravom po klubovima pa molim kolegu Nedžada Hodžića da iznese stajališta kluba Nacionalnih manjina.

Klub zastupnika Nacionalnih manjina će podržati ovaj prijedlog zakona. Ovaj prijedlog zakona o registru birača razumijemo kao prvo korak da se konačno u ovu bitnu materiju koja direktno utječe i na rezultate izbora svih koji se provode u Republici Hrvatskoj uvede red. U tom smislu dajemo punu podršku i ministarstvu da se ovaj posao kroz dva čitanja privede kraju, ako je moguće konsenzusom u ovom Parlamentu i da popis birača maknemo kao do sada vrlo prijeporno političko pitanje. Registar birača u budućnosti mora biti u svakom momentu odgovoran dokument u koji se neće sumnjati i u čiju točnost i zakonitost će vjerovati svi hrvatski državljani neovisno o političkom uvjerenju i neovisno o tome koja politička opcija je trenutno na vlasti. Vjerujem da ćemo nakon drugog čitanja i usvajanja konačne verzije prijedloga Zakona o registru birača u ovom Parlamentu takav dokument i dobiti. Ono što želim i ovom prilikom istaknuti je problem bošnjačke nacionalne manjine koja još uvijek ima problem stare nacionalne odrednice, odrednice musliman. Iako je u proteklom periodu učinjen veliki trud od strane velikog broja Bošnjaka i institucija kojima mi pripadamo i polučeni su dobri rezultati želim istaknuti da je još uvijek prisutan ogroman nesrazmjer u broju Bošnjaka prema popisu stanovništva iz 2001. godine i broja Bošnjaka u popisima birača. Taj će nesrazmjer biti još veći kada do kraja godine dobijemo rezultate i nacionalnu strukturu državljana RH prema popisu stanovništva iz 2011. godine i kada očekujemo da će broj Bošnjaka u RH biti znatno veći od 20-ak tisuća koliko nas je bilo na popisu stanovništva iz 2001. godine. Popis birača, kolegice i kolege, direktno utječe na prava pripadnika nacionalnih manjina koja su regulirana Ustavnim zakonom o pravima nacionalnih manjina u RH. Popis birača i u njemu nacionalna struktura, odnosno izražena nacionalnost, direktno utječe na to da li će Bošnjaci ili neka druga nacionalna manjina imati u jedinicama lokalne samouprave Vijeće Vijeće nacionalne manjine ili će pak imati predstavnika ili neće imati nijedno ni drugo. Isto tako na parlamentarnim izborima u 12. izbornoj jedinici za manjinskog kandidata mogu glasovati samo oni koji su u popisu birača izjašnjeni kao Bošnjaci ili pripadnici neke druge nacije neovisno o tome što su se na popisu stanovništva izjašnjavali na ovaj ili na onaj način. Za Bošnjake je još uvijek znači prisutan problem stare nacionalne odrednice i to nas dovodi u neravnopravan položaj u odnosu na pripadnike drugih nacionalnih manjina koji taj problem nemaju. Za promjenu ove situacije postupak je poznat, Bošnjaci osobno moraju otići u matične urede i zatražiti da se u popisu birača upiše nacionalnost Bošnjak. Ja koristim i ovu priliku da uputim apel svima onima koji se osjećaju Bošnjacima, koji se osjećaju dijelom dijaspore naše matične zemlje BiH, a koji dosada kao Bošnjaci nisu uvedeni u popise birača da odu u matične urede i zatraže upis bošnjačke nacionalnosti u popis birača neovisno o tome da li se sada vode kao muslimani ili pak Hrvati islamske vjeroispovijesti ili na neki drugi način. Dakle, svi oni koji se osjećaju Bošnjacima apel je upućen njima. Također, molim gospodine ministre da se u uredima državne uprave za ovaj problem bošnjačke nacionalne manjine ima razumijevanja i da se ova promjena nacionalne odrednice učini na što je moguće brži i jednostavniji način. Konačno, želim vas podsjetiti naš tadašnji ministar je bio u to vrijeme relativno mlad čovjek, možda se toga ne sjeća, bošnjačka nacionalna manjina je jedna od one dvije koje su nekad proglašavane nacionalnim manjinama biljnog porijekla. Dakle, mi smo bili definirani tad muslimani kao cvijeće Hrvatskog naroda. Ja mislim da su svi pripadnici nacionalnih manjina biljnog porijekla, odnosno da smo cvijeće hrvatskog društva, a ne naroda nego hrvatskog društva i države i molimo da nas se u tom smislu na taj način i njeguje. Prije nekoliko dana smo imali parlamentarnu delegaciju iz Kine i došli smo na tom sastanku do podatka da u Kini pripadnici nacionalnih manjina čine 8% stanovništva, a da imaju zastupljenost u Parlamentu 12%. U Hrvatskoj je situacija sljedeća, vidjet ćemo popis stanovništva ali aproksimativno bi moglo biti da je pripadnika nacionalnih manjina oko 10-ak%, a u sadašnjem Parlamentu smo zastupljeni sa 5% praktično. Po tom nekakvom kineskom modelu trebalo bi nas biti 15% uvjetno rečeno. Zahvaljujem. Hvala i vama. Za riječ se sada ponovno javio ministar Arsen Bauk. odredbi u Ustavnom zakonu o tome po čemu se određuje zastupljenost ja moram priznati da mi svo moje matematičko i akademsko znanje ne dopušta da izračunam točno ono što piše u Ustavnom zakonu. Dakle, tamo piše da je osnova popis stanovništva i da će se to onda korigirati temeljem podataka iz popisa birača. Tako piše. To je vrlo nejasno inače. Dakle, to je ušlo u Ustavni zakon dvijetisuće zato što je u to vrijeme počeo povratak na ratom opustošena područja pa se onda htjelo rezultat popisa stanovništva 2001. godine malo popraviti s povratkom 2004., 2005., I sad smo došli do popisa stanovništva 2011. Ja držim da njega ne treba više popravljati. Dakle, držim da bi tumačenje te odredbe trebalo biti da je popis stanovništva 2011. osnova za lokalne izbore i sve druge izbore 2012. Jer nemamo s kojim popisom birača usporediti taj popis stanovništva. I držim da bi tako trebalo ostati i sljedeća tri izborna ciklusa za lokalnu samoupravu i da bi se sljedeća korekcija trebala obaviti temeljem novog popisa stanovništva. Jer inače bi se moglo dogoditi da za neke manjine dobijemo minus, da ih ima ispod nule po tome jer ako ih ima u stanovništvu 3%, a onda se u popisu birača padnu za 4% onda je to minus 1. Dakle, ispalo bi kao da nema nikoga. Prema tome, ja sam za to da se popis stanovništva koji je bio 2011., a koji će biti objavljen u 12. mjesecu bude osnova za sva izračunavanja u sljedećih 10 godina, politička. I što se tiče granica što se tiče granica izbornih jedinica i što se tiče udjela nacionalnosti tamo gdje je to dakle dopušteno gdje se dozvoljava i drugo. Dakle, to je moj stav kojega sam ja nekoliko puta iznio i u razgovorima s Klubom zastupnika manjina i na tom tragu idu i prijedlozi zakona koji su upućeni u proceduru u prvom čitanju. Što se tiče udjela Bošnjaka u ukupnom broju stanovnika prema Ustavnom zakonu i on se određuje temeljem popisa stanovništva. Dakle, Ustavni zakon kada određuje 2 skupine nacionalnih manjina govorio onima kojih ima preko 1,5 i onima kojih ima ispod 1,5%. Prema tome ukoliko na popisu stanovništva Bošnjaka bude preko 1,5% to je negdje 60 onda će imati pravo 1 do 3 zastupnika, a ako ne onda će imat pravo ovako kao imaju sada. I što se tiče udjela unutar pojedinih jedinica lokalne samouprave u predstavničkim tijelima i izvršnim tijelima gdje se ostvaruje pravo, to će također biti regulirano zakonom, jer se prava nacionalnih manjina dakle, reguliraju Ustavnim zakonom, i Zakonom i Ustavom, pa onda Statut pojedine jedinice lokalne samouprave je propis ipak nižeg reda. A što se tiče osoba koje su navedene u biračkom popisu, dakle ko želi da u biračkom popisu bude upisan kao Bošnjak, Bošnjakinja ili bilo koje druge nacionalnosti, temeljem članka 15.ovog zakona može otić u nadležno tijelo i tu svoju izjavu dati i bit će upisan onako kao se, dakle kako I još jedna rečenica, što se tiče aktivne registracije. Dakle, simulirat ću ustvari situaciju na dan izbora u nekom diplomatsko-konzularnom predstavništvu. Dolaze dvoje građana, državljana RH, jedan se aktivno registrirao, a drugi nije. Ovaj koji se aktivno registrirao otići će do biračkog odbora, dobit će listić i glasat će. Ovaj koji se nije aktivno registrirao otići će do službenika kod kojeg će se aktivno registrirati, službenik će provjeriti da li se nalazi u registru birača, ako se nalazi bit će i otići će u sljedeći, dakle kod biračkog odbora, dobit listić i glasat će. Nikome se ne oduzima biračko pravo. Što se dobija, dobija se da ćemo imati konačno realan broj birača u dijaspori, a nikome nećemo oduzeti biračko pravo. Prema tome, držim da ova odredba sa Ustavnog aspekta nije upitan. Što se tiče funkcionalnog aspekta upitan je koliko je upitno i ovo sve drugo, dakle dali 400 tisuća birača, odnosno 280 tisuća u Bosni i Hercegovini može glasat na 5 mjesta? Ne može, to znamo i to smo znali kad smo donosili ustavne promjene. I sljedeća stvar je, dakle ovaj dodatni instrumenti o kojima sam govorio odnose se na ovo što je rekao gospodin Šemper iz kluba zastupnika HSU-a. Dakle, zahtjev Hrvatskog svjetskog kongresa je dopisno glasanje Uvjet za dopunsko, postoje 2 uvjeta. Jedan je da se to propiše u Ustavu i drugo da se uvede aktivna registracija da bi se ljudima slalo glasački materijal na adrese. Ako to nije prihvatljivo svima, jer se bez njihove potpore ne može ta ustavna odredba promijeniti, neće biti aktivne registracije u drugom čitanju i eto riješili smo i taj problem. Prema tome, vjerujem da smo na tragu dobrog rješenja i zahvaljujem svim klubovima zastupnika. A sama činjenica da se javilo, da su se javili svi klubovi zastupnika pokazuje koliko je ova materija važna. Zahvaljujem. Zahvaljujem. Prelazimo sad na pojedinačnu raspravu. Prvi se prijavio poštovani zastupnik Domagoj Hajduković. Izvolite. **Hajduković, Domagoj (SDP)** Hvala gospodine potpredsjedniče, uvaženi ministre sa suradnicima. Pa evo mislim da prije svega treba pozdraviti najavu ministra da ovaj zakon ide u 2 čitanja. Dakle, budući da je to kao što je i sam istakao bitna stvar o kojemu su se izjasnili evo i svi klubovi zastupnika. Držim da je to jedna, primjer dobre prakse, prakse, da u 2 čitanja vidimo ovaj zakon koji je izuzetno važan za Hrvatsku, prije svega za politički život Hrvatske i da ga pokušamo svi zajedno, dakle pripadnici svih političkih stranaka koje sjede u Hrvatskom saboru učiniti što boljim. Dozvolite mi nekolik riječi prije nego što upozorim na jedno posebno pitanje koje se doduše dotiče i Zakona o boravištu, koji je prošao provo čitanje, da se osvrnem općenito na državne popise. Naime, državni popisi uključujući tu naravno i popis birača uživa jednu vrlo lošu reputaciju, nažalost to je tako. A zašto? Pa iz jednostavne činjenice što su neažurni. Evo i sam ministar i kolege koji su raspravljali ispred klubova su nekoliko puta rekli da su apsurdne situacije da imamo više birača nego stanovnika. Što, dakle, budući da je Ustavom garantirano pravo glasa svakom pojedincu koji ima državljanstvo RH bez obzira da li on živi u Hrvatskoj ili ne, dakle, to ne predstavlja problem. Međutim, na lokalnim izborima predstavlja. A što je zapravo rezultat, kako se to uopće moglo desiti? Stvar je dakle u prebivalištima, govoreći po trenutno važećim zakonu. Dakle, jednom kada ste se prijavili da imate prebivalište, recimo u Osijeku niko vas osim vas osobno nije mogao odjaviti, iako ste vi u Osijeku možda prije 50 godina otišli iz njega, otišli ste živjeti u inozemstvo ili ste se preselili u drugi grad sada je nebitno, dakle unutar RH, vas nitko više nije mogao s tog prebivališta odjaviti. Policija je mogla unijeti eventualno zabilježbu na temelju izjava onih koji su vlasnici nekretnine u kojoj navodno imate prebivalište, da više niste tu, ali vas izbrisati nije moga I na temelju toga naravno su se stvarali popisi birača, odnosno pojavljivali su se neki ljudi na popisima birača koji sa svojim lokalnim zajednicama već jako dugo godina zapravo i nemaju doticaj. Dakle, svi građani kao što smo i utvrdili ovdje prema Ustavu imaju pravo glasa, ali po meni je ključno pitanje gdje? Dakle, građani koji žive izvan RH svakako trebaju moći svoje pravo konzumirati i drago mi je što ovaj zakon i predviđa rješenja za to. Doduše konzumirat će ih u drugoj izbornoj jedinici, tj. u izbornoj jedinici za birače izvan RH, a ne primjerice u 1., ili 4., ili 6. izbornoj jedinici gdje su možda do sada imali prebivalište. Mislim da je važno spomenuti, što sam i puno puta spomenuo, ali spomenut ću ponovo da valja pozdraviti, ja bi ih uvjetno nazvao E-projekte za koje se zalaže ova Vlada. Dakle, projekt E-Hrvatske, E-uprave, E-matica i sada konačno E-popisa birača, odnosno popisa birača u elektronskom obliku. Samo umrežavanje državne uprave, i da tako kažem modernizacija tih popisa će pridonijeti ažurnosti istih, a konačni cilj je naravno povratak povjerenja građana u državne popise, evidencije i Mislim da je dobra mjera koju ovaj zakon predviđa i ažuriranje popisa birača dajući i obavještavajući birače o mogućnosti uvida u isti odnosno da ćete moći provjeriti kako ste zabilježeni u biračkom popisu, s kojim prebivalištem odnosno nakon drugog čitanja vjerujem Zakona sa stalnim boravištem i gdje ćete svoje biračko pravo moći shodno konzumirati. Još bih htio upozoriti na jedna problem, a to je mogući problem dakle koji treba svakako imati na umu iako postoje neka rješenja već u ovim zakonskim prijedlozima koje sam spomenuo, a to je problem studenata odnosnu učenika u inozemstvu. Dakle i sada imamo dosta slučajeva da mladi ljudi borave izvan Hrvatske u svrhu obrazovanja ali vjerujem da će se to povećavati kako Hrvatska uđe u EU. Dakle taj Dakle taj problem jer reguliran sa dva zakona o ovom o kojem trenutno raspravljamo i Zakona o boravištu. Zakon o registru birača dakle ovom zakonu o kojemu raspravljamo da je to previdio odnosno taj problem pa da kažem prevenirao u članku 55.drugom stavku koji glasi "U popis za glasovanje upisuju se i birači s trajnim boravištem u RH koji privremeno borave u inozemstvu ili se ondje zateknu na dan izbora odnosno državnog referenduma, a svoje pravo glasovanja žele ostvariti u inozemstvu". Dakle možemo govoriti o tome da su učenici odnosno studenti koji se obrazuju u inozemstvu se trenutno zatječu u inozemstvu na dan izbora. dakle koji je prošao prvo čitanje da li će to rješenje egzistirati u drugom čitanju ne znamo ali pretpostavimo da hoće budući da nije bilo primjedbi na njega, dakle Zakon o boravištu kaže u članku 12. "Iznimno od stavka 1.ovog članka nadležno tijelo neće donijeti rješenje o brisanju upisa u zbirci podataka o trajnom i privremenom boravištu i promjeni adresa stanovanja za osobe koje su imale prijavljeno prebivalište sukladno propisima važećeg do stupanja na snagu ovoga zakona ako su između ostalog na privremenom radu ili školovanju u inozemstvu". Dakle držim da ova rješenja u principu nisu sporna da su dobra međutim treba posebno obratiti pažnju pažnju na naše građane koji se nalaze izvan Hrvatske ne trajno ali opet ne na nekom kraćem periodu budući da u teoriji vi bi cijelo svoje školovanje mogli završiti izvan Hrvatske ali se žele vratiti u Hrvatsku odnosno građani su RH, treba im omogućiti glasanje odnosno u jednom trenutku će se vratiti u Hrvatsku i imati trajno boravište odnosno prebivalište ovdje. Evo to bi bilo otprilike ono što sam ja želio reći. Isto tako bih htio izraziti nadu da ćemo nakon dva čitanja ovog zakona konačno prevazići nivo u kojemu je popis birača politička tema dakle da tu više ništa neće biti sporno, da ćemo konačno i konsensualno moći donijeti neku odluku kako želimo da se u RH glasa i tko ima pravo glasa. Hvala. Hvala i vama. Riječ sada dajem poštovanom zastupniku Zlatku Komadini. **Komadina, Zlatko (SDP)** Zahvaljujem. Poštovane kolegice i kolege ja ću početi s onim što nisam želio reći, i druge kolegice i kolege koji su ovdje nazočni slušam ove rasprave i želim reći da dosadašnja ova rasprava kao i rasprave o drugim zakonima pokazala da treba ponovno mijenjati Poslovnik Hrvatskog sabora. Uz dužno štovanje nije normalno da nakon 5 sati rasprave tek sada smo uspjeli čuti uvod predlagatelja i klubove zastupnika Hrvatskog sabora. A zbog čega? Zbog replika jel tako zbog replika. Pa mislim da te replike zapravo ako tko što ima reći onda neka se javi za diskusiju nakon uvodničara i nakon klubova. A replika treba biti institut za nešto drugo jer ovdje se možeš javiti za repliku za svaku riječ koju si čuo izgovorenu od bilo koga doslovno svaku riječ. Ja moram priznati da se čudim što nismo još čuli danas Pelješki most i Plomin 3, to mi je stvarno, ali imamo vremena možda čujemo. No da ne kršim Poslovnik da se vratim na današnju temu, to je ovaj zakon koji smo imali prilike čuti, a to je da je dosadašnja rasprava pokazala da znamo što nećemo ali ne znamo što i kako to hoćemo, evo otprilike bih ja to tako rekao jer svi se slažemo da nećemo nesređene biračke popise ali kada dođemo na temu kako to urediti onda pljušti od optužbi svih vrsta, a glavna i ona po meni po kojoj će ovo i pasti pa bih i preporučio da i ne idete u drugo čitanje, a to je ta neustavnost o kojoj svi već bruje pogotovo klub HDZ-a pa i DIP, Odbor za Ustav itd. Hrvatskog sabora jer zapravo skoro onda da bolje ne diramo ništa jer ja ne znam što onda uopće fali u ovom popisu birača. U njemu ne fali definitivno ništa u njemu ima i previše toga. Ali ja ne znam što se onda čudimo kada kada budu izbori imamo malen izlazak kako to mislimo da imamo ili što se uopće čudimo da imamo tako reći birača koliko stanovništva. Pa to je sasvim normalno da imamo čak je normalno da imamo i više birača nego nekih stanovnika u nekim gradovima i općinama to je sasvim normalno. Prije svega nisu svi oni koji su upisani u birački popis građani odnosno ne žive u RH. pa fala ti bože žive u BiH žive u dijaspori i normalno je da je njih onda više ili jednako tako reći broju stanovnika koji žive u RH. sami ste čuli u raspravi da smo jedan od zemalja koja ima najveću dijasporu ili iseljenu Hrvatsku s time da bih molio da tu istu terminologiju malo zbog

nego živi Hrvatski narod kao konstitutivni narod i nitko nije iselio iz Hrvatske moda je da ode netko živjeti u BiH ali velika većina nije. Oni tamo žive kao što žive Hrvati drugi građani RH i nacionalne manjine ovdje u Hrvatskoj. Prema tome Ustav je dao kategoriju državljanstva i 18 godina i to je otprilike što imamo sada. Međutim ja osobno se slažem naravno sa prijedlogom kolega Bauka da se pokuša ovo urediti na način kako je predloženo u ovome zakonu u ovome zakonu da bi otklonili pitanje eventualne legitimnosti kada postotak izlaska bude ispod 50% ili kada neki bude izabran isto tako sa nekim brojevima pa se onda postavlja pitanje zapravo što i kako. Naime, ja sam barem shvatio da ovaj zakon pokušava urediti da od mogućeg broja po terminologiji i sam ministar je rekao da će se još uskladiti nazivi, što će se zvat popis, što upisnik, što registar, da se pokuša zapravo definirati od izbora do izbora onaj dio koji je zapravo zainteresiran za izbore, koji će zapravo biti biračko tijelo, a on ne mora biti u konačnosti svih onih naših državljana i svih koji imaju 18 godina. Ja sam … shvatio mogući birači i stvarni birači, tako nekako da kažem, s time da se to onda pokušava uvesti s ovim terminom aktivne registracije i zapravo da se taj registar onda učini ili napravi kada se zaustavi ta letvica, onog trenutka kada se održavaju određeni izbori jer volja građane Republike Hrvatske, barem je tako do sada a i političkih stranaka je bila, da se urede ti birački popisi. S time bi se ipak postigle dvije stvari kad bi se išlo na ovom tragu kao što je ovaj prijedlog zakona, a to je da se poveća postotak zapravo izlaska na izbore bi se samim time povećao, a ujedno bi se smanjile mogućnosti zlouporaba kojih je možda bilo ili kojih može biti, a to je s onim brojevima određenih birača na istoj adresi ili autobusa o kojima smo slušali itd. Makar ja osobno mislim da se relativno malo zlouporaba radilo na izborima, pogotovo kako su odmicali u Republici Hrvatskoj,možda u nekim prapočecima to bi bilo nešto drukčije. Također pozdravljam odluku, odnosno rješenje ovoga zakona oko ljudi sa oduzetom poslovnom sposobnošću da im se, određenim kategorijama njih da pravo glasa … sudske odluke iz jednostavnog razloga što ne možemo a priori reći da ne znaju odlučiti koga hoće da ih zastupaju. tako kažem poslovnu sposobnost da bi odlučili sami o sebi ili o nama drugima pa im se zato i oduzeta ili vodi li brigu o sebi, ali mogu vjerojatno neki od njih znati tko bi želio da vodi brigu o njima. Hoću reći da je to ipak jedan standard i u zemljama Europske unije, ne u svima naravno čuli smo, nego u nekima, ali ako to i jesu primjedbe pravobraniteljice, ako to jesu primjedbe i sa Suda ljudskih prava mislim da je to logično da se taj institut ugradi. Nikome to ne bi škodilo. Također sam za to da dijaspora bude zainteresirana za glasanje i da budu Hrvati u BiH zainteresirani za glasovanje. Nisam siguran da je ta zainteresiranost riješena sa ovim ustavnim rješenjima od 3 zastupnika. Kada je bio i tu se slažem s kolegom Baukom, to je bilo tada i moje razmišljanje, o onoj nefiksnoj kvoti jer uz dužno štovanje ako više ih izlazi imaju pravo ih više i izabrati. To je neka moja moja logika, sad je to kompromisom napravljeno tri. Ja sam to doživio da vam iskreno kažem kao neutralizaciju srpskih glasova, evo da vam iskreno tako kažem jer … ispalo da se srpskoj manjini daju tri glasa, tako i hrvatskoj dijaspori tri zastupnika. To otprilike imam dojam da se na to svelo, ali dobro. To se može riješiti eventualno, mislim da se o tome razmišlja i u Ministarstvu dopisnim glasanjem, tim više jer sada to više nema utjecaja na broj, znači omogućiti svima koji žele glasati jer ionako ne mogu izabrat više od tri, ali mogu izabrat koja su ta tri. Također što se tiče nacionalnih manjina mislim da je dobro rješenje da se ukine ova segregacija koja je dosad bila, da se moraš deklarirat uzimam ovaj listić ili ne uzimam taj listić. Jedino što ne znam, to bih molio ministra da odgovori kako će se onda definirati tko je zapravo glasovao. Ne mislim u smislu, naravno da je tajno pravo glasovanja, međutim ako uzme listić pa ispuni samo za manjinu i ubaci ga odakle se zna, a koliko je meni poznao za manjine bi trebali glasovati samo pripadnici manjina. Mislim u tom slučaju bi mogli glasati i pripadnici većinskog naroda na manjinskoj listi, ubaciti listić i ne vidim tko bi tu onda znao. Makar ne vidim što bi to radili ali bi mogli. Na ovaj način naime nema evidencije da je koristio biračko pravo za glasanje za nacionalnu manjinu. Evo s moje strane toliko. Osobno ću podržati ovaj zakon, međutim osobno mislim da neće proći. Zahvaljujem. **Stazić, Nastavljamo s pojedinačnom raspravom. Poštovani zastupnik Ante Babić. **Babić, Ante (HDZ)** Hvala vam gospodine potpredsjedniče. Poštovani gospodine ministre sa suradnicima. Evo razmatrajući ovaj Zakon o registru birača, a i na uvodno izlaganje gospodina Komadine ne znam što reći. Složio bih se možda u cijelosti sa svim onim što je rekao, a reći ću još nekoliko stvari koje mene tište i koje zapravo Hrvatske, odnosno Hrvate u iseljeništvu, ali prijedlogom ovog zakona upada u oči razlika popisa birača i registar birača, regularnost u popisu birača. On ima ozbiljnih

to je bila neka mantra da oni jako utječu na izborne rezultate u Republici Hrvatskoj, pogotovo na lokalnim izborima, a ja vas uvjeravam i na zadnjim, a vidjet ćete i na ovim sljedeći izborima da Hrvati izvan Republike Hrvatske uz granicu Republikom Hrvatskom ne utječu puno na te izbore. Daleko više utječu autobusi, odnosno dolasci hrvatskih građana iz Srbije, pogotovo u Sisačko-moslavačkoj županiji, Zadarskom zaleđu, Vukovarsko-srijemskoj i Osječko-baranjskoj. To je evidentno i to ćete vidjeti na ovim izborima. Ono o čemu sam ja i danas govorio u replici, a to je aktivna registracija birača i neću se ponavljati, to ste mi gospodine ministre jednim dijelom odgovorili i slažem se da je to moguće izbjeći ukoliko vi to želite, odnosno kao predlagatelj. No, ja mislim da je to diskriminacija jer zašto aktivna registracija birača samo izvan RH, zašto ne i RH? Očito Očito je da je danas recimo zbog ovih predloženih zakona trebalo možda objediniti rasprave Zakona o boravištu, prebivalištu i osobnoj iskaznici o čemu ste i vi danas govorili jer je po tome zapravo Hrvatskoj najteže biti Hrvat. Ono što se tiče Hrvata u iseljeništvu dobro je podsjetiti se da su oni zapravo dali jedan svoj veliki obol i doprinos u Domovinskom ratu prikupljanjem raznoraznih pomoći, a siguran sam da će i oni dati jedan gospodarski doprinos u budućnosti. Ono što me smeta je to da mi činimo sve da Hrvate izvan Hrvatske zapravo potisnemo iz političkog i društvenog života RH. Jer kako kako razumjeti drugačije da toliku silnu energiju trošimo kako tim ljudima još više zagorčati život, kažem ne ponavljajući sve ono što ste rekli da je potrebna ta aktivna registracija putem računala, a znajući isto tako da je puno njih računalno nepismeno. Zar zapravo nije dovoljno što su svoj kruh morali potražiti izvan RH, a mnogi možda ne svojom voljom? Ono što je još bitno vezano za ovaj zakon, a podsjetit ću vas da je u radnoj grupi sudjelovalo i Državno izborno povjerenstvo koje zapravo postavlja pitanje što se događa u situaciji kada osobi koja je upisana u registru birača istekne osobna iskaznica i znači li to da se ta osoba automatski neće nalaziti u popisu birača ako nije privremeno podnijela zahtjev za izdavanje nove osobne iskaznice? Ističem i kako je Ustavni sud RH u svojoj praksi zauzimao stajalište kako činjenica da neka osoba koja ima biračko pravo i de facto je upisana u popis birača ali nema važeću osobnu iskaznicu to ne može značiti da ta osoba ne može ostvariti aktivno biračko pravo na izborima o čemu je u ime kluba HDZ-a govorio i zastupnik Mlakar. Da je ova Vlada mislila ozbiljno riješiti ovaj problem mogla se stvarno objediniti rasprava o Zakonu o prebivalištu, Zakonu o registru birača i osobnoj iskaznici. Tako bismo bili puno vjerodostojniji. Ovako ostaje gorak okus da ćemo i na ovim sljedećim lokalnim izborima imati ozbiljnih problema i u tome ćemo uspjeti. Hvala. **Stazić, Nenad (SDP)** U raspravu će se sada uključiti poštovani zastupnik Damir Rimac. Poštovani potpredsjedniče, uvaženi ministre sa pomoćnicima i suradnicima. Dakle, na početku svoje rasprave moram naglasiti da podržavam donošenje ovog zakona obzirom na kako približavanje lokalnih izbora, ali i izbora za Europski parlament, obzirom na kritike Europske komisije kao i višegodišnja medijska i dnevno-politička naklapanja o tome da u Hrvatskoj postoje nesređeni birački popisi te da se isti zloupotrebljavaju. Dakle, čuli smo iz rasprave da je negdje u Hrvatskoj oko 4,3 milijuna stanovnika, a da ih na popisu imamo negdje oko 4,1 milijun. Iako bi uz nekakvu pretpostavku da je maloljetnih osoba ili osoba s oduzetom poslovnom sposobnošću negdje cca oko 900 tisuća. Što je prilično nelogičan podatak. I slijedom toga maksimalni broj birača u RH bi trebao biti negdje oko 3,6 do 3,8 milijuna. Navest ću jedan praktični primjer, naime od ukupnog broja županija koje postoje u RH u njih 7 čini mi se u Virovitičkoj, Požeškoj, Karlovačkoj, Ličkoj, Zadarskoj i Šibenskoj županiji imamo jednu nelogičnost da broj birača zapravo premašuje broj stanovnika. Službeni podaci ukazuju na to da je u dijaspori negdje oko 400 tisuća upisanih birača, no same matematičke simulacije i procjene ukazuju da ih nema zaista više od 200 tisuća jer to ukazuju i izborni rezultati obzirom da je odaziv na izbore negdje od 90 do 100 tisuća ukupno. Govoreći o dijaspori. Naime, prema komparativnim podacima sa jednih i drugih izbora u RH živi svega 200 tisuća mlađih osoba od 18 godina što prema mom osobnom i dubokom uvjerenju je daleko od istine jer kada pogledate popis stanovništva iz 2001. godine u njemu je upisano osoba mlađih od 19 godina preko milijun. Dakle, to je jedna nelogičnost na koju svakako treba upozoriti i kada te podatke zbrojite zapravo dolazite do apsurdnog podatka da u Hrvatskoj ima preko 5 milijuna stanovnika što nije točno. To je na kraju krajeva i zadnji popis stanovnika i pokazao, barem ovi preliminarni rezultati. A ja mogu iz vlastitog iskustva reći konkretno za grad Vinkovce koji ima negdje oko 36 tisuća stanovnika, od toga 32,5 tisuće je birača. Dakle, nelogično je da na jednom takvom području postoji svega 2, 2,5 tisuće osoba mlađih od 18 godina. To je jedan apsurd. Prošlogodišnji popis stanovništva je još jedan dokaz da RH mora pod hitno napraviti nešto sa biračkim spiskovima i popisima birača prvenstveno zbog upozorenja koje je uputila Europska komisija da su birački popisi u rasulu i u potpunom kaosu, odnosno kolapsu. Ako pođemo od pretpostavke da u Hrvatskoj ima 4,3 milijuna stanovnika od čega prema procjenama ima negdje oko 1 milijun maloljetnika koji nemaju biračko pravo po tome bi u popisu birača trebalo biti 3,2 milijuna punoljetnih osoba s pravom glasa, a ne 4,1 milijun kako je to dosada. Nažalost, dolazimo do šokantnog podatka od preko 900 tisuća stanovnika razlike. Žao mi je što kolege Mlakara sada nema u sabornici jer on kao bivši ministar je dobivao kritike kako od GONG-a tako i od ostalih nevladinih udruga gdje je zapravo takvo stanje i takvu razliku pripisao novoj metodi kojom su statističari radili popis. Naime, čudno je da u tih 7 ili 8 hrvatskih županija dolazi do nekakvih oscilacija i statističkih anomalija, a da u ostalim županijama statističke metode pokazuju ispravno stanje. Dakle, osobno držim da je kolega Mlakar jedan od najodgovornijih osoba u toj cijeloj priči skupa sa bivšim državnim tajnikom Antunom Palerićem koji je također dobivao upozorenja od strane nevladinih udruga, ali nažalost apsolutno se nije po tom pitanju ništa poduzelo. Na kraju krajeva citirat ću i pravnu savjetnicu GONG-a Vanju Škorić koja je rekla: "Da se razlika od preko 9 tisuća birača jednostavno ne može objasniti." Prema nekim informacijama iz Državnog izbornog povjerenstva slijedi da su bili vrlo ljuti na ministra uprave, kolegu Mlakara jer da nisu prstom maknuli kako bi sredili popis, premda ih se na to upozoravalo cijelu godinu, ovo su podaci sa izbora iz 2009. godine. Dakle, to su evidentni medijski natpisi o kojima jednostavno treba progovoriti. Red u biračke popise, naime treba uvesti kako bi se izbjegla njihova neregularnost, jer na području nekih općina i gradova kako smo čuli postoji 40% više upisanih birača nego što je stanovnika, što je zapravo pravni i demografski apsurd. Europska komisija nam prigovara zbog biračkih popisa jer se ljudi u birački popis upisuju na temelju boravišta, stoga je nužno da popis birača i evidencija boravišta budu u nekakvome skladu. Preduvjet za to je naravno donošenje i novog Zakona o boravištu gdje se konkretno člankom 14. u prijedlogu tog zakona kazuje: "Da je ministarstvo nadležno za unutarnje poslove, nadležnom će tijelu koje vodi popis birača elektroničkim putem bez odgode dostaviti podatke o svim promjenama u zbirci podatak o trajnom boravištu za osobe koje su navršile 18 godina života." Osobno držim da će se ovim zakonom uvesti red u nesređene biračke popise, posebno u dijaspori, ali ne kako je kolega Ante napomenuo da se ljudima iz dijaspore oteža život nego jednostavno da se iz tog korpusa očiste osobe koje su mrtve, koje su preminule ali još uvijek se nalaze na biračkim spiskovima. Bitna novina u odnosu na postojeći zakon je ovaj institut aktivne registracije o kojem neću puno govorit, obzirom da su kolege prije mene u svojim raspravama taj dio naglasile. Ali na kraju rasprave mislim da treba naglasiti da je potreba za donošenjem ovog zakona i njegova svrha, da su više nego jasni. Naime, dugogodišnji problemi sa popisima birača i popratne negativne pojave koje izazivaju razno razne dnevno političke špekulacije, negodovanje javnosti i medijski senzacionalizam, te kritike EU su zapravo potreba da se uvede red u biračke popise. Uvođenjem reda u biračke popise SDP i koalicijski partneri podržavaju obećanje koje su uputili građanima Hrvatske da će pokušati riješiti taj nesklad koji postoji u biračkim popisima već više od 20 godina. Sam popi birača jedna je od stvari po čemu će se ocjenjivati uspješnost ove Vlade i po čemu će se ocjenjivati je li ova država uređena i ima li državne mehanizme da se uvede red ili ne. U cijelosti ovaj projekt bi trebao biti riješen do sljedećih parlamentarnih izbora, a ne kako neki misle do sljedećih lokalnih izbora, jer je to zapravo prekratak period da bi se nešto moglo napraviti. A na kraju krajeva i biračko pravo je jedna preosjetljiva tematika po kojoj treba pristupiti vrlo obzirno i vrlo osjetljivo iz razloga što su i prethodne rasprave upravo na to ukazale. I na kraju dopustite mi, imamo toliko vremena još, da postavim jedno pitanje koje u meni pobuđuje jednu nelogičnost, a tiče se određenih odredbi zakona, odnosno mislim da su određena dva članka u koliziji. Dakle, vezano na članak 47.stavak 1., što je s osobama koje iz nekog razloga, koje su navedene u članku 17. koji kaže u stavku 1. :"Iz registra birača brišu se osobe koje su izgubile biračko pravo smrću ili prestankom hrvatskog državljanstva, te osobe kojima je pravomoćnom sudskom odlukom oduzeto biračko pravo." Dakle, što s osobama koje su iz nekog razloga navedene u prijedlogu zakona u članku 17. izgube biračko pravo u razdoblju od zaključivanja registra birača do provođenja izbora ili referenduma. Mislim da se oni nalaze u jednom zrakopraznom prostoru i da bi to trebalo ili pobliže urediti ili jasnije definirati. Zahvaljujem. Hvala vama. Nastavljamo pojedinačnu raspravu, poštovani zastupnik Peđa Grbin je na redu. **Grbin, Evo, ja ću se nadovezati malo na raspravu kolege Rimca i početi ću sa jednom misli s kojom se vjerojatno većina slaže, a da je to, da se ovdje radi o jednom dobro zakonu, jednom dobrom prijedlogu koji u jednoj osnovnoj crti unosi red tamo gdje je do danas vladao nered. Počet ću svoju diskusiju sa pitanjem aktivne registracije birača koja je očito kod većine kolega, a tome sam svjedočio i na Odboru za Ustav i na Odboru za zakonodavstvo polučilo određene nedoumice. Suprotno određenim stavovima, aktivna registracija birača nije protuustavna, dapače Ustavom RH člankom 45. propisano je: "Da se zakonom uređuje način na koji će se regulirati, ostvarivati biračko pravo." U ovom konkretnom slučaju zakonodavac, odnosno predlagatelj je predvidio način kako će se biračko pravo, kako će se birački spiskovi uređivati na onom području gdje ne postoji institucija RH. Konkretno, kako će se uređivati za one građane koji žive u SAD-u, Velikoj Britaniji da ne govorimo samo o BIH, gdje diplomatska i konzularna predstavništva RH ne vode evidenciju o rođenima i umrlima, gdje takvu evidenciju ne mogu dobivati od tijela redarstvene vlasti. Znači mi imao situaciju da je netko upisan u hrvatsko državljanstvo primjerice 1992. godine i od tada o toj osobi više nemamo nikakav podatak. Da li ga mi možemo tek tako brisati i reći on nije Hrvatski državljanin, on ne postoji, njega nema? Ne možemo i mi ga naravno moramo voditi negdje evidentiranog. Ali upravo da bi spriječili određene manipulacije ovime se predlaže da se takva osoba, ne da bi se diskriminirala, da se takva osoba mora prethodno registrirati, da ta osoba ako želi iskoristiti svoje ustavno pravo i glasovati mora napraviti predradnju, a to je u prijedlogu ovog zakona aktivna registracija. Međutim ja bih ipak ovdje sugerirao da razmotrimo dvije mogućnosti, a jedna je da produljimo rokove za aktivnu registraciju ukoliko je to moguće kako bi se rok za aktivnu registraciju što je moguće više približio samom datumu datumu izbora, a druga varijanta je da se maksimalno liberalizira postupak aktivne registracije birača. U tom kontekstu u zakonu nigdje ne stoji da se aktivna registracija mora provoditi osobno, ali bih sugerirao da se u članku izričito napiše da se ona ne mora provoditi osobno da se ona može provoditi pisanim putem ili elektronski a onda da se kroz sustav obrade podataka ministarstva propišu obrasci i propiše način na koji će bilo tko ukoliko želi iskoristiti svoje ustavno pravo i glasovati aktivnu registraciju moći provesti iz svojeg doma na za njega najlakši način. Ako to dodamo mislim da ćemo otkloniti apsolutno svaku, apsolutno svaku nedoumicu oko toga da li je aktivna registracija neustavna i omogućit ćemo apsolutno svakom građaninu RH bez obzira na to gdje živi da sudjeluje u izborima i glasuje. Nadalje, ipak imam određene manje primjedbe na tekst zakona, iskoristit ću ovu priliku da ih istaknem, a one se odnose na odredbu članka 31., 37. i 41.zakona gdje se koriste termini za slučaj i za govoreći se o kontekstu glasovanja. O tome smo već govorili i na Odboru za Ustav ali zamolio bih da se još jednom dodatno razmotre ti pojmovi i da se napravi malo veća distinkcija između ta dva vida registracije za glasovanje kako ona ne bi kreirala zabunu jer u sve dužno poštovanje smatram smatram postojeću odredbu pogotovo u članku 31.pomalo nejasno. Nadalje podržao bih inicijativu ovdje u zakonu su predložena dva alternativna rješenja naravno to je moguće kada se radi o prijedlogu zakona koji ide u prvo čitanje u konačnom prijedlogu zakona morat ćemo to suziti na jedno ali podržavam onaj prijedlog da se svi glasači, svi birači bez obzira na to koje su nacionalnosti vode na jednoj listi. Pazite, Hrvatska budimo iskreni nema baš nekakav spektakularnu povijest kada govorimo o zaštiti prava nacionalnih manjina, ali danas se to mijenja. Ali vratimo se u rane devedesete. Na svakom ćošku su vas pitali za nacionalnost. Ne možemo dopustiti da popisi birača se dijele prema tome da li je netko Hrvat, Srbin, Slovenac, Talijan ili bilo koje druge nacionalnosti. Taj izvadak mora biti jedan, ali se onda svakom biraču ukoliko to želi mora omogućiti da ostvaruje određena prava koja mu negdje pripadaju zbog toga što je on pripadnik određene nacionalne manjine, ali popis birača mora biti jedan i u njemu moraju biti svi. i u tom kontekstu predlažem da se upravo takav oblik uvrsti u konačan prijedloga zakona. I konačno bilo je puno debate oko glasovanja osoba kojima je oduzeta poslovna sposobnost. Osobno prijedlog koji je predlagatelj uvrstio u zakon smatram dobrim, smatram velikim pomakom zato što će on omogućiti onim osobama kojima je oduzeta poslovna sposobnost ali ipak razumiju zbivanja oko sebe da pokrenu postupak kojim će im nadležno tijelo omogućiti da sudjeluju u političkom životu RH i da ostvaruju svoje temeljno ljudsko pravo, a to je pravo da glasuju. I stoga smatram da je ovaj prijedlog koji je uvršten u tekst zakona dobar. Naravno zamolit ću predlagatelja i da razmotri sve one primjedbe, sve one prijedloge koji su dobili od udruga civilnog društva da prouči obrazloženja jer mi se čini da tu ipak još moramo temu malo raspraviti. I za kraj iskoristio bih priliku kada govorimo o registru birača da uputim dvije inicijative. Prva se tiče glasovanja osoba mlađih od 18 godina na lokalnim izborima. Članak 45.kada je glasovanje veza uz 18 godina predvidio je to samo za izbore za parlament za predsjednika, za državni referendum. Što se tiče lokalnih izbora nama je Ustav dozvolio da kao zakonodavac reguliramo način glasovanja i na drugi način. Republika Austrija je krenula za time da se dobna granica za glasovanje smanji na 16 godina i polučeni su odlični rezultati. Time se povećava sudjelovanje mladih ljudi u političkom životu, oni bivaju zainteresirani još u srednjoj školi. I upravo smatram da bi i mi trebali razmotri taj prijedlog i vidjeti da li moguće, možda ne sljedeće godine ali u jednom dužem razdoblju da se dobna granica za glasovanje na lokalnim izborima snizi na 16 godina. I za kraj, pitanje glasovanja putem pošte. Švicarska, SAD, Ujedinjeno Kraljevstvo u određenim segmentima na taj način se definitivno povećava broj onih koji sudjeluju u izbornom izbornom procesu. Neću govoriti sada o elektronskom glasovanju iako se u nekim zemljama i taj način glasovanja uzima u obzir s time da se on uvijek može poništiti time da osoba koja je se pojavi na dan izbora na biračko mjesto i taj glas koji je tada dao poništava sve ono što je dano prije toga elektronski. Ali mislim da moramo i o ovom obliku glasovanja razgovarati moramo ga uzeti u obzir a sve kako bi povećali broj onih koji sudjeluju u izbornom procesu i sve kako bi postigli da svi mi koji predstavljamo građane i imamo što je mogući veći legitimitet. Hvala lijepa. **Stazić, Nenad (SDP)** Hvala vama. Na redu je zastupnik Željko Sabo. Poštovani ministre, potpredsjedniče, kolegice i kolege. Puno je priča ali ja ću pokušati u svojoj raspravi samo ohrabriti ministra i žao mi je stvarno što možda ovaj zakon nije išao i po hitnom postupku jer svi smo na terenu zbog predstojećih lokalnih izbora puni iščekivanja i čekanja da se ovaj zakon što prije usvoji. Naime, vrlo često gledamo putem Teleteksta ili izjave kada se održavaju izbori pa rezultate izlaznosti u pojedinim mjestima i gradovima u RH. Želim stati Želim stati ovdje u obranu svojih Vukovaraca i uvijek sam tvrdio da mada izlaznost u Vukovaru bude u postotku najniža, želim dati sljedeći podatak. Po posljednjem popisu stanovništva Vukovar ima 28 016 stanovnika, neslužbeni podatak, ali smo ga dobili. Popis birača 32 612, 4600 razlika između ova dva broja, ali ako uzmemo da u 28 000 ima i beba od mjesec dana koje su popisane ili do 18 godina, onda vidimo kolika je to razlika i onda možemo doći u tu situaciju, razmišljat o izlaznosti Vukovaraca na bilo koje izbore. Stoga apsolutno molim da zakon ide što prije u drugo čitanje, da pokušamo na neki određen način usuglasiti sve one primjedbe koje je moguće ugraditi u zakon i da se on što prije nađe u proceduri Sabora kako bi ga prije lokalnih izbora imali kao zakon koji će sigurno donijeti nove kvalitetne pomake za sve izbore koji su ispred nas. Hvala. **Stazić, Nenad (SDP)** Hvala lijepa. Na redu je poštovana zastupnica Branka Juričev-Martinčev. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Poštovani gospodine ministre sa suradnicima, kolegice i kolege. a ja bih prije svega napomenula da donošenje ovog zakona mora biti instrument demokracijskog angažmana zakonodavne vlasti, da se urede eventualne pravne praznine, a ne instrument političkog oružja kojima se ostvaruju partikularni interesi. Na to nas obvezuje ne samo činjenica da moramo uskladiti zakonodavstvo po načelu transparentnosti s ukupnim zakonodavstvom Europske unije već i činjenica da Ustav odmah u 1. članku navodi elemente transparentnosti. To ću potkrijepiti sa člankom 1. i to stavkom 2. i 3., kao i člankom 3. Ustava o najvišim ustavnim vrednotama. Ovaj zakon mora služiti upravo postizanju tih ciljeva vodeći se sustavnom metodom tumačenja pravnih ustavnih normi jasno je koliku je važnost zakonodavac dao meritumu ovog pitanja budući da ga spominje već u prvim zakonskim odredbama Ustava. Spomenula sam pravne praznine koje su inače temelj disfunkcije zakonskih normi, a u prijedlogu zakona o registru birača u članku 4. navodi se da je upis u registar birača uvjet za ostvarivanje biračkog prava na dan izbora i referenduma. U pravnoj teoriji biračkog prava obuhvaća se i aktivno i pasivno biračko pravo, međutim u čanku 3. ne definira precizno na koji se od navedenih prava isključivo ili prvenstveno odnosi. Dakle valjalo bi naglasiti da li se radi o aktivnim i pasivnim pravima ako je osnova zakona na obuhvaćanju oba prava. Nadovezujući se na ostale temeljen odredbe prijedloga ovoga zakona, a naročito na članak 1. i 2. opet ne vidim da se pojašnjava, proširuje, odnosno ograničava pojam biračkog Smatram da to može dovesti do konfuznosti. Vidimo da čak i DIP je mišljenja da je predloženi institut aktivne registracije upitan sa ustavnog aspekta s obzirom da pojedine kategorije birača stavljaju u nepovoljniji položaj. Drago mi je, maloprije sam čula da planirate nešto izbaciti za ovu aktivnu registraciju. Naime, za birače koji imaju trajno boravište u Republici Hrvatskoj nije propisan postupak aktivne registracije dok je za birače koji imaju trajno boravište u inozemstvu inozemstvu isti pretpostavka za ostvarivanje aktivnog biračkog prava na pojedinim izborima. Na taj način dolazi do diskriminacije jednog dijela birača što smatram neprihvatljivim. Također je zanimljiv i članak 24. koji govori o provjeri upisanih podataka. Stavak 1. ovog članka govori o dopunama i ispravcima upisanih podataka o biračima čime se biračima daje pravo da ažuriraju, odnosno iznose usmene ili pismene primjedbe na upisane podatke. To je iznimno bitna norma, međutim već u stavku 3. istog članka se navodi: ako se utvrdi da je zahtjev osnovan izvršit će se upis, dopuna ili ispravak podataka u registru birača. Moj je prijedlog da se ovakva konstatacija uvede klauzula bez odgode jer ako se utvrdi da je zahtjev osnovan bez odgode će se izvršiti upis, dopuna ili ispravak. Zašto ovo kažem, zato što recimo građanin koji za određeni krivi podatak u registru birača podnese zahtjev za ispravljanje dan, dva prije isteka roka za podnošenje tj. dan prije početka u zakonu navedenom roku od 10 dana i ako se to ne izvrši izvrši bez odgode to bi moglo dovesti do zloupotrebe ovog članka i do dovođenja u pitanje ustavnog prava građana o njegovom biračkom pravu. I još nešto vezano za ova alternativna rješenja, znači rješenje predloženo u alternativi broj 2 prijedloga zakona prema kojem su svi birači samo u jednom izvatku znatno otežava rad biračkim odborima ono omogućava eventualno manipuliranje izbornim procesom na pojedinim biračkim mjestima pa time i rezultatima u ukupnosti, ali još više izborni rezultat mogu biti rezultat greške u radu biračkog odbora. Osim toga, utvrđivanje rezultata će biti znatno otežano i vremenski produženo što će znatno narušiti povjerenje građana u izborni postupak pa i u sam rezultata izbora. I evo, budući da smo svi izabrani ovdje prema ustavnim temeljima da branimo i štitimo, zalažemo se i omogućavamo građanima Hrvatske da se nesmetano koriste svojim pravima u pravnom prometu onda je na nama da to i radimo, pa navedene sugestije bi upravo to i omogućile. Hvala. Hvala i vama. Posljednji u pojedinačnoj raspravi govorit će poštovani zastupnik Dinko Bošnjak. Prijedlog zakona o registru birača nastoji uvesti red u popis birača, ali u mnogim točkama je nedorečen. Što je najbitnije, dodatno potencira razliku između birača u Republici Hrvatskoj i izvan nje. Stoga bi trebalo važiti primjedbe Državnog izbornog povjerenstva da ne smije biti razlike između birača. Ovaj prijedlog Zakona o registru birača kojeg razmatramo u prvom čitanju imat će problema i sa ustavnošću. Ovdje se nikako ne mogu oteti dojmu da će se ovaj prijedlog zakona negativno odraziti za Hrvate izvan Hrvatske, a naročito za one koji su među prvima uzeli puške u ruke i branili naše domove te na one koji su svesrdno pomagali u trenucima kad nam je bilo najteže. Za razliku od Hrvata izvan Hrvatske postoje i birači koji su zaštićeni po posebnom propisu koji će i dalje moći dolaziti autobusima na birališta i aktivno sudjelovati u kreiranju političke karte Hrvatske. U prijedlogu zakona navedeno je da ove izmjene zakona neće iziskivati dodatne troškove. Međutim, postavlja se pitanje da li je uopće moguće izraditi novi registar birača bez ulaganja u novu informatičku opremu i zapošljavanje novih ljudi? Upitno je nadalje da li se i novom informatičkom opremom i zapošljavanjem novih ljudi može izraditi novi registar birača do lokalnih izbora 2013. godine? A bez tih dodatnih materijalnih ulaganja to je nemoguća misija. Zakonom o prebivalištu omogućeno je da Policija dostavlja podatke nadležnom uredu o tome da li se neke osobe duže vrijeme nalaze na mjestu stanovanja te im nadležni te im nadležni ured na osnovu dojave briše iz registra birača. Što će biti sa žalbama birača kojih može biti na tisuće i koliko će to uzeti vremena za rješavanje sudskih sporova te da li je to moguće provesti do lokalnih izbora? Svi ti birači koji budu brisani imaju svoja prava koja mogu potražiti na sudovima jer ti procesi znaju i potrajati. Što je sa biračima koji privremeno rade u inozemstvu, a u pravilu su dolazili glasovati u Hrvatsku da li će oni biti brisani a a ako budu da li će imati volje voziti poneki i do 200 km do najbližih sjedišta diplomatskih konzularnih predstavništva u kojima će biti održani izbori. Očito da ovaj prijedlog zakona ima još dosta nejasnoća. Ja vjerujem da će to biti riješeno do drugog čitanja. Zahvaljujem. Hvala lijepa. Imamo jednu repliku, Damir Rimac. biračko pravo, radi se zapravo o tome da je GONG svake parlamentarne izbore upozoravao da se u biračkim spiskovima u dijaspori, odnosno iseljenika ili Hrvata otprilike ima 20% ljudi koji su zapravo davnih dana preminuli i da ti spiskovi nisu sređeni. Ovu priliku koristim i da vam repliciram dakle raniji vrlo loš Zakon o prebivalištu je omogućavao da negdje od 150 do 200 tisuća osoba ima prebivalište registrirano u RH, a da stvarno žive ili u BiH ili Srbiji, da se lažno predstavljaju da bi imali pravo glasa ili da bi koristili određene socijalne transfere poput roditeljskih naknada ili nečeg sličnog. Dakle, ovaj zakon pokušava taj dio regulirati i ispraviti. Dakle, replika ide u tome smjeru da nema nikakvog govora da se biračima izvana, odnosno van teritorija RH oduzima to pravo ili da im se to otežava. Hvala lijepa.

Evo skoro 5 sati traje rasprava o Zakonu o registru birača, zahvaljujem svim klubovima, svim zastupnicima na konstruktivnim prijedlozima. Ovi koji svi će biti razmotreni, a vjerojatno će i velika većina njih biti prihvaćena. Ja bih završno najprije želio odgovoriti zastupnicima u pojedinačnoj raspravi koji su raspravljali. Dakle, što se tiče kolege Komadine mislim da sam jednom komentirao sličnu tezu o neutralizaciji srpskih glasova sa 3 zastupnika dijaspore. Dakle, ne nije mislim da to nije ipak u potpunosti točno. Tim više što su u prošlome sazivu i jedni i drugi bili na jednoj strani. Prema tome, nije bila takva vrsta trgovine prisutna. Što se tiče zastupnika Babića, dakle matični odbor je Odbor za Ustav. On je podržao i predsjednik Odbora za Ustav je i u ovome u pojedinačnoj raspravi afirmativno govorio. Što se tiče osobe kojima je istekla osobna iskaznica i u uvodu sam rekao te osobe ako podnesu zahtjev za osobnu iskaznicu bit će na popisu birača, doći na biračko mjesto i glasati. Ako ne podnesu zahtjev za osobnu iskaznicu otići će u ured državne uprave, dobit će potvrdu, otići na biračko mjesto i glasati. Dakle, ne oduzima im se biračko pravo. Moraju napraviti jednu radnju više. Što se tiče aktivne registracije također se nikome ne oduzima biračko pravo. Dakle, svi državljani RH koji imaju biračko pravo mogu ga ostvariti i na dan izbora. Oni koji su se aktivno registrirali doći će na biračko mjesto tamo gdje je biračko mjesto, dobit će listić i glasati. Oni koji se nisu aktivno registrirali doći će na biračko mjesto, otići će kod službenika koji će mu reći vi jeste u registru birača, imate biračko pravo ukoliko je dobit će aktivnu registraciju, doći kod biračkog odbora, uzeti listić i glasati. Prema tome, nikome se doista u tom smislu ne oduzima biračko pravo tako da mislim da s tog aspekta neustavnosti primjedba ne stoji. Ponovio sam nekoliko puta pa mogu još jednom, aktivna registracija preduvjet je da uvedemo institut dopisnog glasanja, ono što traži Hrvatski svjetski kongres. Sa ovakvim biračkim popisima to nije moguće, sa sa biračkim popisima koji će biti napravljeni na temelju aktivne registracije u obliku u kojem se dogovorimo, a to može biti i u roku šest mjeseci da registracija vrijedi 4 godine, bit će moguće ostvariti to na izborima za Hrvatski sabor. Što se tiče izbora za predsjednika države i u Europski parlament na to se ne odnosi. Što se tiče zastupnika Sabe, dakle broj na popisu birača u gradu Vukovaru kada bi ovaj zakon u ovakvom obliku stupio na snagu ne bi bio više 32 tisuće nego 27 697. Dakle, to je negdje dakle 13, 14% manje nego što je sada. Taj broj bi bio puno bliži stvarnom stanju iako je on još uvijek malo veći od stvarnog stanja, ali tu razliku treba dakle odraditi temeljem Zakona o prebivalištu ukoliko se radi o osobama u toj razlici koje nemaju uvjete za prebivalište. Što se tiče primjedbi zastupnice Juričev-Martinčev, dakle što se tiče transparentnosti držim da sadašnji prijedlog povećava transparentnost jer se daje pravo članovima predstavničkih tijela uvid u svakome trenutku u popis birača. Što se tiče norme o upisu u registar birača, dakle to sam objasnio već prije, znači u registru birača su Hrvatski državljani preko 18 godina. I Hrvatski državljani preko 18 godina imaju biračko pravo. Ovaj zakon samo detaljnije određuje kako ga ostvaruju, svi koji imaju biračko pravo. Što se tiče glasanja manjina i jedne liste, i to je pitanje za gospodina, pitanje gospodina Komadine također bilo. Dakle, birači bi došli na biračko mjesto i dobili bi listić, birači koji imaju pravo na dodatni glas, dakle pripadnici nacionalnih manjina, član biračkog odbora bi vidio da se radi o pripadniku nacionalne manjine i taj glasač bi dobio listić na kojemu bi bili i jedni i drugi, i opća lista i manjinska lista, ali bi mogao glasati samo za jednu i tu za koju glasa bit će važeća. Kada se utvrđuju rezultati izbora odvoje se nevažeći listići, a onda se od važećih listića odvoje ovi za opću listu i ovi za manjinske liste. Broj glasova važećih za opću listu je onaj broj koji ima važećih glasova građana koji su glasali za opću listu. Izborni prag od toga je 5% i sada je izborni prag 5% od važećih glasova. A ovi koji su glasali za manjinsku listu oni bi imali svoj broj važećih glasova i tamo pobjeđuje ona koji ima najviše glasova. Dakle, ne vidim tehničkih problema u interpretaciji rezultata izbora. Glasa 100 glasaća, važećih je 98, za opću listu glasalo 94, za jednu od stranaka 47, to je 50%. Za manjinsku listu glasalo 4 i toliko i toliko dobrih. To nije probleme s tehničkog aspekta. I na kraju, dakle zahvaljujem svim zastupnicima koji su sudjelovali u raspravi, branili smo svi mislim uvjerljivo svoja stajališta, svi prijedlozi će biti razmotreni za drugo čitanje, ukoliko budemo mogli postići konsenzus oko aktivne registracije na način koji smo izrazili, mogućnost da bude ona će biti primijenjena, ukoliko ne bude to može stupiti na snagu i s odgodom jer sljedeći izbori za Hrvatski sabor su tek 2016., a do tada ćemo se valjda možda i dogovoriti. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. **Stazić, Nenad (SDP)** Hvala i vama. Zaključujem raspravu. Glasat ćemo kad se za to steknu uvjeti.